Láglaunafólk með 400.000 kr. á mánuði við starfslok mátti þakka fyrir að fá rétt rúmar 200.000 kr. á mánuði frá lífeyrissjóði. Þetta þótti síðar meir hinn versti glæpur og það varð að refsa þessu fólki með skerðingu á lífeyri frá TR. Glæpurinn var sá að fara að lögum og borga í lífeyrissjóð og því ætti þetta aldraða fólk ekki rétt á fullum lífeyri frá TR. En auðvitað varð einnig að refsa þessu fólki og uppreikna greiðslu þeirra frá TR með vísitölubrellum en ekki launavísitölu.

fékk ekki krónu frá þessari ríkisstjórn í Covid. Aldrað fólk fær ekki krónu skatta- og skerðingarlaust fyrir jólin, aldrað fólk framdi þann glæp

að það þarf að taka breytingum til að fylgja hraðri þróun og mæta breyttum þörfum samfélagsins. Eitt stærsta álagspróf síðari tíma var heimsfaraldur kórónuveirunnar. Í þeim faraldri sáum við dugnað og krafta okkar heilbrigðisstarfsmanna sem lyftu grettistaki og stóðust það próf með glæsibrag. Þó finnur kerfið enn fyrir eftirköstum faraldursins sem og öðrum útistandandi verkefnum. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að aðgangur allra að heilbrigðisþjónustu er réttlætismál og það þarf að tryggja þann aðgang og ná stöðugleika innan heilbrigðiskerfisins. Langvarandi samningsleysi og langir biðlistar hindra aðgengi og auka ójöfnuð og því er nauðsynlegt að þessi verkefni séu leyst. Að þessu sögðu er algjört forgangsmál að við náum að semja við þá sem veita þjónustu utan sjúkrahúsa. Einnig þurfum við að auka fjárframlag ríkisins til heilbrigðismála og skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi til framtíðar. Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur tekið mikilvæg skref í átt að þessum markmiðum á því eina ári sem hann hefur gegnt embætti.

Viðamikil vinna er komin af stað um að bæta heilbrigðisþjónustu eldra fólks, stuðla að bættri lýðheilsu og forvarnastarfsemi. Ásamt þessu hefur endurhæfingarþjónusta verið efld. (Forseti hringir.) Eins og þið heyrið eru verkefnin ærin en algerlega augljóst að hér er ríkisstjórn sem stendur með heilbrigðiskerfinu.

Fyrsti útúrsnúningurinn var frá ráðherra: Mátti pabbi ekki kaupa? spyr hann. En hver einn og einasti hérna inni veit að það væri hagsmunaárekstur ef ráðherra myndi selja pabba sínum ríkiseign, hvort sem hann mátti það eða ekki.

Vandamálið við þessa málsvörn er að við höfum ekki hugmynd um hvort ráðherra er að segja satt og hann getur ómögulega sannað að svo sé. Þannig virka hagsmunaárekstrar við fólk sem er nákomið okkur. Tækifærin til óformlegra samskipta eru svo óendanlega mörg að það er ekki hægt að koma í veg fyrir þau eða sýna fram á það með óvefengjanlegum hætti að þau hafi ekki átt sér stað. „Ég vissi það ekki“ eru ekki gjaldgeng rök í svona málum. Svo eru fullyrðingar um að það hafi aldrei komið upp tilefni til að skoða hæfi, að hagsmunaárekstur væri ekki mögulegur af því að enginn athugaði það, svona „ef tré fellur í skógi og enginn er nálægt þá kemur ekkert hljóð“-rök. Ef þetta fær að standa mun ráðherra héðan í frá alltaf geta svarað bara: Ég vissi það ekki, og losnað við alla hagsmunaárekstra. Hann getur sleppt því að skoða hvort hann sé hæfur til þess að taka ákvörðun og þá bara losnar hann við hagsmunaárekstra: Mátti sonur minn ekki sækja um embættið? Æ, ég hélt bara að þetta væri alnafni hans. Ég skil að það sé erfitt fyrir stjórnarliða að viðurkenna vandann. Það er erfitt að viðurkenna mistök. En mér finnst hins vegar enn verra að gera mistökin verri með því að blekkja fólk. Og þar er ábyrgðin ekki bara ráðherra.

Þingsályktun um viðbrögð Alþingis við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna, var samþykkt með atkvæðum allra þingmanna á Alþingi Íslendinga í september 2010. Samþykkt var að skýrsla rannsóknarnefndarinnar yrði vitnisburður um þróun íslensks efnahagslífs og samfélags undangenginna ára og mikilvægt að skýrslan yrði höfð að leiðarljósi í framtíðinni; að brýnt væri að starfshættir þingsins yrðu teknir til endurskoðunar, að Alþingi myndi verja og styrkja sjálfstæði sitt og grundvallarhlutverk, að taka yrði gagnrýni á íslenska stjórnmálamenningu alvarlega með áherslu á að af henni yrði dreginn lærdómur. Einnig var ályktað að skýrslan væri áfellisdómur yfir stjórnvöldum, stjórnmálamönnum og stjórnsýslu, verklagi þeirra og skorti á formfestu. Loks, herra forseti, var ályktað að farið yrði í nauðsynlegar breytingar á stjórnarskrá, lögum um ráðherraábyrgð og landsdóm, lögum um Stjórnarráð, stjórnsýslulögum og upplýsingalögum svo að eitthvað sé nefnt. Ég nefni þetta bara hér í dag vegna þeirra verka sem eru einmitt núna til meðferðar á Alþingi, svo sem skýrslu Ríkisendurskoðunar um Íslandsbankasöluna þar sem ráðherrar og stjórnarþingmenn keppast við að lýsa yfir ábyrgðarleysi hæstv. fjármálaráðherra; svo sem meðferð allsherjar- og menntamálanefndar á frumvarpi um útlendingalög sem umsagnaraðilar hafa sagt að brjóti gegn grundvallarmannréttindum fólks um heilbrigðisþjónustu, mannsæmandi aðstæður og fleira; svo sem vegna nýs úrskurðar kærunefndar útlendingamála sem setur þær skyldur á stjórnvöld að sækja nærri 30 flóttamenn, sem hent var á götuna í Evrópu, en eiga rétt á efnismeðferð mála sinna hér á landi. Hver, herra forseti, ætlar að bera ábyrgð? Ekki ráðherrar, ekki stjórnarliðar sem láta svona hluti viðgangast í krafti meirihlutaafls. Það er kannski helst almenningur með skattpeningum sínum sem þarf að bera ábyrgð, peningum sem er ráðstafað til þess að greiða fyrir ábyrgðarleysi þeirra sem fara með völd. (Forseti hringir.) Við ættum kannski öll sem eitt að lesa aftur yfir rannsóknarskýrslu Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna. Ég held að við hefðum öll gott af því að draga ákveðinn lærdóm af þeirri lesningu.

Við munum síðar í dag ræða um fjárlög fyrir árið 2023 við 2. umr. eftir að fjárlaganefnd skilaði af sér meirihlutaáliti sínu eftir umfjöllun nefndarinnar. Það lá strax fyrir við framlagningu fjárlagafrumvarpsins að útgjaldaaukning ríkissjóðs er orðin fullkomlega stjórnlaus. Það lá strax fyrir að það væri ekki bara verið að setja met í útgjaldaaukningu milli ára í milljörðum talið heldur hlutfallslega líka. Það met var styrkt enn og bætt

það er enn hærri tala, virðist vera, en komum að því síðar. Það er verið að setja Íslandsmet í útgjaldaaukningu, bæði hvað milljarða varðar og hlutfallslega. Ef við setjum þetta í samhengi við íþróttir,

tillögur hæstv. ráðherra en ekki nefndarinnar.

Þetta sé í hróplegu ósamræmi við yfirlýst markmið meiri hlutans um betri borg fyrir börn og grátlegt á sama tíma og allar viðvörunarbjöllur eru í gangi varðandi hegðun og líðan ungmenna. Samtökin óska hreinlega eftir aðkomu löggjafans að þessum málaflokki. Árum saman, ekki mánuðum heldur árum saman, tóku stjórnvöld hér þá ákvörðun að leggja mjög þungar byrðar á börn og ungmenni til að vernda aðra en þau sjálf í heimsfaraldri. Á þeim tíma horfðum við m.a. upp á gríðarlega fjölgun á tilkynningum til barnaverndaryfirvalda um ofbeldi og vanrækslu á börnum. Að mínu mati höfum við ekki enn horfst almennilega í augu við afleiðingar þessara ákvarðana en við hljótum samt öll að vera meðvituð um viðkvæma stöðu þessa hóps í dag. Þeir sem bera ábyrgð á þjónustu við börn ættu að taka það hlutverk sitt mjög alvarlega. Ég er farin að venjast því að taka á móti erindum varðandi aðkomu ríkisins og löggjafans að málaflokkum sem meiri hlutinn í Reykjavíkurborg hefur ekki sinnt nógu vel. Ég treysti félögum mínum í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins auðvitað vel til að halda meiri hlutanum við efnið og veit að þau hafa mótmælt harðlega niðurskurðaráformum sem snúa að félagsstarfi barna og unglinga og lagt til aðrar niðurskurðaráherslur. Mér rennur samt blóðið til skyldunnar að taka hér t.d. upp leikskólamálin og tel það ekki eftir mér að bæta þessu á listann. Þeir sem auglýsa betri borg fyrir börn ættu að standa við það loforð, ekki verri heldur betri borg fyrir börn.

Það er engu eirt og þeir sem verða fyrir niðurlægingu og ruddaskap dagskrárgerðarmannsins hafa engin tækifæri til að svara fyrir sig eða bera hönd fyrir höfuð sér. Þess vegna tala ég hér. Nýlega var ráðist á forstjóra Útlendingastofnunar í jóladagatali barna á Ríkisútvarpinu. Þáttagerðarkona, gestur í þætti Gísla Marteins, ræddi áramótaheit að hún vildi leika vonda konu á árinu og lýsti því yfir að hún hefði fengið það uppfyllt þegar hún fékk að leika forstjóra Útlendingastofnunar í jóladagatali barna á RÚV. Hvers eiga börnin og starfsmenn ríkisins að gjalda? Gísla Marteini Gísla Marteini fannst þetta greinilega algjör snilld, lýsti þessu þannig að þarna væri verið að blanda saman list og pólitík. Þarna var ráðist með grófum hætti að starfsheiðri ríkisstarfsmanns sem vinnur embættisstörf sín samkvæmt þeim lögum og reglum sem við setjum um það og gilda. Það er ekki aðeins hér á Ríkisútvarpinu sem uppi veður fólk sem misnotar og mistúlkar. Hér á Alþingi viðurkenna Píratar brot á trúnaðarreglum Alþingis. Annað er útilokað, virðulegi forseti, en að siðanefnd Alþingis taki fyrir trúnaðarbrot þingmanna og snupri þá fyrir gróf brot á trúnaðarreglum Alþingis. Við erum þjóðkjörin og getum ekki orðið uppvís að því að brjóta trúnað gagnvart gestum okkar og samstarfsfólki, gagnvart þjóðinni.

Það er krafa okkar að Ríkisútvarpið rétti pólitíska slagsíðu og fari að þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda.

Virðulegi forseti. Það er svolítið erfitt að koma á eftir þessu. En nú í morgun kom í ljós að kærunefnd útlendingamála hefði úrskurðað að hópur brottsendra hælisleitenda hafi átt rétt á efnislegri meðferð. Það að þessi hópur fólks hafi átt rétt á efnislegri meðferð þýðir að þau hefðu bara átt góðan séns á því að fá hæli á Íslandi. Sum þeirra hafa nú þegar verið send með valdi til Grikklands þar sem sum eru heimilislaus og bjargarlaus og eiga afar lítinn möguleika á því að komast til Íslands, mæta í viðtal hjá Útlendingastofnun og fylgja endurupptökunni eftir. Hvers vegna? Jú, því það er algengt að fólk á flótta í leit að hæli sé vegabréfslaust og þurfi að reiða sig á að fá grísk ferðaskilríki og það mun taka afar langan tíma því að hælisleitendakerfið í Grikklandi er lamað af álagi. Nú gætum við skeggrætt aðstæður og smáatriði í þaula en mér finnst mestu máli skipta hve skýra stefnu stjórnvöld hafa markað sér í útlendingamálum, stjórnvöld leidd af forsætisráðherra sem básúnar stöðugt um mannréttindi og ber sér á brjóst fyrir að hafa gert mismunun ólöglega. Ríkisstjórnin, með Katrínu Jakobsdóttur við stjórnvölinn, vill frekar fljúga fólki úr landi í skjóli nætur með handafli.

Það er á þeirra ábyrgð að þessu fólki hafi verið fleygt úr landi með ofbeldisfullum hætti. Það er á þeirra ábyrgð að þetta fólk er ófært um að leita réttar síns hér á landi vegna þess að það er heimilislaust og vegabréfslaust í Grikklandi einmitt núna.

Sveitarfélagið Suðurnesjabær, sem varð til við sameiningu Sandgerðis og Garðs árið 2018, hýsir nú tæplega 4.000 íbúa. Þar er hins vegar ekki um neina heilsugæslu að ræða og þurfa því íbúar að leita til annarra sveitarfélaga eftir læknisþjónustu.

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar hefur ítrekað óskað eftir lagfæringu á þessu ófremdarástandi án þess að á það hafi verið hlustað. Ríkið hefur gert Heilbrigðisstofnun Suðurlands kleift að reka sínar starfsstöðvar af miklum myndarskap en einhverra hluta vegna hefur Heilbrigðisstofnun Suðurnesja ekki séð sér fært að gera slíkt hið sama. Það eykur auðvitað álagið á stofnunina í Reykjanesbæ sem á, eins og allir vita, í verulegu basli með að sinna því sem henni ber.

Þar verður m.a. til umfjöllunar útrýming tegunda og hrun vistkerfa. Rannsóknir hafa sýnt grafalvarlega stöðu. Loftslagsbreytingar og hnignun líffræðilegrar fjölbreytni eru staðreynd vegna ágangs mannkyns, auk þess sem menningarminjar eru víða í hættu vegna veðuröfga. Við slíkar aðstæður hafa helstu lykilstofnanir okkar mikilvægu hlutverki að gegna. Sem dæmi: Menningarminjar hafa ekki verið skráðar nema á 30% af flatarmáli Íslands en viðmiðunarþjóðir hafa lokið skráningu. Á sama tíma hækkar sjávarstaða og þá hafa skriðuföll aukist jafnt og þétt sem ógnar mörgum minjasvæðum. Rannsóknum í efnahagslögsögu okkar lítið sinnt nema með mælingum á stærð helstu nytjastofna. Rannsóknir á öðru lífríki sjávar ásamt mengun eru vart til staðar. óbreyttu mun það taka 50–70 ár að ljúka jarðfræðikortlagningu hér á landi og það á einhverjum merkilegustu jarðlögum sem fyrirfinnast. Jarðfræðikortlagningu er nærri lokið hjá öllum Evrópuþjóðunum. Það má spyrja: Er ekki ástæða til þess að rannsaka fyrst það sem er undir fótum okkar áður en ráðist verður í óafturkræf náttúruspjöll á ósnortnum heiðarlöndum sem nú er verið að markaðssetja dýrum dómi? Rannsóknir á áhrifum vindorkuvera á íslenska náttúru og samfélag liggja ekki fyrir hér á landi. Við eigum með öðrum orðum ekki svör við því hvar við stöndum í margvíslegu tilliti af því að við þekkjum einfaldlega ekki umhverfi okkar og land nógu vel vegna skorts á heildstæðum rannsóknum. Það að sinna ekki grundvallarrannsóknum á tímum loftslagsbreytinga og hnignunar líffræðilegrar fjölbreytni er beinlínis til þess fallið að seinka nauðsynlegum aðgerðum til handa komandi kynslóðum.

Herra forseti. Til hvers er stjórnarskráin eiginlega? Jú, stjórnarskrá lýðveldisins er æðstu lög Íslands sem öll önnur lög landsins verða að hlíta, grundvallarplagg þar sem stjórnskipan landsins er ákveðin og grundvallarréttindi borgaranna vernduð. Þrátt fyrir það hefur þessi spurning ásótt mig upp á síðkastið: Til hvers er stjórnarskráin? vegna þess að stundum er eins og ríkisstjórninni og þingmönnum meiri hlutans sem henni hlýða finnist stjórnarskráin bara vera upp á punt. Lagafrumvörp sem innihalda tillögur um lagaákvæði sem fela í sér inngrip í okkar allra mikilvægustu mannréttindi, inngrip sem teldust í allra besta falli afar vafasöm með tilliti til samræmis við stjórnarskrá, eru keyrð hérna í gegnum þingið og nefndir án þess að á neinum tímapunkti sé metið með formlegum og skipulögðum hætti hvort tillögurnar standist stjórnarskrá. Frumvörp sem varða breytingar á lögum sem snerta á skuldbindingum íslenska ríkisins um grundvallarmannréttindi eru send út til þinglegrar meðferðar án þess að stakt orð í greinargerð frumvarpanna takist á við samræmi þeirra við stjórnarskrá. Nýverið fékk löggjafarvaldið væna áminningu af hálfu Hæstaréttar Íslands þegar dæmt var í máli sem varðaði neikvætt félagafrelsi, sem eru einmitt ein af okkar mannréttindum, en þá komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að lögin stönguðust á við stjórnarskrána. Í dómnum reifar Hæstiréttur hvernig löggjafinn sinnti ekki stjórnskipulegri skyldu sinni til að meta hvort lagasetning rúmaðist innan þeirra marka sem stjórnarskráin setur. Þá vísar dómurinn einmitt til greinargerðar með frumvarpinu sem varð að lögunum sem um ræðir, þar sem segir, með leyfi forseta: „Ekki hafi þótt gefa tilefni til að skoðað yrði sérstaklega að samræmi við stjórnarskrá eða alþjóðlegar skuldbindingar.“ Forseti. Við erum með meiri hluta sem elskar gildandi stjórnarskrá svo mikið að þau vilja helst ekki heyra minnst á þá nýju. En þeim finnst samt ekkert mál að setja lög sem brjóta gegn henni. Skemmtileg mótsögn. Virðulegi forseti. Í haust hafa borist fréttir af ofbeldi og einelti meðal barna. Margir í samfélaginu hrukku við en því miður er hér ekki um einsdæmi að ræða. Það eru til börn sem beita ofbeldi og þá eru til börn sem verða fyrir ofbeldi. Um er að ræða samfélagslegt mein sem er mikilvægt að uppræta með öllum tiltækum ráðum og þrátt fyrir að það séu ekki vísbendingar að börn verði ofbeldisfull þegar þau verða eldri er engu að síður þörf á að grípa inn í. Það er mikilvægt að leita allra leiða til að stöðva ofbeldi í samfélaginu á öllum stigum. Lengi hefur aðaláherslan verið að veita þeim sem verður fyrir ofbeldi aðstoð og það er vissulega nauðsynlegt, enda er það gríðarlegt áfall að verða fyrir ofbeldi, en það er ekki síður mikilvægt að veita viðeigandi fræðslu og stuðning til þeirra sem beita ofbeldi. Þeir sem beita ofbeldi eiga oft og tíðum við einhvern innri vanda að stríða og því er mikilvægt að þeir einstaklingar fái rétta leiðsögn og stuðning út í lífið. Með öðrum orðum, það er jafn mikilvægt að aðstoða þá sem beita ofbeldi og þá sem verða fyrir ofbeldi. Í síðustu viku undirritaði Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, samning til styrktar Veru, úrræðis Foreldrahúss fyrir börn í áhættuhegðun. Samningurinn snýr að stuðningi við börn sem eru þolendur ofbeldis eða sem beita ofbeldi. Vera er heildstætt langtímameðferðarúrræði fyrir unglinga í fikti og neyslu sem rekið er af Vímulausri æsku. Samtökin stofnuðu Foreldrahús árið 1999 en kjarnastarfsemi þess er ráðgjöf, meðferð og fræðsla. Í Foreldrahúsi er starfrækt fjölskylduráðgjöf, foreldrahópar, foreldranámskeið, sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga og stuðningsmeðferð við ungmenni í vímuefnavanda. Þessi samningur sem gerður var við Veru er stórt og mikilvægt skref í áttina að því að bæta líðan barnanna okkar en hér er um að ræða lið í aðgerðum stjórnvalda til að sporna gegn ofbeldi og samþætta þjónustu í þágu farsældar barna.

taki sérstaklega til forvarna og fræðslu.

Ítalía, Grikkland og Portúgal skulda tvisvar til þrisvar sinnum meira en við. Samt erum við með miklu hærri vaxtagjöld heldur en þessar skuldugu þjóðir. Svo yppta menn bara öxlum og segja: Þetta er bara svona. Það má aldrei ráðast að rótum vandans, aldrei. Svo heldur þessi snilld áfram með fjárlögunum og fjárlagafrumvarpinu sem eru algerlega ósjálfbær,

Það eru stóralvarleg merki hér á ferð, rauð ljós blikka um allt en ríkisstjórnin ypptir bara öxlum og segir: Þetta bara verður svona, ríkisstjórnin verður að halda saman. Virðulegi forseti. Á síðasta kjörtímabili var mikil vinna lögð í breytingar á þjónustu í þágu farsældar barna. Útkoman úr þeirri vinnu voru farsældarlögin svokölluðu og innleiðing á þeim er þegar farin af stað og lofar góðu. Samstarf um aukna þjónustu í þágu farsældar barna er framtíðarstef í velferð barna til að vaxa sem fullgildir fullorðnir einstaklingar í íslensku samfélagi. Þegar þessar breytingar verða virkjaðar má búast við miklum framförum í þjónustu við börn. Samfella í þjónustu skilar betri niðurstöðu fyrir barnið og samfélagið sjálft. sem vinna við þjónustu barna hafa fagnað þessari hugarfarsbreytingu sem lengi hefur verið kallað eftir og þegar var farið að tala um að nýta þessa hugmyndafræði fyrir aðra þjónustuhópa. Það hefur nú verið gert. Heilbrigðisráðherra og félags- og vinnumarkaðsráðherra ýttu í gær úr vör drögum að aðgerðaáætlun til fjögurra ára um þjónustu við eldra fólk. Um er að ræða heildarendurskoðun þjónustu við aldraða og eru fimm þættir lagðir til grundvallar: samþætting, virkni, upplýsing, þróun og heimili. Líkt og kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er heildarendurskoðun á þjónustu við eldra fólk eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar. Heilbrigðisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið hafa svo sannarlega tekið verkefnið upp á sína arma og stendur til að leggja fram þingsályktunartillögu á komandi vorþingi sem felur í sér aðgerðaáætlun um samþættingu á þjónustu við eldra fólk með það að markmiði að tryggja því þjónustu við hæfi. Virðulegi forseti. Forvarnir, heilsuefling og endurhæfing spila stórt hlutverk í heilbrigðri öldrun þjóðarinnar til framtíðar. Það er fátt verðmætara samfélaginu en að viðhalda færni og virkni einstaklingsins. Líkt og með breytingar í þágu farsældar barna er þetta arðbært verkefni fyrir þjóðfélagið en mesti ábatinn er þegar þessi hugmyndafræði verður komin inn í alla þjónustu sem snýr að eldra fólki því þá verður heldur betur gott að eldast á Íslandi.

líka fræðst um orkuskiptaspá.is, sem er nýtt orkuskiptalíkan sem Orkustofnun setti á fót, þar sem er hægt að setja inn mismunandi forsendur fyrir

dag. Því skiptir miklu máli að við séum tilbúin í störfum Alþingis að taka þessar stóru ákvarðanir og láta ekki of langan tíma líða í að karpa um málið eða ræða það fram aftur. Við verðum að taka ákvarðanir og koma aðgerðum af stað.

með mjög ósvífnum hætti og gerði nákvæmlega það sem hann var að ásaka fólkið um sem er að nýta sitt listræna frelsi innan þeirrar menningarstofnunar; hann var úr þessum friðhelga ræðustól að ráðast á starfsfólk Ríkisútvarpsins

fyrir þingmenn Sjálfstæðisflokksins að nota þetta púlt endalaust til að ráðast að dagskrárgerðarfólki Ríkisútvarpsins eða akademískum starfsmönnum háskóla eins og stundum hefur verið

En svo koma menn hingað, háheilagir, og er misboðið, skrifa einhverjar færslur á Facebook og segja: Það verður að stöðva þetta, það verður að stöðva þennan óþjóðalýð í Ríkisútvarpinu eða hvar sem er í samfélaginu undir merkjum opinberra starfsmanna. (Forseti hringir.) Þetta gengur náttúrlega ekki, virðulegi forseti, og ég held að við verðum aðeins að taka okkur taki og hafa aðeins meiri húmor

Mikið rosalega er jóladagatal sjónvarpsins skemmtilegt. (Gripið fram í: Já.) Vekur okkur til umhugsunar. Það er gott fyrir börn, það er gott fyrir foreldra og það er gott fyrir okkur öll sem horfum á það. Það vill svo til að í því eru dregnar upp svona dálítið skýrar myndir af tilfinningunum sem bærast í fólki í samfélaginu. Hvernig búum við til karakter sem við tengjum öll strax við að sé vondur? Forstjóri Útlendingastofnunar er bara ágæt myndlíking fyrir það

en ég verð nú að segja það að það kom mér á óvart þegar hér var að talað um að um listræna túlkun í sjónvarpsþætti Ríkisútvarpsins væri að ræða.

Ég þekki það á eigin skinni þegar barnabörnin hringdu og spurðu hvað karlinn í sjónvarpinu væri að meina. Þegar maður er ásakaður um þjófnað, er það listræn túlkun?

Það er algjör veisla að koma hingað inn, sérstaklega á tímum eins og þessum. Hér var ég áðan í störfum þingsins og ætlaði að fara með ræðu en hv. þm. Ásmundur Friðriksson var á undan mér og fór með skemmtilega ræðu sína um RÚV og nafngreindi dagskrárgerðarmann þar og hreytti í hann orðum. Því spyr ég forseti: Er þetta venjan? Er þetta Er þetta eitthvað sem er gert vanalega hér á okkar hv. Alþingi, að nota ræðupúlt Alþingis til að koma skoðunum okkar á framfæri til að mynda um Ríkisútvarpið sem er sem er styrkt af ríkinu? Og síðast þegar ég vissi var fjármálaráðherra í Sjálfstæðisflokknum? Ég bara spyr, forseti: Er þetta En það er samt líka gaman að sjá samstöðuna hér og sjá að þingmenn taka þetta ekki í mál og það er bara ágætisandi í hópnum í dag. Það er svo gaman að sjá stjórnarþingmenn koma upp í pontu hér og tala og líka hreyta stundum orðum úr sér þarna í hliðarsalnum.

Virðulegi forseti. Að gefnu tilefni ætla ég að ítreka fyrirspurn sem ég lagði til forseta í gærkvöldi, reyndar ekki þess sem hér situr nú,

Þá langar mig að varpa spurningunni til baka og spyrja: Er það hlutverk okkar stjórnmálamanna að níða skóinn af fjölmiðlafólki sem okkur hugnast ekki héðan úr ræðustól Alþingis? Ég hygg að við séum vel flest á þeirri skoðun að svo sé ekki. Við höfum önnur tækifæri til að gagnrýna. Og það þarf ekki heldur hliðarsal til. Við getum bara gert það eins og siðuðu þjóðfélagi sæmir. Varðandi síðan hitt,

þökk þess sem er að halda ræðu, það er verið að koma ýmsum ábendingum á framfæri, stundum málefnalegum, stundum ekki. Þar liggja ákveðin mörk sem stundum er erfitt að gera greinarmun á

Herra forseti. Þetta er mjög áhugaverð umræða sem við eigum hérna og afhjúpandi að mörgu leyti. Ef ég skildi þetta rétt þá var verið að gagnrýna fjölmiðlamann fyrir ummæli sem komu fram hjá viðmælanda hans í sjónvarpsþætti.

mig langar bara til að spyrja, varpa þessari spurningu fram: Hvað er það sem þið eruð að leggja til? Hvað viljið þið gera til að stöðva þessa hræðilegu listrænu túlkun? Þetta snýst nefnilega um stóru myndina. Stóru myndina um tjáningarfrelsið. Hluti af tjáningarfrelsi er listrænt frelsi fólks, hvort sem það er dagskrárgerðarfólk, fólk í listageiranum, fólk sem vinnur að rannsóknum og vísindum innan háskólanna. Það er stóra myndin sem við erum að verja. Hver er þá tilgangurinn með því að koma hingað upp og hreyta ónotum í einhverja tiltekna einstaklinga? Er það til að skora heima fyrir eða til þess að skora einhver stig innan flokksins? Hver er tilgangurinn með þessu? Ég velti fyrir mér,

Herra forseti. Þetta snýst um ritskoðunartilburði valdastéttarinnar. Þeir sem sitja í krafti meiri hluta Alþingis hafa býsna mikil völd. Við höfum öll völd, við höfum öll 63 það vald að geta útvarpað skoðunum okkar úr þessari pontu en þau sem sitja hér sem meiri hluti, með ríkisstjórnina, með fjárveitingavaldið hafa meiri völd. Þau verða að átta sig á ábyrgð sinni. Þau verða að átta sig á ábyrgð sinni þegar þau hjóla í fjölmiðlafólk af því að það eru ritskoðunartilburðir og við myndum líta svo á úti um allan heim. Ef við horfum örlítið út fyrir landsteinana þá sjáum við hvað er að gerast í ráðstjórnarríkjum

sérstakur skattur og hann myndi alla vega fara beint til Ríkisútvarpsins. Það væri heiðarlegast að lækka einfaldlega nefskattinn sjálfan ef það á að lækka framlög til Ríkisútvarpsins en ekki taka hluta af þeim pening í eitthvað annað.

Forseti vill taka fram að réttur til andsvara verður rýmkaður við ræðu framsögumanns meiri hluta fjárlaganefndar, þ.e. að tryggt verður að fulltrúar allra stjórnarandstöðuflokka geti veitt andsvör og verða þau tvær mínútur, bæði í fyrra og síðara sinn.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér í dag fyrir nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar. Um frumvarpið hefur verið fjallað á allmörgum fundum í nefndinni og fyrir nefndina komu að sjálfsögðu helstu umsagnaraðilar, ráðherrar og starfsmenn ráðuneyta sem gerðu grein fyrir breytingum á fjárhagsramma málefnasviða sem undir þá heyra. Auk umsagna barst nefndinni fjöldi annarra minnisblaða, erindi og óskir um fjárstuðning, hreinar fjárbeiðnir eða beiðnir um viðbótarframlög.

Í takti við þróun síðustu ára kallaði nefndin í ríkum mæli eftir skýringum og rökstuðningi ráðuneyta vegna einstakra mála og málaflokka og ábendinga sem fram komu í umsögnum og á fundum með umsagnaraðilum. Frumvarp til fjárlaga 2023 byggir á þjóðhagsspá Hagstofunnar frá því í sumar en ný spá var birt 11. nóvember og í kjölfarið hafa tekjustofnar og útgjöld verið endurmetin. Sú uppfærsla er hluti þeirra breytinga sem við ræðum hér í dag. Breytingartillögur þær sem lagðar eru fram við þessa umræðu nema ríflega 23 milljörðum við tekjuáætlun frumvarpsins og tæplega 53 milljörðum við gjaldaheimildir málefnasviða og málaflokka,

og hins vegar vegna umtalsverðrar hækkunar á frítekjumarki atvinnutekna öryrkja. Þá hækka sömuleiðis framlög til Fæðingarorlofssjóðs um tæpa 3 milljarða og til húsnæðisbóta um 1,5 milljarða. Framlög til heilbrigðismála hækka um 17,4 milljarða og þar vegur þyngst tæplega 7 milljarða kr. raunhækkun til heilbrigðisstofnana og Sjúkratrygginga til að koma til móts við aukna eftirspurn og öldrun þjóðarinnar. Framlög til lyfjamála eru stóraukin og nemur hækkunin um 5 milljörðum og þá fara ríflega 1,2 milljarðar til reksturs nýrra hjúkrunarrýma. Framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina hækka að raungildi um 6 milljarða eða rúm 20% sem er hlutfallslega þriðja mesta hækkun allra málefnasviða. Þar munar mestu um 4 milljarða kr. aukningu á endurgreiðslum vegna kvikmyndagerðar og 1,3 milljarða hækkunar á styrkjum til nýsköpunarfyrirtækja. Framlög til umhverfis- og orkumála hækka um tæpa 6 milljarða eða 18%. Þannig hefur tekist að fjármagna mikilvægar aðgerðir í loftslagsmálum sem varða m.a. skuldbindingar í þeim efnum. Þá hækka útgjöld til Orkusjóðs um 1,4 milljarða vegna verkefna sem styðja við orkuskipti. Jákvæð þróun hefur verið í auknum fjárfestingum af hálfu hins opinbera á undanförnum árum. Sú þróun á að hluta til rætur sínar að rekja til heimsfaraldurs Covid-19. fyrir að áhrifa heimsfaraldursins gæti í mun minna mæli en áður á daglegt líf okkar ná aðgerðir vegna Covid yfir lengra tímabil, til að mynda fjárfestingarátak sem ákveðið var á fyrsta ári faraldursins og stendur enn yfir sem og aukinn stuðningur við rannsóknir og nýsköpunar- og þróunarstarf. Gert er ráð fyrir því að viðhalda fjárfestingarstigi þannig að arðbærar fjárfestingar verði áfram framarlega í forgangsröðun í fjárlögum. Helstu fjárfestingarflokkar hafa vaxið allt frá árinu 2017. Framlög til uppbyggingar hjúkrunarheimila og til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina haldast því næst sem óbreytt þrátt fyrir að áhrifa heimsfaraldursins gæti ekki lengur. Í gildandi fjármálaáætlun var tekin ákvörðun um að gera stóran hluta þess stuðnings, eða um 75%, varanlegan frá og með árinu 2024. Þá er rétt að nefna að vegna nemendafjölgunar bæði á framhaldsskóla- og háskólastigi voru framlög til beggja skólastiga stóraukin í faraldrinum. Einungis hluti aukningarinnar hefur fallið niður í ljósi þess að skólaganga spannar yfir nokkurra ára tímabil en við þurfum að fylgjast vel með þessu og halda takti í framlögum. Ég vil nefna í því sambandi að fjárlaganefnd mun óska eftir kynningu á reiknilíkönum, annað er tilbúið í framhaldsskólanum en er til endurskoðunar vegna háskóla. Ég tel mikilvægt að við fáum kynningu á því helst nú í janúar. Ljóst er að efnahagsforsendur hafa breyst nokkuð frá síðustu fjárlögum í ljósi fjarandi áhrifa faraldursins og breyttra áherslna sökum þess. Samkvæmt nýjustu hagspám eru horfur á að hagvöxtur í ár sé um 6%. Á komandi ári er gert ráð fyrir því að um hægist og gera forsendur frumvarpsins ráð fyrir því að hagvöxtur verði tæplega 3% Útlit er fyrir að ferðaþjónustan og fjöldi ferðamanna sé nú að ná fyrri styrk. Þetta hefur áframhaldandi jákvæð áhrif á útflutning sem og atvinnuhorfur en þær eru með ágætasta móti og áætlað að atvinnuleysi verði um 4%. Verðbólgan setur strik í reikninginn en hún fór hæst í tæp 10% í sumar. Samkvæmt nýjustu mælingum nam 12 mánaða hækkun verðbólgu um 9,3% og útlit er fyrir að hún hafi náð hámarki. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að verðbólga á næsta ári fari lækkandi og verði um 4,9%. Seðlabanki Íslands hefur hækkað meginvexti sem eru nú 6% eftir síðustu vaxtabreytingar bankans til þess að mæta verðbólgunni. Helstu hagspár gera því ráð fyrir að samanlagt verði umfang hagkerfisins á næsta ári af svipaðri stærðargráðu og reiknað var með í sumarspá Hagstofunnar þrátt fyrir lækkun á hagvaxtarspá fyrir næsta ár. Þá gefa nýjustu spár til kynna að tekjur ríkissjóðs gætu orðið nokkuð hærri en gert var ráð fyrir í frumvarpinu, ekki síst kannski vegna aukinnar einkaneyslu og þar með auknum tekjum vegna virðisaukaskatts.

Í því samhengi er staðan á Íslandi og í Noregi talsvert betri. Sömuleiðis er gert ráð fyrir því að hagvöxtur verði óverulegur víða um heim á næsta ári og jafnvel samdráttur. Það er ljóst að margt hefur breyst á alþjóðasviðinu síðustu misseri, heimsfaraldurinn spilaði þar stóran þátt síðustu ár og nú hefur ólögmæt innrás rússneskra stjórnvalda í Úkraínu umtalsverð áhrif, bæði vegna hækkandi hrávöruverðs eins og við vitum, en sömuleiðis vegna hærri orkukostnaðar víða í Evrópu en Rússar hafa dregið úr útflutningi á gasi um 20% frá síðasta ári og verð á gasi fjórfaldast í álfunni. Víða í Evrópu er verðbólgan há og hafa seðlabankar víða um álfuna brugðist við með aðhaldssamri peningastefnu og hækkun meginvaxta. Sömuleiðis hefur bandaríski Seðlabankinn hækkað vexti. Þessum breytingum fylgir óhjákvæmilega talsverð óvissa fyrir alþjóðahagkerfið og fjármálakerfi einstakra landa og á heimilin. Sömuleiðis sýna spár að það hægir á hagvexti í Kína,

Það er mat nefndarinnar að markvissara sé að ræða stefnumörkun og forgangsröðun líkt og nú er gert. Þetta leiðir af sér að ráðherrar einstakra málaflokka svara fyrir fjármögnun einstakra liða og stofnana eins og ég sagði áðan. Nefndin vill koma þeim almennu sjónarmiðum á framfæri að mikilvægt sé að stefnumörkun sé gagnsæ og ákvarðanir sem og breytingar þingsins markvissar. Nefndin vill koma því til ríkisstjórnar að skerpa á áherslum sínum, sér í lagi þeim sem hafa bein áhrif á starfsemi ríkisstofnana og verkefni á þeirra Virðulegi forseti. Mig langar núna að tala aðeins um grunnrannsóknir. Eins og ég sagði áðan þá hafa á undanförnum árum fjármunir til nýsköpunar, rannsókna og þróunar verið auknir talsvert eða í kringum 5 milljarða kr. á ári. Þetta er vel en við í meiri hlutanum viljum þó halda því til haga að miklum vexti í málaflokknum fylgja óhjákvæmilega vaxtarverkir sem ber að leggja mat á. Fjárlaganefnd stefnir því að því að meta árangur og skilvirkni af auknum fjármunum til málaflokksins á komandi ári. Við höfum núna í yfirstandandi vinnu rætt um grunnrannsóknir, svo sem á sviði jarðvísinda og veðurs, um rannsóknir á ferðaþjónustu, hafrannsóknir og langtímarannsóknir á sviði landnýtingar, jarðræktar og plöntukynbóta. Þetta á sömuleiðis við um langtímarannsóknir og vöktun á samfélagslega mikilvægum þáttum sem varða bæði atvinnu og umhverfi, svo sem rannsóknir á hafi. Við í meiri hlutanum teljum mikilvægt að til komi skýr stefnumörkun á sviði grunnrannsókna og það þurfi líka að skýra skilin á milli þeirra. Vegna þessa þá kallaði nefndin m.a. eftir slíkum upplýsingum innan úr ráðuneytum vegna kostnaðar við grunnrannsóknir. Það er ljóst að skýr viðmið vantar um hvernig hægt væri að flokka rannsóknir og vöktun með tilliti til þess umhverfis sem rannsóknir búa við. Því setjum við fram beiðni til ráðuneyta um að taka saman fyrir gerð fjármálaáætlunar, sem við komum til með að fjalla um nú í vor, og koma með fyrstu skref í slíkri flokkun og fyrirkomulag fjármögnunar til lengri tíma. Í dag eru grunnrannsóknir að stærstum hluta fjármagnaðar með rekstrarfé stofnana sem eru á fjárlögum. Þá eru það félagsmálin. félagsmálin. Þar er umtalsverð aukning til málaflokksins og fagnar meiri hluti nefndarinnar þeim skrefum sem verið er að stíga í átt að endurskoðun örorkulífeyriskerfisins, í málefnum aldraðra og öðrum veigamiklum þáttum í velferðarþjónustu. Á þetta m.a. við um tvöföldun frítekjumarks atvinnutekna örorkulífeyrisþega og þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Tillögurnar um að hækka frítekjumarkið úr 109.600 kr. í 200.000 kr. eru mikilvægar. Markmiðið er að auka atvinnuþátttöku öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega. Þessi breyting eykur til muna möguleika til atvinnuþátttöku sem í senn vinnur gegn félagslegri einangrun og getur aukið almenna velferð fólks. Ráðgert er að hækkunin nemi um 1.000 milljónum ríflega og þá fjölgar samningum um notendastýrða persónulega aðstoð við fatlað fólk með 375 millj. kr. viðbótarframlögum hér á milli umræðna.

Í því samhengi bendir nefndin á mikilvægt hlutverk einstakra stofnana. Í vinnu nefndarinnar var rætt um mikilvægi starfsins á Reykjalundi. Þangað leita einstaklingar til að öðlast á ný færni til að takast á við líf eftir veikindi eða önnur áföll. Það eykur lífsgæði þeirra einstaklinga og svo er það þjóðhagslega hagkvæmt og mikilvægt að fólk komist aftur út á vinnumarkaðinn. Eðli starfsemi Reykjalundar er jöfnum höndum að byggja upp færni og hæfni til að takast á við vinnu eða aðra virkni í samfélaginu. Þá skapaðist umræða um skörun á milli málaflokka og mismunandi endurhæfingarúrræði, svo sem starfsendurhæfingu. Skýra þarf hvort slík endurhæfing falli undir félagsleg úrræði og/eða heilbrigðismál. Beinir nefndin því til hlutaðeigandi ráðherra að skera úr um það. Nefndin lítur svo á að þangað til annað er ákveðið tryggi þetta framlag að Sjúkratryggingar Íslands geti gert samninga við Reykjalund um framhald á endurhæfingarþjónustu. Virðulegi forseti. Trygg þjónusta til verndar heilsu fólks eru sameiginlegir hagsmunir samfélagsins alls og grunnur að velsæld þjóðarinnar. Heilbrigðismálin eru einn stærsti útgjaldaliður ríkisins og hann sætir ekki aðhaldskröfu. Meiri hluti fjárlaganefndar fagnar sérstaklega auknum framlögum til heilbrigðismála. Í kjölfar heimsfaraldursins hefur mikil þjónustuþörf safnast upp eftir heilbrigðisþjónustu sem endurspeglast m.a. í biðlistum eftir margs konar heilbrigðisþjónustu. Þótt áhrif Covid-19 á samfélagið dvíni ört og opinberum sóttvarnaaðgerðum hafi verið aflétt er ljóst að heilbrigðiskerfið er enn að glíma við faraldurinn og afleidd áhrif hans. Til að ná þeim markmiðum sem sett eru fram í stjórnarsáttmála og heilbrigðisstefnu til 2030 um jafnt aðgengi allra landsmanna að heilbrigðisþjónustu leggur meiri hlutinn til aukið fjármagn til heilbrigðismála. Viðbótin milli umræðna eru 12,2 milljarðar og undirstrikar það áherslu stjórnvalda á að standa vörð um heilbrigðiskerfið. Þar ber helst að nefna 2,3 milljarða til styrkingar á rekstrargrunni Landspítalans og Sjúkrahússins á Akureyri. Þá verður áfram haldið að styrkja heilsugæsluna sem fyrsta viðkomustað innan heilbrigðiskerfisins með 2 milljarða viðbótarframlagi. Því til viðbótar verður farið í sérstakt verkefni til að vinna niður biðlista eftir ýmsum aðgerðum, svo sem liðskiptaaðgerðum. Viðbótarfjármagn er sömuleiðis veitt til að efla bæði endurhæfingarúrræði og heimahjúkrun í takt við stjórnarsáttmála og heilbrigðisstefnu til 2030, eins og áður segir. Þá er aukin áhersla á betri geðheilbrigðisþjónustu og áframhaldandi lægri greiðsluþátttöku sjúklinga. Svo vil ég líka minnast á það að við erum að styðja við uppbyggingu Grensásdeildarinnar. Meiri hluti fjárlaganefndar telur að mikilvægt sé að fyrir liggi ítarlegar greiningar og upplýsingar um hvernig fjármunum er varið. Meðal annars vill nefndin árétta mikilvægi þess að tengja fjárveitingar við afköst heilbrigðiskerfisins eins og þau eru mæld með svokölluðu DRG-verkbókhaldi. Í vinnu nefndarinnar voru ýmsar tölur vegna starfsemi Landspítalans settar í samhengi við íbúaþróun árin 2016–2019 og sú skoðun leiddi í ljós að á tímabilinu fjölgaði ársverkum á spítalanum umfram afköst spítalans og er því mikilvægt að kanna þetta ítarlega. Þá eru áfram aukin framlög til kaupa á leyfisskyldum lyfjum vegna fjölgunar þjóðarinnar og breyttrar aldurssamsetningar hennar. Hafa kringumstæður, m.a. faraldurinn og stríðsátök í Úkraínu, leitt til verðhækkana eins og við þekkjum. Aukin framlög eru liður í að mæta þeirri þróun og tryggja bestu fáanlegu lyf og meðferðir. Aukningin á milli umræðna nemur um 2 milljörðum kr. Virðulegi forseti. Í meðförum nefndarinnar var líka rætt um störf án staðsetningar og mikilvægi þess að fjölga slíkum störfum enda er það á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar. Það er mat meiri hlutans að hið opinbera þurfi að gera betur í þeim efnum en hlutfallslega eru of fá störf á vegum hins opinbera úti í landsbyggðunum að okkar mati. Fjölgun starfa úti um allt land hefur líka mikil jákvæð áhrif, ekki síst innan hlutaðeigandi sveitarfélaga með tilliti til fjölbreyttari starfa en víða er atvinnulíf með einhæfasta móti Í umsögnum fjölda sveitarfélaga er vakin athygli á að jafnt og þétt fækki störfum á vegum ríkisins í landsbyggðunum. Opnun útibúa eða starfsstöðva opinberra stofnana hefur reynst ágæt leið við að fjölga störfum í landsbyggðunum en því getur fylgt viðbótarkostnaður fyrir viðkomandi stofnun. Mikilvægt er að hafa í huga að störf án staðsetningar flytjast oft búferlum með starfsfólki. Það mætti alveg velta því fyrir sér hvort við ættum að tala um störf með staðsetningu. Það er því viðvarandi verkefni að gæta að störfum í landsbyggðunum og tryggja að störf án staðsetningar séu unnin úti um allt land. Meiri hluti fjárlaganefndar telur mikilvægt að sýna pólitískt aðhald í þessum efnum

og þess fjölda starfa sem flust hefur aftur til höfuðborgarsvæðisins vegna búferlaflutninga starfsfólks. Virðulegi forseti. Mikið hefur verið rætt um löggæslu og önnur öryggismál undanfarnar vikur og ekki að ósekju.

Undanfarin ár hafa verið byggðir upp mikilvægir fjarskiptainnviðir um land allt samkvæmt áætlun stjórnvalda og nýr gagnasæstrengur verið lagður til Írlands. Það er mikilvægur liður í öryggi þjóðarinnar sem og uppbyggingu hátæknigreina að auka traust almennings á upplýsingatækni og netöryggi. Þá er netöryggi stór þáttur í þjóðaröryggisstefnu og því er lagt til hér að settar verði 100 milljónir til netöryggismála til að fylgja ofangreindum áherslum eftir. Eins og við vitum þá fjölgar netglæpum stöðugt. Umtalsvert viðbótarfjármagn fer til lögreglunnar til að mæta auknum og fjölbreyttum áskorunum. Meiri hluti fjárlaganefndar telur erindið brýnt og mikilvægt að hafa öryggismál í hinu stóra samhengi í lagi en álag á löggæslu hefur aukist með auknum ferðamannastraumi, umferðarslysum og öðrum óhöppum sem og skipulagðri glæpastarfsemi. Í núgildandi fjárlögum var lögð áhersla á að styrkja löggæslu úti um land allt en verkefni lögreglu höfðu aukist í heimsfaraldri, m.a. vegna skipulagðrar glæpastarfsemi og fjölgunar ferðamanna.

Þá vísum við í nefndaráliti meiri hlutans til þess að almannavarnir hafa verið sleitulaust að störfum síðan í óveðrinu 2019 og þau hafa líka tekist á við heimsfaraldur, jarðhræringar, eldgos, skriðuföll og fleira sem nauðsynlegt hefur reynst að bregðast við. verið alveg tíðindalaus ár. Einnig telur meiri hlutinn mikilvægt að árétta það að auka öryggi með bættum rannsóknum í kynferðisbrotamálum, auknum málshraða og öflugri löggæslu. Við brugðumst við þessu í fjárlögum ársins 2022 með 200 millj. kr. hækkun til lögreglunnar til að efla rannsóknir og saksókn kynferðisbrota og efla forvarnir og þjónustu við þolendur kynferðisbrota í samræmi við áherslur í stjórnarsáttmála. Því beinum við því eindregið til ríkisstjórnarinnar að taka aðhaldskröfu á liðnum um almanna- og réttaröryggi til skoðunar við gerð næstu fjármálaáætlunar. Aðhaldskrafan getur ekki þýtt neitt annað en að það þurfi að fækka stöðugildum í málaflokki sem býr við aukin verkefni og auknar áskoranir þar sem stærsti pósturinn er laun. Til að bregðast við þessu leggur meiri hluti fjárlaganefndar til aukna fjárheimild upp á 200 millj. kr. til að draga úr aðhaldskröfu á lögreglu. Virðulegi forseti. Tvær megintillögur komu fram hjá meiri hluta vegna orkuskipta og raforkumála, sú fyrri um átaksverkefni vegna hreinorkubíla. Í álitinu segir m.a. að orkuskipti í samgöngum hafi farið hratt af stað og að mikil eftirspurn hafi verið eftir rafmagnsbílum. Það er vel að yfirgnæfandi meiri hluti bíla sem seldir eru hér á landi sé slík ökutæki. Þetta kemur m.a. til vegna innkaupa bílaleigufyrirtækja en áætlaður fjöldi þeirra er um 20.000 ökutæki. Í nefndaráliti meiri hlutans kemur fram að það sé álit okkar að skapa áfram rétta hvata og forsendur til að fjölga slíkum bílum í þágu orkuskipta og alþjóðlegra skuldbindinga Íslands vegna samdráttar í losun kolefnis. Þá er mikilvægt að halda því til haga að stuðningur vegna uppbyggingar innviða fyrir orkuskipti í samgöngum hefur vegið þungt í þessum breytingum og fagnar nefndin því að net hleðslustöðva á landsvísu sé tekið að þéttast. En betur má ef duga skal og leggur því nefndin áherslu á að viðhalda réttum hvötum til orkuskipta í samgöngum og leggja meiri stuðning við þróun og sókn til hreinorku meðal flutningabíla og atvinnutækja. Eru því lagðar til 400 millj. kr. til Orkusjóðs í þeim tilgangi. Þá leggur nefndin áherslu á bætt afhendingaröryggi raforku. Síðastliðinn vetur kom til skerðinga á afhendingu skerðanlegri orku frá Landsvirkjun. Einna þyngst bitnaði þetta á rafkyntum fjarvarmaveitum sem víða eru reknar til húshitunar. Bæði hlaust verulegur aukakostnaður af því þar sem gjald fyrir forgangsorku er mun hærra, kerfið gat ekki annað eftirspurn og grípa þurfti til varaafls með olíubrennslu. Vegna umræddrar skerðingar jókst olíunotkun m.a. á Vestfjörðum umtalsvert

Þar þurfum við sérstaklega að hafa í huga svæði bæði á Austurlandi og Vestfjörðum þar sem uppbygging innviða vegna flutnings raforku hefur orðið eftir. Nefndin leggur á það áherslu að leitað verði leiða til að bæta þetta fyrirkomulag

Virðulegi forseti. Í kjölfar þeirrar vinnu sem nefndin lagði í er varðar umsagnir og svör ráðuneyta við spurningum nefndarinnar eru gerðar margar breytingartillögur við frumvarpið. Breytingar á tekjuhlið eru allar byggðar á tillögum ríkisstjórnarinnar. Frá því að frumvarpið var lagt fram hafa bæst við tvenns konar ný áform, annars vegar afnám fjöldatakmarkana fyrir rafmagnsbíla sem hljóta virðisaukaskattsívilnun sem lækkar tekjur um 3,8 milljarða og hins vegar breytingar á gjaldskrá Úrvinnslusjóðs sem hækkar tekjur um 2 milljarða. Í heild hækka tekjur um 23,7 milljarða, eins og ég sagði í upphafi, frá því sem ráðgert var í frumvarpinu. Þar munar mest um 12,6 milljarða kr. hærri tekjur af virðisaukaskatti vegna aukinnar einkaneyslu og jákvæðra áhrifa af ferðaþjónustu. Þá skilar hærri tekjuskattur vegna ársins í ár 8 milljörðum kr. til viðbótar. Það er sérstakt fagnaðarefni að þessar tekjur aukist og sýnir hraðari viðspyrnu atvinnulífsins en áður hafði verið áætlað. Þá er vert að halda því á lofti að áætlaðar tekjur af tekjuskatti einstaklinga lækka um 2,8 milljarða, annars vegar vegna aukinnar verðbólgu á yfirstandandi ári sem hefur þau áhrif að persónuafsláttur og þrepa- og skattleysismörk hækka umfram áætlanir og hins vegar vegna hækkunar á hlutfalli útsvars sem eykur tekjur sveitarfélaga um rúma 5 milljarða kr. Sú aukning er liður í því að mæta auknum kostnaði við málefni fatlaðs fólks. Þá er ráðgert að sektir vegna óskoðaðra ökutækja lækki um 1,7 milljarð vegna reynslu yfirstandandi árs.

um samræmda móttöku flóttamanna. Einnig er gerð 338 millj. kr. tillaga um sérstök úrræði í tengslum við móttöku flóttabarna.

Við teljum að það sé mikilvægt, ekki síst í ljósi þess að eftir að Nýsköpunarmiðstöð var lögð niður þá hefur aukinn þungi færst til atvinnuráðgjafa hjá landshlutasamtökum sveitarfélaga.

þegar þau eru að flytja störf eða búa til störf í landsbyggðunum, að þá eigi þau að fjármagna þau. Við eigum ekki að þurfa að grípa slíkt heldur eigi ráðuneytin að gera það.

Það er rakið í nefndarálitinu hvernig það verður gert. Eins og ég sagði áðan erum við að fjármagna ný fjarskiptalög með því að leggja til 100 millj. kr. framlag,

Þá er líka gert ráð fyrir tímabundnu framlagi til að mæta kostnaði vegna tjóns af völdum skriðufalla í Útkinn sem urðu í fyrra.

við, ekki síst í ljósi þess að við teljum að það sé mikilvægt að koma á reglulegu millilandaflugi um alþjóðaflugvellina á Akureyri og á Egilsstöðum og dreifa þannig ferðamönnum um landið.

að ráðherra hefur kynnt stefnuna Land og líf, sem er heildstæð stefna um landgræðslu og skógrækt þar sem markmiðið er að auka landgræðslu og skógrækt í þágu loftslagsmála endurheimta vistkerfi, bæta landnýtingu og auðvitað rannsóknir á áhrifum aðgerða á líffræðilega fjölbreytni og áhættumat fyrir notkun á framandi tegundum í skógrækt. Eru lagðar til auknar fjárveitingar til verkefnisins, 154 millj. kr.

sjá til þess að það verkefni geti klárast. Við leggjum hér til hluta af því framlagi sem nefndin bað um og treystum því að ráðuneytið komi því alla leið. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri fær líka tímabundið framlag sem og Hollvinafélag Kvíabekkjarkirkju. María Júlía, sem er partur

RIFF fær hér framlag, Pálshús, Flugsafn Íslands, Skaftfell, Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði, menningarhúsið í Sigurhæðum, LungA, Hraun í Öxnadal, Leikfélag Reykjavíkur, Menningarfélag Akureyrar sem og Skógarmenn KFUM sem hafa verið að byggja nýjan matskála í Vatnaskógi og sinna þar miklu sjálfboðaliðastarfi sem við styrktum á yfirstandandi ári og teljum fulla ástæðu til að styðja við bakið á þeim áfram.

eins á þessu ári og við teljum að það sé ástæða til að styðja við það, enda þekkjum við ástandið á Suðurnesjum og það er mikilvægt að styðja og styrkja þessa

en finnur fjölina sína þarna og ég þekki aðeins til og tel að þarna sé fjármunum afskaplega vel varið. Við setjum tímabundið framlag líka til Fjölsmiðjunnar á Akureyri til að mæta þeim mun sem er á milli slíkra úrræða á milli landshluta og við hverjum ráðherra til að fara betur yfir það. Húnaþing vestra fær hér framlag vegna dreifnámsdeildar á Hvammstanga. Framhaldsskólinn á Laugum fær framlag til að gera umhverfi

Hér er líka framlag vegna framkvæmda við skólahúsnæði við Hólaskóla þar sem er um að ræða viðhaldsúttekt og hönnun á skólahúsnæði Hólaskóla í samræmi við niðurstöður úr útboði.

Við leggjum líka til 41 millj. kr. tímabundið framlag til Austurbrúar og nú verð ég að ítreka það enn og aftur við ráðuneyti að hér þarf að taka til og gera betur. Það er ekki sæmandi að við skulum þurfa að taka á þessu árlega í fjárlaganefnd. Það þarf að fara að ganga frá því hvernig ráðuneytið sér fyrir sér að þessi mál verði og koma þá bara hreint fram með það ef það telur að þetta eigi ekki að vera eins og það er.

Hér er tillaga um 100 millj. kr. framlag til Alzheimersamtakanna og Parkinsonsamtakanna sem við teljum vera sérstaklega mikilvægt. Eins og ég sagði áðan erum við með til viðbótar 130 millj. kr. sem við teljum að eigi að nýta til samninga við Reykjalund. Við leggjum einnig til 120 milljónir til SÁÁ til viðbótar við það sem áður er í samningum.

talsvert betri samninga heldur en þau hafa verið með. En við teljum ástæðu til að þau hafi tækifæri til að ráða starfsmann þetta árið til að vinna á móti þessu bakslagi sem við þekkjum öll umræðuna um.

Þessari tillögu er ætlað að ná til almennings, félagasamtaka, barna og ungmenna og einstaklinga sem verða einkum fyrir hatursorðræðu í samfélaginu, m.a. vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar og kynvitundar. Aðgerðirnar lúta að forvörnum, fræðslu, námsefni og vitundarvakningu um samhæfðar aðgerðir gegn hatursorðræðu. Þetta held ég að geti skipt verulega miklu máli. Við leggjum einnig til framlög til Sorgarmiðstöðvarinnar og Hugarafls. Allt eru þetta úrræði sem við teljum að skipti miklu máli. Virðulegi forseti. Það er margt sem ég gæti minnst hér á. á. Ég ætla ekkert að neita því að ég varð fyrir vonbrigðum milli umræðna að við skyldum ekki ná því að koma húsnæðistillögum inn og minnkað varasjóðinn sem því nemur. Það var rætt um að það ætti að gerast en það hefur ekki skilað sér. Þær niðurstöður hafa ekki skilað sér. Ég veit ekki hvort þær hafa skilað sér enn þá,

enda geta þeir ekki lúrt sem fyrirframákveðnir inn á hinum stóra varasjóði fjárlaga.

tóku við umsagnarraðilum í þessu ferli höfum áttað okkur á því að ef þetta fjármagn hefði ekki komið hefði stefnt í stórkostlegan niðurskurð víða í heilbrigðiskerfinu. Hér er einfaldlega verið að fylla upp í skörð og göt sem hefðu haft skelfilegar afleiðingar.

og það gerir vinnuna tiltölulega erfiða. Mig langar að fá viðbrögð hv. formanns við þessu vinnulagi. Mig langar líka að fá viðbrögð við þessari framsetningu á heilbrigðismálapakkanum, að um stórsókn sé að ræða, í ljósi þess að þetta eru tillögur sem áttu að vinna á móti stórfelldum niðurskurði. Við sjáum hér aðstæður í landinu þegar kemur að stöðu Sjúkratrygginga, nú síðast með brotthvarfi yfirmanns þar.

rúman tíma við höfum haft núna þá á þetta ekki að þurfa að vera svona. Þetta á ekki að þurfa að taka stórfelldum breytingum á milli umræðna. Við getum líka alveg velt því fyrir okkur, eins og ég hef svo sem velt upp, hvort í fyrsta

vinna með tölurnar eins og hér er verið að gera? Ég hef kallað eftir því að áætlanagerð sé betri, áætlanagerð ráðuneytanna þarf að vera betri. Það er bara þannig. Það þýðir ekki að mínu mati að við þurfum að — og við eigum ekki að þurfa að gera svona stórfelldar breytingar ef áætlanagerðin er góð og það held ég að ráðuneytin viti. Við höfum alveg komið því, held ég, til skila. En það er líka partur af því samtali sem við við þurfum sem nefnd að eiga og höfum ekki síst rætt við fjármálaráðuneytið um. Þetta varðar líka framsetningu fjárlaganna sjálfra, gagnsæi þeirra og annað, af því að það er líka skortur á gagnsæi að mínu mati í fjárlögunum.

höfum verið að gera það og við þurfum líka að fylgjast talsvert vel með og reyna að sjá fyrir okkur þrátt fyrir þessar aukningar hvert aurarnir fara. Ég held að það sé m.a. okkar í fjárlaganefnd að kynna okkur það enn þá betur.

Mig langar til að ýta á eftir í þessu samhengi varðandi stöðu heilbrigðismála í landinu, hvort hún geti ekki tekið undir með mér að það er augljóst að heildarfjárveiting í þennan málaflokk er langt undir því sem þekkist í löndunum í kringum okkur ef við skoðum til að mynda þjóðartekjur og hvort fólk sé virkilega á þeirri skoðun í svona litlu, strjálbýlu og fámennu landi að við getum gert hlutina svona margfalt betur en aðrir. En mig langaði líka til að nýta tækifærið til að fara aðeins meira inn í pólitíkina hér vegna þess að hv. formaður fjárlaganefndar situr líka í Vinstri grænum, og aðeins að fá fram skoðanir á þeirri framsetningu í þessum fjárlögum að allt aðhaldið í þeim bitnar á almenningi í formi krónutöluhækkana.

þegar kemur að skattlagningu fjármagns, veiðigjald og þess háttar, og ég veit alveg að svarið er oft: Ja, við höfum gert eitthvað í gegnum tíðina. En staðan núna snýst um þensluna í dag og hvar svigrúm er til staðar og það er ákveðið að fara þá leið að hækka krónutölugjöldin á almenning í staðinn fyrir að fara í sértæka tekjuinnheimtu. Það er líka ákveðið til að mynda að tvöfalda aðhaldsprósentuna á grunnþjónustu eins og við vitum í hv. nefnd, til

Varðandi krónutölugjöldin. Ég hef alltaf talið að þau eigi að fylgja verðlagi. Ég hef alltaf talið það eiga að vera þannig en ekki að gerast með einhverju hoppi; hækka þau stundum og stundum ekki. Og þau bitna auðvitað alltaf á öllum, það er alveg hárrétt. Það getur vel verið að það þurfi að koma til einhverra mótvægisaðgerða. Jú, ég stend alveg fyrir það sem Vinstri græn — ég hef sagt það hér áður í pontu að ég væri til í annars konar skattheimtu. Ég er ekkert viss um að það myndi hljóta hljómgrunn hjá öllum þeim sem ég starfa með.

það er ekkert sem útilokar að það geti ekki þurft að koma til einhverrar slíkrar skattheimtu og það sem verið er að vinna í stóru nefndinni geti ekki þýtt að það geti ekki eitthvað gert í millitíðinni. Að öðru leyti þá held ég að

Ég tel að það sé mjög mikilvægt að við förum í þá vinnu og óskum eftir svörum við því hvernig stóð á því að þetta kom svona seint, fáum frekari rök fyrir því, vegna þess að mér finnst þetta ekki nógu góð vinnubrögð eins og hér hefur komið fram og við þurfum sem nefnd að gera meiri kröfu til ráðuneytisins. Það átti sér ekkert stórkostlegt stað í íslensku samfélagi frá því að

Frítekjumarkið hefur staðið óhaggað í 14 ár og þessi ríkisstjórn hefur á ári hverju framlengt bráðabirgðaákvæði þess efnis. Þetta er 1 milljarður sem er hér undir sem er 1% af heildarútgjöldum ríkissjóðs.

Ég tel að stefnumörkunin sem þarf að eiga sér stað innan ráðuneytanna, heimildirnar og annað slíkt — að þetta eigi að vera mun betra þannig að við þurfum ekki að fá svona mikið á milli umræðna. Varðandi frítekjumarkið:

að þessu kemur til að fá yfirsýn yfir það hvernig hann gæti lagt fram og hvað, í hvers lags áföngum. Þetta er partur af því sem hann er að gera núna og við skulum bara fagna því.

Í yfirlýsingu formanna stjórnmálaflokkanna 19. apríl í ár kemur fram að ekki verði ráðist í frekari sölu á hlutum ríkisins í Íslandsbanka að sinni en þegar ný löggjöf liggur fyrir muni ákvörðun um mögulega sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka verða tekin fyrir á Alþingi. Í ráðuneytinu er unnið í samræmi við framangreind áform.

Virðulegi forseti. Fyrst varðandi frítekjumarkið. Þetta er partur af breytingu á stóra kerfinu, svo það sé sagt. Þetta er einn þáttur í því. Við erum líka, hv. þingmaður, í samtali við Öryrkjabandalag Íslands, Þroskahjálp og fleiri samtök, þannig að það er ekki allt Flokki fólksins að þakka að eitthvað gerist. Þó að við leggjum ekki fram tillögur út og suður erum við í miklu samtali við viðkomandi aðila og þessar tillögur eru m.a. byggðar á því sem hluti af stórri breytingu. Varðandi heimildina um sölu Íslandsbanka að það sé mikilvægt að hafa hana inni. Það eru áform um að selja Íslandsbanka. Það eru ekki áform um að selja Landsbanka en það eru áform um að selja Íslandsbanka og þrátt fyrir að koma eigi inn breyting á því formi, hvernig það verði gert, þá fyndist mér ekki hreinlegt ef við værum ekki með þetta inni og ætluðum að kalla eftir því einhvern tíma seinna. í.) Síðan vil ég bara segja að ég hef alveg haft hugmynd um það hvernig við eigum að gera það en ég veit ekki hvort það er framkvæmanlegt, að selja hlutinn í Íslandsbanka, en ég hef komið með þá hugmynd hvort við ættum að gera það með svipuðum hætti og við veljum fjármálaráð,

á meðan ferlið hefur verið eins og við þekkjum og er enn þá verið að ræða það. Ég veit ekki hvort það er framkvæmanlegt eða hvort einhverjir aðrir hafa betri hugmynd. Ég sé að félagi minn dæsir hér úti í sal, finnst þetta kannski ómöguleg hugmynd. En þetta er alla vega hugmynd sem vert er að velta fyrir sér, að þingið hafi einhverja aðkomu að því

Ég tek undir það varðandi húsnæðismálin, eins og við höfum rætt varðandi varasjóðinn, að þó að strax hafi verið upplýst um að þarna væru fjármunir inni þá er þetta ekki gott. Það er ekki gott að þeir skuli ekki vera settir undir málaflokkinn sem slíkan.

eins og HMS gerir ráð fyrir? Hitt sem mig langar til að spyrja um eru loftslagsmálin. Nú er það gríðarlega stór málaflokkur og stórt áhersluatriði fyrst þessi fjárlög eiga að sýna áherslur og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar.

á næsta ári í húsnæðismálunum. Það er miður að þetta hafi ekki gengið út og við þurfum ekkert að rekja það hér. Við þekkjum þá sögu sem sögð hefur verið, hvers vegna þetta hefur ekki allt saman gengið út. Aðalmálið er að við komum þessum peningum í vinnu því að það er fólk sem vantar slíkt húsnæði.

hvernig við mælum þann árangur sem við teljum okkur vera að ná með þeim aðgerðum sem hér eru undir. Þær eru mjög margar og í mjög mörgum ráðuneytum og allt það, eins og við þekkjum.

Frú forseti. Við erum hér í þetta sinn með fjárlagafrumvarp sem ég held að sé sanngjarnt að segja að hafi meiri þýðingu en oft áður vegna þess í hvaða umhverfi við erum,

og við erum að vinna fjárlög í aðdraganda kjarasamninga þannig að ég held að það sé óumdeilt að þýðingin sé meiri en oft áður. Mig langaði til að spyrja

ekki sína ábyrgð um að halda aftur af verðbólgu þá gerist það að Seðlabanki Íslands hækkar vexti, það sé sirka myndin og kannski að viðbættum ferðum til Tenerife.

Ég tel að við séum að spila með peningastefnunni með þessu frumvarpi, sem er mikilvægt eins og hv. þingmaður nefndi, en ég tel reyndar að hvert fjárlagafrumvarp sé afar mikilvægt

bótakerfið okkar þar sem við erum að stíga lengra en við höfum gert áður. Það er verið að koma til móts við fólk í gegnum það fyrst og fremst. Varðandi unga fólkið okkar og íbúðakaupin þá ætla ég ekki að svara fyrir það sem hæstv. fjármálaráðherra sagði einhvern tímann, hann verður að gera það. Við búum hins vegar í landi þar sem okkur á öllum að vera ljóst að 1% vextir eru ekki og hafa aldrei verið raunin.

Frú forseti. Ég er formanni fjárlaganefndar einlæglega sammála um það að íslenskt lágvaxtaskeið getur aldrei orðið annað en stuttmynd þegar íslenska krónan leikur aðalhlutverkið. En ég held að það sé augljóst mál að þetta högg vaxtahækkana hittir unga fólkið fastar fyrir.

fjölskyldufólk að ræða, barnafólk. Auðvitað vekur það athygli, ekki síst eftir stór orð hæstv. innviðaráðherra, að hér ríkir algjör þögn um húsnæðismálin, um stofnframlög, um vaxtabætur sem hv. þingmaður nefnir,

Stundum tala stjórnmálamenn og jafnvel heilir stjórnmálaflokkar eins og skuldir skipti ekki máli og að það kosti ekki að skulda. Nú fór hallinn frá 90 milljörðum upp í 118 í haust og við sjáum hver veruleiki vaxtagjaldanna er, hann er svimandi hár.

formaður nefndarinnar áhyggjur af því hversu hægt á að fara í það að greiða niður skuldir? Fyrirætlanir ríkisstjórnarinnar eru, að mér skilst, að reka ríkissjóð með halla til ársins 2027.

innviðafjárfestingar sem við stöndum frammi fyrir. Ég held að það komi ekki til með að verða erfitt. Eins og hv. þingmaður veit og við höfum rætt í nefndinni erum við auðvitað að reyna að draga úr fjárfestingum, m.a. til þess að

að leggja fram frumvarp og breytingar á því sem kalla fram mestu aukningu milli ára í seinni tíma sögu, ef ekki frá upphafi tíma hér á Íslandi,

hafi á aðgerðir Seðlabankans? Telur hv. formaður fjárlaganefndar að þetta gæti kallað fram þörf á lengri tíma hærri vaxta?

Mig langar með opnum hætti að biðja hv. þingmann að útskýra með hvaða hætti það að setja Íslandsmet í útgjaldaaukningu spilar með peningastefnu Seðlabankans þegar Seðlabankinn hefur verið í vaxtahækkunarferli til að ná fram markmiðum sínum um lækkun verðbólgu.

Ég held að Seðlabankinn átti sig alveg á því að þetta er ekki það sem kemur til með að valda aukinni þenslu. Við erum ekki að fara í stórkostlegar framkvæmdir og auka þenslu á þann veg, það er ríkið ekki að gera. Þar erum við aðeins að draga saman.

Ég vil spyrja hæstv. formann fjárlaganefndar og framsögumann nefndarálitsins hvort hv. þingmaður geti upplýst þingheim um skiptingu þessara 180 milljarða á milli fjárfestingar og reksturs.

Ég tel að við séum, eins og ég sagði áðan, að mæta því sem við erum að mæta og ég hlakka til að heyra ræðu hv. þingmanns þar sem hann fer ítarlega ofan í það.

þetta verið áhugaverð vinna núna í vetur og svolítið einkennt okkar verklag hversu lengi við höfum verið að bíða eftir ákveðnum þáttum. En ég ætla nú ekki að fara í gegnum þetta allt saman heldur taka fyrir einstaka málaflokka þegar líður á álitið. Ég held að það sé þess vert að spyrja sig þeirrar spurningar, virðulegi forseti, hvert ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur er að stefna og hvort íslenskt samfélag standi betur en það stóð fyrir fimm árum þegar þessi ríkisstjórn tók við, af því að við sem viljum stjórna í þágu almennings viljum auðvitað sjá framfarir. Í staðinn verðum við vitni að stjórnun sem festir kerfin okkar enn frekar í hjólförunum. Þetta er stjórnun sem felur fyrst og fremst í sér að neyð er sköpuð til þess eins að geta hlaupið inn líkt og bjargvættur núna rétt fyrir jól og stoppa í götin. Svona á ekki að stjórna landi. Með þessum stjórnarháttum komumst við einfaldlega ekkert áfram. Þetta á við um stöðu margra málaflokka, m.a. stöðu öryrkja og eldri borgara, heilbrigðiskerfisins, öldrunarþjónustu og löggæslunnar víða um land, svo dæmi séu tekin. En þetta, virðulegi forseti, er því miður niðurstaðan þegar ríkisstjórn er mynduð um stöðugleika flokkabandalags í staðinn fyrir stöðugleika og framfarir í þágu almennings. Það er auðvitað eitt að gera málamiðlanir, það er annað þegar ríkisstjórn er stýrt af flokki með um fimmtungsfylgi á bak við sig með stjórnmálastefnu sem minni hluti þjóðarinnar styður. Ef við lítum nefnilega yfir flokksflóruna á Íslandi mætti í ákveðinni einfeldni segja að um 30% þjóðarinnar, eða þriðjungur, styðji svokallaða hægri stefnu í efnahagsmálum og velferðarmálum og 70% þjóðarinnar liggi frá miðju til vinstri. Það er meiri hluti fyrir umbótum í velferðarkerfinu, fyrir sanngjarnri skattheimtu. Þetta má sjá bæði á því hvernig atkvæði falla flokkanna á milli en einnig af samtölum við fólkið í landinu. En þetta ægivald stærsta stjórnmálaflokks landsins, sem hefur þó upplifað umfangsmikið fylgistap, heldur stjórn landsins í andstöðu við vilja meiri hluta þjóðarinnar. Þessari stöðu vill Samfylkingin – Jafnaðarflokkur Íslands, breyta. Við í Samfylkingunni viljum fylkja fólki á bak við breiðu velferðarlínurnar sem samstaða er um á meðal þjóðar, þar sem stór hluti landsmanna liggur. Slíka forystu vantar því miður tilfinnanlega í núverandi ríkisstjórn og til þess að fara eitthvað fram á veginn og fá slíka forystu fram þarf að losa um neitunarvaldið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, neitunarvaldið sem m.a. birtist svo skýrt og hafði áhrif á allt verklagið í frumvarpinu sem hér er til umræðu. Stærsta einstaka mál ríkisstjórnar hvers þingvetrar, fjárlagafrumvarpið, var nefnilega enn óskrifað blað þar til fyrir nokkrum dögum, þrátt fyrir að lög um opinber fjármál séu mjög skýr um að fjárlagafrumvarpið sem birtist þingi og þjóð í 1. umr. er og á að vera endanlegar pólitískar áherslur og tillögur ríkisstjórnarinnar. Síðan tekur þingið við og leggur fram breytingartillögu. Málið á að fá þinglega meðferð en nú er svo komið í þessari ríkisstjórn að ákvörðunarfælnin og reiptogið milli stjórnarflokkanna er orðið svo mikið að stórir hlutar frumvarpsins fóru einfaldlega ókláraðir inn í þingið þau skilaboð bárust fjárlaganefnd, þingi og þjóð að ríkisstjórnin, eða fjármálaráðuneytið sérstaklega, myndi bæta við eftir eigin hentisemi þegar liði á haustið.

eða fjármálaráðherraræðið öllu heldur er nefnilega að verða algjört. Þetta er, virðulegur forseti, auðvitað mjög taktísk afgreiðsla hjá ríkisstjórninni. Í fyrsta lagi er það taktík gagnvart minni hlutanum að mæta með óklárað skjal og geta því vitnað ítrekað til þess að meira sé á leiðinni, óvíst í raun hvað. Allri gagnrýni meðan á vinnuferli hv. fjárlaganefndar og þings stendur er því svarað með: Bíðið bara. Við munum bregðast við, peningurinn er í óskilgreindum almennum varasjóði. Þetta er þarna allt saman. ríkisstjórn getur einfaldlega ekki komið sér saman um úthlutun, um grundvallarforgangsröðun, um stefnu. Þá hefur umrætt vinnulag ríkisstjórnarinnar svipuð áhrif á hagsmunaaðila sem skila umsögnum um frumvarpið af því að umsagnaraðilar eru í raun að bregðast við ókláraðri vinnu. ríkisstjórn grípur því ítrekað til þess ráðs að kæfa þá gagnrýni einnig á þeim nótum að hún hafi nú ekki sagt sitt síðasta. Og við erum enn þá, þrátt fyrir að vera komin hér inn í 2. umr. og þennan sal með 50 milljarða kr. breytingartillögu,

vinnulag er að þetta er ódýr afgreiðsla gagnvart íslenskum almenningi því að þetta stjórnareðli er til þess fallið að halda fólki sífellt á tánum eða í raun á hnjánum gagnvart örlæti ríkisstjórnarinnar. Pólitískar aðgerðir og stefna ríkisstjórnarinnar er hætt að snúast um langtímasýn sem er mótuð og fullfjármögnuð í fjármálaáætlun, áætlun sem á að veita von um úrlausn á stórum samfélagslegum vandamálum; í almannatryggingum, húsnæðismálum, heilbrigðis- og öldrunarmálum o.s.frv. Nú snýst þetta um að skapa neyð, helst sem mesta, með ókláruðu og óskrifuðu fjárlagafrumvarpi, fá heilbrigðisstofnanir, öryrkja og nú síðast löggæsluna og fangelsin í landinu í örvæntingu fram og mæta svo með jólagjöf við 2. umr., 60.000 kr. eingreiðslu fyrir tekjulægsta fólkið í landinu því að örorkukerfið er brotið. 12 milljarða kr. viðbótarframlag til heilbrigðismála sem kemur í veg fyrir stórfelldan niðurskurð á grunnrekstri en er stillt upp sem stórsókn í fjölmiðlum. Einn milljarður til að koma í veg fyrir uppsagnir hjá lögreglunni eftir allt sem á undan er gengið í haust. Allt er þetta neyð sköpuð af sama fólkinu og mætir nú í fjölmiðla með gjafagjörning. Virðulegi forseti. Stefnuleysið er algjört og pólitíkin snýst nú orðið um einhvers konar hrossakaup rétt fyrir hátíðarnar. Ekki nema von að við komumst ekkert áfram, ekki nema von að kerfislægur vöxtur í stóru velferðarkerfi okkar haldi áfram að vinda upp á sig, að kulnun aukist sem og vonleysi. Fólk á nú að vera þakklátt fyrir örlæti ríkisstjórnarinnar rétt fyrir jól. Öllu hefur einhvern veginn verið snúið á hvolf. Stjórnmálin eiga að snúast um að þjónusta almenning en sambandið milli þings og þjóðar, ríkisstjórnar og þjóðar, hefur breyst í örvæntingarfullt samtal um neyðarfjármögnun hverju sinni. Það kemur tímabundinn léttir, en hvað svo? Virðulegi forseti. Núverandi stjórnarfar hefur því miður orðið til þess að almenningur er orðinn hálf dofinn fyrir stjórnmálum okkar tíma. Fólk upplifir að það skipti engu máli hvað er kosið og er hætt að kippa sér upp við svikin loforð. Þau skilaboð sem berast frá stjórnarliðum, um að verið sé að vinna í stóru málaflokkunum okkar, að raunverulegar breytingar hafi átt sér stað eða jafnvel að ekkert sé hægt að gera í ákveðnum hlutum, eru mjög hættuleg að þau skapa þá tilfinningu meðal fólksins í landinu að við sem samfélag getum einfaldlega ekki leyst samfélagsleg verkefni í sameiningu og með þessu er alið á uppgjöf. Það er alið á einstaklingshyggjunni, að allir eigi bara að sjá um sig sjálfir. Markmiðið verður að grafa undan tekjustofnum ríkissjóðs, lækka skatta svo að fólk geti greitt sig sjálft út úr vandanum, keypt sig fram fyrir röðina. Og hér er ekkert um ýkjur að ræða.

undir þetta kvittar félagshyggjuflokkur sem fylgir nú forgangsröðun hægri flokks um að veikja grunnþjónustuna, ýta undir einstaklingshyggjuna. Ríkisstjórnin virðist ekki átta sig á því að þegar velferðarkerfið okkar var byggt upp, á sjöunda áratug síðustu aldar, var megintilgangurinn að tryggja aðgang að grunngæðum samfélagsins með aðkomu opinberrar þjónustu. Grunnþjónusta skyldi veitt óháð efnahag og þú áttir ekki að geta keypt þig fram fyrir kerfið. Í svona kerfi bætir ríkisstjórnin ekki stöðuna með því að veikja tekjugrunn kerfanna með skattalækkun því að hver og einn einstaklingur á ekki að geta keypt sig inn í það. Virðulegi forseti. Lífskjör fólks í velferðarríki ráðast af svo miklu fleiri hlutum en launatekjum eftir skatt. Þau ráðast af kostnaði við grunnþjónustu, húsnæði, gæðum opinberrar þjónustu og eftir atvikum réttindum fólks til bóta og með því að veikja þennan grunn lífskjara hefur ríkisstjórnin kynt undir óánægju á vinnumarkaði og ólgu sem birtist okkur núna daglega. Traustið til stjórnmálanna

ríkisstjórnar. Ef við tökum fyrir stærri málaflokka og setjum það í ákveðið samhengi þá held ég að heilbrigðiskerfið hafi verið mikið til umræðu á flestum stöðum í íslensku samfélagi þetta haustið. Það auðvitað litar svolítið umræðuna um fjárlögin farandi inn í haustið hvers konar viðbrögð koma frá hæstv. ríkisstjórn í ljósi þessa. Við sáum mjög alvarlega umræðu um stöðu mála í heilbrigðiskerfinu. Það voru fjöldauppsagnir sem áttu sér stað í heilbrigðiskerfinu vegna álags þvert á heilbrigðisstéttir en inn í þetta landslag mætti ríkisstjórnin með fjárlagafrumvarp sem fól í sér að raunvexti Landspítalans var ekki mætt. Nauðsynlegri fjárveitingu til þess eins eins að halda í við fólksfjölgun og hjúkrunarþyngd og öldrun var ekki mætt. Lyfjakostnaði var ekki mætt og Landspítalinn boðaði í haust niðurskurð að öðru óbreyttu. Sjúkrahúsið á Akureyri lýsti því yfir við fjárlaganefnd að rekstrargrunnur spítalans væri brostinn ef ekki bærist 500 millj. kr. viðbótarframlag og heilbrigðisstofnanir úti um allt land lýstu því yfir að launakostnaði undanfarinna ára, sem ríkið ber sjálft ábyrgð á vegna eigin kjarasamninga,

Vonleysið sem heilbrigðisstarfsfólk lýsi sé einfaldlega ekki til staðar og gefur síðan lítið fyrir tölfræði um að fjárframlög til íslenska heilbrigðiskerfisins sem hlutfall af landsframleiðslu séu mun lægri en í nágrannalöndunum okkar þrátt fyrir að við séum hér færri og rekum þar með óhagkvæmari einingar. Á þessa gagnrýni er einfaldlega lokað. Við bættust síðan umsagnir frá Sjúkraliðafélaginu og hjúkrunarheimilunum um vanfjármögnun í þjónustu sem styður við heilbrigðiskerfið, öldrunarþjónustuna. Við sjáum núna slæm kjör fagstétta sem starfa á hjúkrunarheimilum. Þau hafa orðið til þess að um 85% sem starfa á slíkum heimilum hafa ekki tilskilda fagmenntun. Fjármagn er einfaldlega ekki til staðar, virðulegi forseti, til að borga fyrir menntað starfsfólk og þar sem fjármagnið er til staðar lætur fólk ekki bjóða sér þau kjör sem þar bjóðast út af álagi. Skortur á fjármagni og yfirsýn á þessum stað í keðjunni, í öldrunarþjónustu, hefur orðið til þess að legurýmum fjölgar ekki sem skyldi fyrir utan spítalana og háskólasjúkrahúsið okkar er rekið að hluta til sem hjúkrunarheimili. 110 manns liggja nú á Landspítalanum sem ættu að vera á hjúkrunarheimili. Fullnýting er þess vegna á legurýmum sem hamlar aðgerðum á spítalanum. Þessi staða heldur síðan aftur af afköstum á spítalanum sem nú stefnir afkastatengdri fjármögnun spítalans í hættu og ýtir síðan enn frekar undir ósanngjarna orðræðu gagnvart starfsfólki spítalans um að framleiðni þess sé ekki nægjanleg þegar staðreyndin er sú að stjórnvöld halda aftur af möguleikum fólks til að sinna starfi sínu eftir bestu getu. Það kemst einfaldlega ekki í verkefnið sem það er þjálfað fyrir vegna kerfislægra vandamála. Hvað gerist í kjölfarið, virðulegur forseti? Jú, óánægja fólks í starfi eykst og álag. Fólk leitar yfirleitt til einkarekinna stofa þar sem bráðaþjónusta og legurými eru ekki partur af starfslýsingunni. Vítahringur hefst þar sem flótti af opinberum heilbrigðisstofnunum þýðir að starfsfólki sem þarf að sinna bráðaþjónustu á opinberum sjúkrahúsum fækkar og um leið dregur úr þjónustu sem er ekki veitt neins staðar annars staðar. Gripið er til álagsgreiðslna, vaktaálags, aukafrís, eingreiðslna, allt gert til að halda í fólk. Á sama tíma hafa heilbrigðisstofnanir fyrir utan höfuðborgarsvæðið ekki fjárhagslegt svigrúm til slíkra greiðslna sem svo sogar starfsfólk af landsbyggðinni í bæinn og veikir þjónustuna enn frekar. Veikari þjónusta í landsbyggðunum leiðir svo til þess að fólki er vísað á höfuðborgarsvæðið og álagshringurinn þrengist og þrengist.

þar sem mætt er með fjármagn sem hefði átt að koma strax inn í fjárlagafrumvarpið í haust, fjármagn sem kemur í veg fyrir stórfelldan niðurskurð en færir okkur ekkert áfram. Fólkið sem starfar í heilbrigðis- og öldrunargeiranum á meira og betra skilið en að láta spila svona með sig. Virðulegur forseti. Nýlegt dæmi um stefnuleysi ríkisstjórnarinnar og skort á yfirsýn í heilbrigðismálum er samningsleysi sjúkraþjálfara og sérfræðilækna í landinu. Komugjöld og greiðslur fyrir aðgerðir hafa hækkað umtalsvert og fellur sá kostnaður núna beint á einstaklinga sem þurfa á nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og þjálfun að halda. Öryrkjabandalagið hefur bent á að hingað til hafi almenningur greitt nærri 2 milljarða kr. úr eigin vasa vegna þessa samningsleysis og blasir nú við að kostnaður almennings verði enn meiri á næstu misserum vegna áframhaldandi kostnaðarhækkana og samningsleysis. Eðli málsins samkvæmt fellur þessi kostnaður langþyngst á viðkvæmustu hópana í okkar samfélagi. Tvöfalt heilbrigðiskerfi hefur því myndast á vakt þessarar ríkisstjórnar. Ekkert Ekkert fjármagn er veitt sérstaklega til að semja við sérfræðilækna núna í þessum 12 milljarða breytingartillögum sem koma inn og vekur þar athygli nýleg uppsögn forstjóra Sjúkratrygginga sem lýsti því yfir í fréttum að hún væri að segja upp á þeim forsendum að hún taldi sig ekki geta uppfyllt lögbundnar skyldur stofnunarinnar vegna vanfjármögnunar. Þetta er þetta vonleysi sem ítrekað er vitnað til meðal heilbrigðisstarfsfólks og hæstv. heilbrigðisráðherra virðist ekki vilja viðurkenna að það sé engin lausn í sjónmáli. Það er ekki einu sinni verið að fjármagna þessa samninga á næsta ári.

Það varð ljóst strax í haust að að öðru óbreyttu stefndi í uppsagnir um áramótin í löggæslunni, sem væri nú þegar undirmönnuð, og til viðbótar væri komin upp verulega hættuleg staða í fangelsum landsins þar sem ekki verður lengur hægt að tryggja öryggi fanga, fangavarða né réttindi sem fangar ættu lögum samkvæmt að njóta. Það stefndi í að loka þyrfti opnum fangelsum og biðlisti í afplánun myndi lengjast enn frekar og fjöldi mála myndi fyrnast vegna þessa.

þar til neyðarópin í fjölmiðlum eru orðin svo hávær að góður gluggi skapast fyrir ríkisstjórnina til að mæta með breytingar við eigið fjárlagafrumvarp inn í kerfi sem hún hefur borið ábyrgð á í fimm ár og í raun lengur því að leiðandi flokkur í þessu ríkisstjórnarsamstarfi hefur verið ráðandi bæði í dómsmálaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu í áratugi. Það liggur alveg fyrir að svona framkvæmd fjármögnunar á stóru kerfunum gengur ekki til lengdar. Það lá fyrir strax við framlagningu fjármálaáætlunar í vor og strax í haust og það er verið að blekkja íslenskan almenning þegar það er verið tromma upp með svona fjármögnun rétt fyrir jól. Ef við förum aðeins, virðulegi forseti, út í stöðu almannatrygginga má líka nefna hvernig ríkisstjórnin hefur spilað með tilfinningar fátækasta fólksins í landinu á síðustu vikum. Enn eitt árið í röð þarf að grípa til þess ráðs að biðla til stjórnvalda um eingreiðslu fyrir jólin því að staðan meðal öryrkja er orðin svo erfið að metfjöldi leitar nú til hjálparstofnana og umboðsmanns skuldara vegna fjárhagsvanda. Ríkisstjórnin slær um sig í fjárlögum með því að benda á að hún sé að hækka bætur almannatrygginga til öryrkja og eldri borgara sem nemur verðlagshækkun þrátt fyrir að hún viti mætavel að það á hún lögum samkvæmt að gera. Í því felst engin pólitísk ákvörðun. 69. gr. almannatryggingalaga kveður á um að umræddar greiðslur eigi að fylgja verðlagi eða launum í landinu, hvort heldur sem hærra er, en greiðslurnar hafa hingað til rétt svo fylgt verðlagi. Þær eru enn þá langt undir lægstu launum í landinu og nú er það svo að stór hluti öryrkja fær lægri greiðslur en sem nemur atvinnuleysisbótum. Nýjasta útspilið er svo breytingartillaga ríkisstjórnar í tengslum við 2. umr. sem ríkisstjórnin treysti sér ekki í við framlagningu frumvarpsins strax í haust, hvað þá í fjármálaáætlun, né að samþykkja síðustu átta ár þar sem tillagan hefur verið lögð fram, að hækka frítekjumark öryrkja upp í 200.000 kr. Frítekjumarkið hefur staðið óhreyft í að verða áratug og hæstv. félagsmálaráðherra greiddi atkvæði gegn tillögunni í fyrra þegar Samfylkingin og fleiri flokkar í minni hlutanum stóðu fyrir tillögunni. Vissulega ber að fagna því að eitthvað hreyfist í þessum málaflokki en að mati 1. minni hluta er þessi afgreiðsla ekki boðleg. Fátækasta fólkinu í landinu er haldið í heljargreipum fram á síðustu stundu. Eins og svo víða er neyð sköpuð til þess að geta hlaupið inn og bjargað málunum fyrir horn. Svona verklag má ekki endurspegla stjórnunina í landinu. Við komumst einfaldlega ekkert áfram. Við sitjum bara föst. Virðulegi forseti. Mig langar líka að tala aðeins á almennum nótum um stöðuna í aðhaldsmálum hæstv. ríkisstjórnar.

af því að það liggur engin stefna að baki né greining á því hverju þetta aðhald raunverulega skilar. Þetta hefur einfaldlega orðið til þess að flest ráðuneytin hafa gripið til þess að mæta þessu aðhaldi með frestun á viðhaldi og niðurfellingu verkefna tímabundið. Þetta aðhald skilar sér því ekki í aukinni framleiðni eða getu í stjórnsýslunni. Þetta frestar aðeins verkefnum eins og fyrr sagði og í mörgum tilvikum þar sem viðhaldi og fjárfestingu er frestað eykur það kostnaðinn síðar meir. Gott dæmi um þetta er tvöföld aðhaldskrafa sem skellt var á flesta málaflokka í þessu fjárlagafrumvarpi til að mæta þenslunni í samfélaginu, þenslu sem ekki var vilji til að mæta með tekjuaðgerðum þar sem þenslan er raunverulega til staðar. Í tilviki lögreglunnar þýðir þetta 2% aðhaldskröfu á grunnþjónustu þar sem launakostnaður er um 80% af kostnaði. Sífelld krafa en flatt aðhald ár frá ári þrengir þannig stöðugt að getu löggæslunnar til mannaráðninga.

Hverju skilar þetta aðhald öðru en minni skilvirkni og skertri þjónustu í grunninnviðum? Virðulegi forseti. Þrátt fyrir að ríkið sé ekki rekið líkt og fyrirtæki er það þekkt fyrirbæri úr rekstri að það þarf að fjárfesta í framþróun og aðhaldi. Það þarf stefnu og sýn um hvernig má hagræða í rekstri sem felur oftar en ekki í sér upphafsfjárfestingu. Í breyttum heimi þýðir þetta oftar en ekki nýtingu á tækni og breyttu verklagi en ef fjármagnið er ekki veitt í slíka uppstokkun og fjárfestingu í breyttum innviðum verður aðhaldið algjörlega marklaust. Fjárhagsramminn er svo þröngur hjá stjórnvöldum því að öll áherslan er á útgjaldahliðinni í stað þess að styrkja tekjuhliðina að engin þolinmæði er til staðar, ekkert úthald til að ráðast í langtímabreytingar sem gætu kostað okkur til að byrja með en sparað okkur milljarða síðar meir.

ríkisstjórn hefur fengið upp í hendurnar fjöldann allan af skýrslum frá virtum ráðgjafafyrirtækjum sem benda á tækifærin sem gætu falist í slíkri stafvæðingu,

Ríkisstjórnin hefur hvorki kjark né þor til að segja fólkinu í landinu að það muni kosta okkur í nokkur ár að færa landið upp á hærri og betri grunn. Hún þorir ekki að segja fólkinu í landinu að það þurfi viðbótarfjármagn til að koma okkur út úr þeim vítahring sem hefur skapast víða enda kallar það á pólitíska forgangsröðun, umræðu um tekjur ríkissjóðs og það kallar á sýn og alvöruákvarðanatöku.

þar gaf ríkisstjórnin sig ekki — voru aðgerðir sem fólu í sér í grófum dráttum að fjárfestingu var frestað enn einu sinni og ráðist var í almennar skattahækkanir í formi flatra krónutöluhækkana.

og litlu og meðalstóru fyrirtækin greiða sömu krónutölugjöld og stórfyrirtækin. Ríkisstjórnin leitar beint í vasa almennings í stað þess að grípa til aðgerða til að fjármagna aðhaldsaðgerðir þar sem svigrúmið er raunverulega til staðar. Við komum út úr árabili þar sem methækkun var á fjármagnstekjum í landinu, en í fyrra jukust þær um 52%. Kaupmáttur ráðstöfunartekna efstu tekjutíundarinnar jókst tvöfalt ef ekki þrefalt á við annarra tíunda. Mikil þensla hefur verið á eignamörkuðum, bæði húsnæðis- og verðbréfamörkuðum. Þessi þensla er að hluta til afleiðing af aðgerðum stjórnvalda sem kyntu undir bólumyndun á eignamörkuðum á tímum heimsfaraldurs. Á sama tíma hafa útflutningsgreinar, sér í lagi sjávarútvegurinn, hagnast verulega vegna breyttra viðskiptakjara í tengslum við stríðið í Úkraínu. Þannig hefur verð á ferskum fiski í Evrópu hækkað mikið og stutt við verðmæti sjávarafurða og tekjur og hagnaður Landsvirkjunar hefur aukist vegna hækkunar á álverði. Á sama tíma hefur hluti heimilanna í landinu liðið fyrir erlenda verðbólgu vegna stríðsins. Ólíkt arðsemi Landsvirkjunar, sem rennur óskipt til ríkissjóðs og þar með til þjóðarinnar, á hið sama ekki við um arðsemi í sjávarútvegi, sér í lagi í stórútgerðinni sem býr við allt aðrar aðstæður en minni fyrirtæki í atvinnugreininni um land allt. Staðreyndin er sú, virðulegi forseti, að enginn vilji hefur verið innan ríkisstjórnarinnar til að hrófla við gjaldtöku á þeim sviðum samfélagsins sem hafa hagnast á ástandinu á meðan almenningur líður skort. Dempunin sem á að vera innbyggð í okkar samfélag í svona aðstæðum virkar ekki ef stjórnvöld trúa ekki á endurdreifingu. Fylgiflokkar forystuflokksins í ríkisstjórn hafa tekið upp hægri trúna um að núverandi uppsetning mála sé svona af náttúrunnar hendi, að svona dreifist tekjurnar og arðurinn einfaldlega út frá frjálsum markaði sem hefur ekkert með ramma sem settur er af stjórnmálamönnum að gera. En hér er ekkert til sem heitir frjáls markaður sem fellur af himnum ofan. Þetta er allt saman skapað af opinberu regluverki, sem á að endurspegla vilja samfélagsins og fólksins í landinu. Og núverandi staða endurspeglar ekki þjóðarvilja.

Fram hjá henni verður ekki litið. Skattahækkanir á hinn almenna borgara en öðrum hlíft þrátt fyrir fulla meðvitund um hvar þenslan í samfélaginu liggur þessa dagana. Þessi pólitík hugnast ekki okkur jafnaðarfólki. Þess vegna má finna í okkar breytingartillögum aðgerðir sem snúa við almennri gjaldahækkun ríkisstjórnarinnar. Aðhaldinu er að okkar mati skynsamlegra að mæta með hækkun á þeim tekjustofnum þar sem svigrúmið hefur svo sannarlega myndast, til að mynda í fjármagnstekjum, hjá stórútgerð og hjá fjármálastofnunum.

sem Samfylkingin kynnti reyndar fyrr í dag, að fara aðeins yfir stöðuna í innviðafjárfestingu og húsnæðismálum í landinu. Staðreyndin er sú að stór rót verðbólgunnar sem stjórnvöld bera ábyrgð á og reyna að berjast við er staðan á húsnæðismarkaðnum. Almennar aðgerðir í heimsfaraldri kyntu vissulega undir eignaverðshækkunum. En skortur á húsnæði á viðráðanlegum kjörum og tregða stjórnvalda við að styrkja félagslegar forsendur húsnæðismarkaðarins er stór ástæða mikilla íbúðaverðshækkana.

Úrræðaleysi hefur verið til staðar í húsnæðismálum hér á landi allt frá því að verkamannabústaðakerfið var lagt niður um aldamótin, og farin sú leið að hvetja fólk til stórtækrar skuldsetningar í gegnum Íbúðalánasjóð — sem síðar fór í samkeppni við bankana með hörmulegum afleiðingum — í stað þess að standa undir uppbyggingu hagkvæms húsnæðis. Þessi stefna hefur orðið til þess að við erum sífellt að elta skottið á okkur, ekkert akkeri er á íbúðamarkaði sem heldur aftur af verðhækkunum. Lausnin er bara sífellt meira lánsfjármagn, sem þrýstir verðinu ofar og ofar. Skammtímalausnir berast frá stjórnarliðum um að kippa húsnæðisliðnum út úr verðbólgunni til að hún mælist ekki jafn há, þegar ljóst er að aðeins er um mælikvarða að ræða. Slík aðgerð lagar ekki grundvallarvandann sem er síhækkandi verð á heimilum fólks. Hvernig bregst ríkisstjórnin við þessu ástandi á húsnæðismarkaði? innviðaráðherra boðaði stórátak í uppbyggingu húsnæðis í vor. Glærukynningar og blaðamannafundir um sama efni voru haldnir víða, þar sem boðuð var uppbygging á 4.000 íbúðum á ári næstu árin. Þar af yrði þriðjungur með óhagnaðardrifnu formi sem ríkisstjórnin ætlaði að fjármagna til móts við sveitarfélögin.

Sama flokks og ber ábyrgð á núverandi stöðu á íbúðamarkaði; flokksins sem lagði niður verkamannabústaðakerfið, kom á fót Íbúðalánasjóði og breytti fjármögnun sjóðsins með eftirminnilegum hætti sem skildi eftir sig hundruð milljarða skuldir sem falla nú á ríkissjóð. Sama flokks og lofaði ítrekaði í vor að fjármagn væri á leiðinni fyrir húsnæðisuppbyggingu eftir að ljóst var strax í vor í fjármálaáætlun að niðurskurður blasti við í framlögum til uppbyggingar félagslegs húsnæðis, þvert á glærukynningar sama vorið hjá hæstv. innviðaráðherra. Sama flokks og sama ráðherra sem mætti í fjölda viðtala í haust og hélt ræður hér á Alþingi um að þó að peningurinn í húsnæðisuppbygginguna hefði ekki birst í fjárlagafrumvarpinu í haust þá væri hann á leiðinni. Enn einn jólagjafaglaðningurinn sem átti að grípa til í byrjun desember, sem birtist svo aldrei. Það eru engin ný framlög inn í húsnæðiskerfið á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu, það eru engin ný framlög við 2. umr. Stórsóknin er engin.

að stjórnvöld grípa við fyrsta tækifæri til þess ráðs að skera niður í fjárfestingu þegar kreppir að á ný? Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ákvað að skera niður um 10 milljarða kr. á næsta ári í opinberri fjárfestingu í nafni aðhalds.

það sé einfaldlega ekki hægt að byggja á tímum sem þessum. Þá birtist okkur fyrr í haust endurskoðaður ríkisreikningur fyrir síðasta ár sem sýnir að 100 milljarðar kr. af þeirri fjárveitingu sem Alþingi samþykkti til að ráðast í fjárfestingarátakið, sem var svo víða auglýst eftir heimsfaraldur,

getu kerfisins gríðarlega. Innviðauppbygging þarf að vera stöðug, hún þarf að vera óháð hagsveiflu, með hana má ekki hringla. Þetta stefnuleysi í innviðauppbyggingu hefur dregið úr getu hagkerfisins til að sinna nauðsynlegri uppbyggingu í þágu þjóðar. Ég spyr, virðulegi forseti: Hver ber ábyrgð á getuleysi kerfisins til að byggja þegar þörf er á? Er eðlilegt að þau sem halda um stjórnartaumana beri einfaldlega fyrir sig að þau geti ekki byggt? Hverjir eiga að bera ábyrgð á umgjörð samfélagsins hér á landi?

Ég myndi segja að verklagið við vinnu þessara fjárlaga sé lýsandi dæmi um það hvernig hæstv. ríkisstjórn hefur starfað; til skamms tíma og á síðustu stundu. Með brostinn tekjugrunn sem grefur undan fjármögnun velferðarþjónustunnar, með kjarkleysi í uppfærslu á velferðarkerfinu okkar og innstæðulausri vilyrðapólitík

Það var jafnaðarfólk sem barðist fyrir velferðarkerfinu og veit að uppfæra þarf það í takt við tímann. Það er alveg ljóst að langtímaverkefni í augum okkar jafnaðarfólks er endurreisn í stóru kerfunum okkar, heilbrigðis- og öldrunarmálum og almannatryggingakerfinu

Það liggur alveg fyrir að ef langtímasýnin varðandi kjör heilbrigðis- og umönnunarstétta, sem eru að langmestu leyti í höndum hins opinbera, væri til staðar þá þyrfti ekki að leggja til skammtímaaðgerðir nú rétt fyrir jól við 2. umr. munum auðvitað halda áfram að tala fyrir úrræðum sem lyfta velferðarkerfinu okkar upp á hærra plan. En það liggur alveg fyrir að til þess að eiga slíka umræðu þá þarf að eiga sér stað hreinskiptið samtal um fjármögnun slíkra kerfa af því að við sjáum það svart á hvítu í samanburði við nágrannaþjóðir okkar að hér er stór hluti velferðarkerfisins vanfjármagnaður. Þetta hefur leitt til þess að kerfislægur vöxtur vindur upp á sig. Dýr úrræði eru nýtt að óþörfu, mannauður nýtist illa og brennur út þetta leiðir að lokum til þess að örorka eykst, geðheilsa versnar og flótti verður úr heilbrigðis- og umönnunarstéttum. Þess vegna eigum við einfaldlega ekki annarra kosta völ en að taka á þessum vanda. Það þarf einfaldlega ríkisstjórn sem viðurkennir það og hefur kjark til að forgangsraða fjármagni og sækja tekjur til að standa undir grunnþjónustunni. Ef við snúum okkur að þeim kjaramálum sem 1. minni hluti vill leggja áherslu á í sínum breytingartillögum þá snúa þau einna helst að því að draga úr verðbólgu og verja almenning og heimilisbókhald íslenskra heimila fyrir þeirri stöðu sem upp er komin í íslensku samfélagi. Aðalástæðan fyrir því að við leggjum þetta fram, virðulegi forseti, með þessum hætti er mikilvægi þess að sýna að það er önnur forgangsröðun til sem má beita sér fyrir núna strax um áramótin án mikils flækjustigs. Hér er því ekki ætlunin að taka yfir stefnu stjórnvalda enda er langtímasýn þeirra bundin í stjórnarsáttmála og meðfylgjandi lagasetningu. En við vitum alveg að stóra áskorunin þessi misserin er kjararýrnun heimilanna. Við sjáum sögulega háa verðbólgu birtast í heimilisbókhaldi almennings, sérstaklega hjá millitekjuhópum og fólki á lægstu tekjunum í landinu. Líkt og ég fór yfir áðan má rekja þessa verðbólgu til brotins húsnæðismarkaðar og svo þróunar á verðlagi á alþjóðavísu.

Við leggjum því til í þeim breytingartillögum sem fylgja nefndaráliti okkar að staðið verði við loforð um viðbótarfjármagn í stofnframlög til uppbyggingar á hagkvæmu húsnæði til að halda aftur af hækkun húsnæðisverðs. Þetta er einfaldlega lykilþáttur í að hemja verðbólguna í landinu og dregur að sama skapi úr þrýstingi á laun síðar meir þar sem lægra hlutfall ráðstöfunartekna í húsnæðiskostnað skiptir auðvitað sköpum fyrir heimilin. Hér er því lagt til að 4 milljarðar verði lagðir í stofnframlög til viðbótar við núverandi fjárheimildir. 1. minni hluti er hins vegar meðvitaður um að slík uppbygging tekur tíma, jafnvel þótt auknar fjárheimildir verði nýttar til uppbyggingar strax á næsta ári, líkt og hafði verið lofað. Í íslensku velferðarkerfi hefur markvisst verið unnið að veikingu vaxtabótakerfisins undanfarinn áratug. Þetta hefur verið undir forystu núverandi ríkisstjórnar eða ígildis hennar sem hefur verið hér við völd í að verða áratug. Hugmyndin á bak við þessar breytingar var alltaf að fjármagninu yrði frekar beint í uppbyggingu hagkvæms húsnæðis en í niðurgreiðslu vaxtagjalda en við þau loforð hefur einfaldlega ekki verið staðið. Til skamms tíma erum við meðvituð um að það er nauðsynlegt að bregðast við aukinni kostnaðarbyrði heimilanna í landinu, sér í lagi lágtekju- og millitekjuheimila, með því að styrkja vaxtabótakerfið. Ég vil vinda ofan af þessari stefnu með því að eignaskerðingarmörk vaxtabótakerfisins verði hækkuð um 50% í það allra minnsta. Þessi tala er ekki tekin úr lausu lofti heldur er þetta ígildi hækkunar íbúðaverðs sem hefur orðið á höfuðborgarsvæðinu síðan heimsfaraldur skall á snemma árs 2020. Við vitum, samkvæmt minnisblaði sem skattskrifstofa fjármála- og efnahagsráðuneytisins vann að beiðni hv. efnahags- og viðskiptanefndar, að slík hækkun kostar um 700 millj. kr.

Tekjutíundirnar fyrir neðan eru því miður í ríkari mæli á leigumarkaði og telur 1. minni hluti því æskilegt að styðja við þær með hærri húsnæðisbótum og bremsu á hækkun leiguverðs eins og gert hefur verið í Danmörku og Skotlandi. Ég vil vekja athygli á því að í Danmörku er nú þegar um 20% af húsnæði sem er í útleigu á félagslegum forsendum en engu að síður þótti dönsku ríkisstjórninni nauðsynlegt að fara í leigubremsu. Hér erum við með 5% húsnæðis í félagslegri eigu eða stýringu og engin stýring er á leiguverði á almennum markaði. Samfylkingin hefur nú þegar mælt fyrir innleiðingu leigubremsu á yfirstandandi þingi og hvetur til þess að það verði skoðað í þessu samhengi. En þá viljum við líka vekja athygli á því að húsnæðisbætur þurfa að hækka. Við leggjum til að hækka þær um 10% til viðbótar við þá hækkun sem við sáum fyrr á árinu

Þá leggjum við til að barnabætur verði hækkaðar til að mæta auknum tilkostnaði fjölskyldufólks vegna almennra kostnaðarverðshækkana í landinu. Það liggur auðvitað alveg fyrir í stóru myndinni að Ísland er eftirbátur Norðurlandanna þegar kemur að greiðslum vegna framfærslu barna. Þrátt fyrir að við höfum séð staka eingreiðslu í ár í formi mótvægisaðgerðar stjórnvalda liggur það fyrir samkvæmt þessu fjárlagafrumvarpi að barnabætur dragast saman að raunvirði milli áranna 2023 og 2023 ef þetta frumvarp fer í gegn óbreytt. Hér er um risastórt kjaramál að ræða

er 22% hækkun, næstum fjórðungshækkun miðað við núverandi fjárheimild. Það segir allt sem segja þarf um það fjármagn sem er sett í þennan málaflokk eins og sakir standa. Ef við lítum síðan á kjaramálin út frá tekjuhlið ríkissjóðs er það óskiljanlegt að fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar við þenslu séu þau að hækka almenna gjaldheimtu í landinu með flötum krónutöluhækkunum.

Það er auðvitað risastórt kjaramál að halda aftur af flötum skattahækkunum, enda er það verðbólguhvetjandi aðgerð en auk þess bitnar slík skattheimta hlutfallslega mest á tekjulægstu heimilunum í landinu.

stofnframlögin Þetta fjármagn er til staðar og er hægt að sækja í án þess að skapa neyð á heimilum landsins. Það liggur alveg fyrir að samhliða þeirri kjararýrnun sem margir hafa orðið fyrir hér á Íslandi undanfarna mánuði hafa fyrirtæki í útflutningsgreinum, sérstaklega í sjávarútveginum, hagnast verulega á þessu ástandi. Þess vegna leggjum við til að fjármagna þurfi fyrrgreindar kjaratillögur með sérstöku álagi eða eins konar hvalrekaskatti til endurdreifingar um samfélagið sem gæti skilað hátt í 4 milljörðum kr. Þá erum við að tala um sérálag á stærstu útgerðir landsins. Þetta eru ekki háar upphæðir ef við lítum til þess að hagdeild Alþýðusambandsins hefur metið auðlindarentuna um 30–70 milljarða á ári. Það er búist við því að á næsta ári innheimtist um 8–9 milljarðar af svipaðri rentu. Þá er líka lagt til að það verði fallið að hluta til frá lækkun bankaskatts sem átti sér stað árið 2019 en slík niðurfelling rýrði á þeim tíma tekjur ríkissjóðs um 6 milljarða.

Á tímum þar sem kjararýrnun heimila og almennings er veruleg er einfaldlega ekki forsvaranlegt að skilja eftir stóra fákeppnistekjupósta óhreyfða og hækka gjöld á almenning.

Það megi ætla að stór hluti atvinnutekna sé ranglega talinn fram sem fjármagnstekjur á Íslandi. Því er lýst yfir í þessari skýrslu að verulegur upplýsingavandi sé til staðar fyrir skattyfirvöld þegar kemur að því að ákvarða aðilum í eigin rekstri eðlileg laun.

Hagdeild Alþýðusambandsins hefur bent á það í nýlegri skýrslu um skattkerfið á Íslandi að með aðgerðum sem takmarka slíkan tekjutilflutning, að fólk skammti sér í raun og veru fé með því að ákvarða

Með þessu móti, ef við teljum saman breytingartillögur 1. minni hlutans, sjáum við að um 17 milljarða er að ræða á tekjuhliðinni sem þarf svo sannarlega að taka til skoðunar í ljósi verðþrýstings, á móti 13 milljörðum sem við teljum okkur geta skilað til almennings.

Ég vil leggja áherslu á og við í Samfylkingunni mikilvægi þess að stjórnun velferðarmála í þessu landi sé ekki rekin með þessum hætti, að við séum enn og aftur að bíða eftir að neyð komi upp eða vandamál í kjarasamningum til þess eins að styrkja velferðarkerfið. Það liggur alveg fyrir að við erum eftirbátar Norðurlandanna þegar kemur að barnabótum, húsnæðisbótum og félagslegu húsnæðiskerfi. Staðreyndin er einfaldlega sú að sá vandi sem birtist okkur núna á vinnumarkaði, og stjórnvöld telja sig þurfa að hlaupa inn í með heimildum fyrir kjarapakka sem er hvergi fjármagnaður í þessu frumvarpi, birtist hvergi í nefndinni við vinnslu þess — þessar aðgerðir þyrfti ekki til ef grunnurinn væri sterkari en hann væri.

aðhaldskröfu á lögregluna, sem eru þessar 200 milljónir sem eru lagðar til til að draga úr aðhaldskröfunni. Það er gott að hafa það í huga að það er komið þar á móts við, sem er mjög mikilvægt í þessu samhengi.

Varðandi veiðigjöldin þá vil ég að halda því til haga að við lítum ekki á þetta sem skattheimtu heldur gjöld fyrir nýtingu á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar.

sem halda á mestum fiskveiðikvóta, eru í allt annarri stöðu en minni fyrirtæki í dreifðum byggðarlögum. Þess vegna leggjum við sérstaka áherslu á það í útfærslu og umræðu um þetta mál að þetta sé útfært út frá stærðarálagi, að það séu þau sem haldi á stærstu heimildunum sem greiði slíkt álag, ekki minni útgerðir.

Í ræðu sinni kom hv. þingmaður inn á hin svokölluðu stofnframlög og uppbyggingu húsnæðis. Ég tek undir það með hv. þingmanni að það er bagalegt að við stöndum frammi fyrir því að við erum ekki komin með

með ýmsu móti inn á markaðinn til að auka hér og byggja upp húsnæði fyrir mjög breiðan hóp alls staðar á landinu?

ár væri hægt að byggja í heildina um 400 íbúðir fyrir 3,7 milljarða kr. Ef við tvöföldum þá upphæð erum við að tala um að byggja 800 íbúðir. Ég vil leggja áherslu á að hingað til hafa verið byggðar um 500–600 íbúðir á ári og það hefur ekki verið nóg til að hreyfa nálina. Það var loforð um 1.200 íbúðir. Við erum ekki einu sinni að fara upp í þau loforð, við erum einfaldlega að gera þá kröfu að stjórnvöld þrýsti á þá þróun að það verði einhver framþróun, einhverjar framfarir í þessum málaflokki.

að það væru um 3.000 lóðir sem væri verið að vinna með að úthluta, m.a. undir rammasamningi við stjórnvöld. Og allt þetta ár hefur verið nýtt í að teikna upp þessa lóðaskipan ef eitthvað hefur misfarist á árinu og komið í veg fyrir að stofnframlög hafi farið út.

Þannig að já, ég tel einsýnt að það sé hægt að koma þessu fjármagni út og þau sveitarfélög sem hafa lent í vanda, m.a. út af innviðauppbyggingarkostnaði, sem við vitum að á sér stað í hratt stækkandi sveitarfélögum, þá er þetta staður fyrir stjórnvöld til að koma inn og hjálpa til við slíkan kostnað.

ríkið, ríkisvaldið, Alþingi, ríkisstjórnin, haldi sveitarfélögunum í raun í ákveðinni fátæktargildru. Verkefni sveitarfélaganna eru vanfjármögnuð

ofan í þau gögn sem við höfum fengið um að hallinn vegna þessa málaflokks sé 12–13 milljarðar fyrir landið allt.

Ég þarf bara að anda aðeins rólega þegar ég er að reyna að lýsa þessu því að ég hef fengið þessa tilfinningu ítrekað á undanförnum árum. Mig langaði að kasta boltanum aðeins yfir til hv. þingmanns sem er að koma fersk inn í þetta.

Sú staða sem upp er komin í málaflokki fatlaðs fólks er auðvitað mjög bagaleg af mörgum ástæðum. Það liggur alveg fyrir að kostnaðarmatið gekk ekki upp á sínum tíma. Það liggur líka fyrir að þegar bætt var verulega við lögin árið 2018 — þetta kemur fram í skýrslu Haraldar Líndals, sem er opinber og við fengum kynningu á

Þetta er mjög slæmt vegna þess að sveitarfélög eru í allt annarri stöðu en ríkið þegar kemur að endurdreifingu. Ef við hugsum bara um getu sveitarfélaga til að skuldsetja sig og kostnað við slíkt, ef við hugsum um getu sveitarfélaga til þess að vera með fjármagnaðar tekju- eða útgjaldatillögur, þá vitum við að þau eru ekki með jafn fjölbreytta tekjustofna og til að mynda ríkið. ríkið. Þessi vanfjárfesting í þessum málaflokki hefur leitt til þess að við erum að sjá meiri ójöfnuð í samfélaginu en ella vegna þess að sveitarfélögin geta lítið annað gert en að hækka bara flöt gjöld af því að þau hafa ekki þessa endurdreifingarskattstofna eins og ríki. Þess vegna þykir mér þetta mjög bagaleg þróun.

Já, ég tel að það sé ekki tilviljun hvernig þessu er háttað, verklaginu í þetta skipti. Ég verð þó að taka fram, eins og ég sagði í ræðu minni hér fyrr,

skapa pressu. Og fjölmiðlum er þar með einhvern veginn beitt til að skapa pressu inni í fjármálaráðuneyti til að fá fram ákveðin fjárframlög. Auðvitað er alveg eðlilegt að vera með einhverjar málamiðlanir í ríkisstjórn en það er ekki eðlilegt þegar þetta er komið á það stig að því verklagi sem

og stilla því upp eins og um einhverja mikla umframgjöf sé að ræða. Þetta gerir það að verkum að við missum alla yfirsýn um hvað raunverulega er verið að gera. Einhverjum kann að finnast þetta eðlilegt í pólitík. Ég held hins vegar að íslenskur almenningur sé orðinn mjög þreyttur á þessum leik. Þetta snýr að grunnkerfunum okkar og staðan er víða þannig, t.d. í heilbrigðiskerfinu, að fólk hefur ekkert húmor fyrir svona verklagi lengur.

ég fer yfir nefndarálitið og skoðanir okkar á þessu almennt séð. Þessar breytingartillögur eru smá lagfæring á nokkrum augljósum göllum. Til að byrja með eru þarna 4 milljarðar vegna kirkjujarðasamkomulagsins

Síðan eru það 2 milljarðar í almenningssamgöngur á nokkrum forsendum í rauninni. Það er búinn að vera samningur frá 2012 vegna fjármögnunar til Strætó, til almenningssamgangna almennt,

hvað við erum að gera rosalega margt vitlaust, rosalega margt rangt. Þá byrja ég á því sem ég hef kallað lögbundin verkefni. Hér á Alþingi setjum við lög um heilbrigðisþjónustu, menntakerfi, réttindi fatlaðra, öryrkja, aldraðra,

eða um niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og ýmislegt annað — þetta eru lögbundin verkefni. Við erum búin að samþykkja lög um að hér skuli sinna þessum störfum, þessum verkefnum og að fólk eigi að hafa rétt á því að nálgast ákveðna þjónustu. Þessu fylgir kostnaður. Það er ekkert flóknara en það. Ég held að skýrasta dæmið í umræðunni um fjárlögin 2023 hafi komið þegar dómsmálaráðuneytið og Fangelsismálastofnun komu til fjárlaganefndar og útskýrðu að það væri bara neyðarástand, það væri allt í skralli, það væri ekki nægilega góður búnaður. Fangar gætu ekki hitt fjölskyldur sínar um helgar, það væru það væru líkamsárásir sem væri hægt að koma í veg fyrir ef það væri betri aðstaða og þar fram eftir götunum. Sú staða er til komin vegna þess að þessi málaflokkur hefur verið vanfjármagnaður. Svo einfalt er það. Það er ekki verið að sinna þeim verkefnum sem lög kveða á um, við skulum hafa það algerlega kristalskýrt. Það er verið að sleppa ákveðnum skyldum og ákveðinni þjónustu, ákveðnum réttindum af því að það fæst ekki fjárheimild fyrir því. Þá myndi ég vilja vita sem þingmaður hér á löggjafarsamkomunni: Af hverju ekki? Svörin sem ég fæ eru mjög, mjög fá. Forstjóri Fangelsismálastofnunar lýsti því þannig að

ekki fjármálaáætlun um hvað það kostar að reka stofnunina samkvæmt lögum og sinna allri þeirri þjónustu sem við á Alþingi höfum samþykkt að eigi að veita.

fengið til að sinna þeim fjölbreyttu verkefnum sem það ráðuneyti og undirstofnanir eiga að sinna og senda það áfram til fjármálaráðuneytis.

Og þá þarf að gera nýja rekstraráætlun miðað við þær fjárheimildir óháð því hvaða verkefni þarf að skerða miðað við lögbundin verkefni.

Við segjum bara: Já, frábært. Hérna er rosalega stór rammi, fullt af milljörðum, 1.300 milljarðar í heildina. Það er meira en síðast, æðislegt. En hvað þýðir það í raun og veru fyrir þau lögbundnu verkefni sem eru sett upp og þá þjónustu sem á að veita en er ekki verið að veita? Við fáum aldrei að vita það. Þá getum við ekki tekið upplýsta ákvörðun um það að jú, þrátt fyrir að við höfum samþykkt þessi og hin lög

Það er viðbót við lögbundin verkefni, þ.e. hvað ætlar ríkisstjórnin að gera til að gera umbætur og betrumbætur? Hvernig á að gera eitthvað hagkvæmara? Hvernig á að gera eitthvað með meiri réttindi eða ýmislegt svoleiðis? Það er stefna stjórnvalda sem er umfram lögbundin verkefni og þessa stefnu stjórnvalda á að kostnaðarmeta. Það á að vera ábatagreining. Það á að vera greining á mismunandi kostum, valkostagreining, og svo á að vera forgangsröðun. Það sem er áhugavert við þetta er að við sjáum rosalega lítið muninn á þessu tvennu.

sagt: Við ætlum að gera þetta fyrir sömu peninga og við höfum alltaf gert. Við ætlum að auka gæði fyrir sömu peninga og við höfum alltaf notað. Yfirleitt kosta aukin gæði meira fjármagn að einhverju leyti, t.d.

en það er aldrei útskýrt — aldrei útskýrt. Það er kjarninn í því vandamáli sem við stöndum frammi fyrir með þessi fjárlög. Þau koma fram í haust, augljóslega vanfjármögnuð, ef ekki nema af þeirri ástæðu að það er hrúgað heilum helling af pening í varasjóðinn og bara sagt: Já, og svo þegar við erum búin að komast að einhverri niðurstöðu um eitthvað þá ætlum við að setja peninginn á réttan stað. Þetta segir mér bara ýmsa ekki svo góða hluti um samstarf innan ríkisstjórnarinnar. Óhjákvæmilega sýnir þetta okkur að ríkisstjórnin kemur sér ekki saman um það hvernig á að skipta þessum fjármunum.

Slík ríkisfjármál ganga ekki upp. Það er ekki hægt að segja að bara af því að efnahagssveiflan er að fara í enn aðra áttina, að við ætlum að gefa afslátt af þeim verkefnum og skyldum og réttindum sem við erum búin að setja hérna með lögum. Við þurfum að vita hver fjármögnun þessara verkefna er útgjaldalega séð og síðan tekjur á móti. Við vitum að tekjur sveiflast fram og til baka eftir hagsveiflunni. Útgjöldin gera það aðeins síður þó að verðlag, að sjálfsögðu, og kjarasamningar hafi þó nokkuð mikil áhrif þar á því að mikið af því eru launaástæður og kostnaður við ýmislegt sem er háð verðbólgu. En þetta þarf ríkisstjórnin að útskýra, hvernig hún hefur jafnvægi á

Og það er ekkert búið að gera til að laga þennan halla. Hallinn birtist í raun og veru þegar hagkerfið er í ákveðnu jafnvægi, augljóslega ekki þegar það er í uppsveiflu því að þá er verið að taka eitthvað af uppsveiflunni til þess að borga niður þennan halla. En að jafnaði erum við ekki í uppsveiflu, það bara virkar ekki þannig. Að jafnaði kemur það illa út í ríkisfjármálunum, býr til verðbólgu, býr til kostnað, rétt eins og húsnæðisstefna ríkisstjórnarinnar hefur gert undanfarin ár.

Hvernig myndir þú fjármagna það sem þú vilt gera? Ég myndi kannski byrja á því að pæla hvert hlutverk ríkisins er í þessu stóra samhengi hlutanna og það er kannski hægt að byrja á því að pæla í hvort það sé þörf á þessu apparati yfirleitt. En það er líklegra að fólk kæmist að þeirri niðurstöðu að það þyrfti að vera ákveðinn samfélagslegur grunnrekstur, t.d. lögregla og dómstólar. Ég held að sama hversu anarkískt fólk er þá kemst það alla vega að þeirri grunnniðurstöðu að við þurfum að passa upp á lögræðisregluna og eftirfylgni með henni. En til að vita hvað lögregla og dómstólar eiga að gera þá þarf einmitt lög og þar af leiðandi eitthvert fyrirbæri eins og okkur hérna,

Og síðan er önnur starfsemi ríkisins sem er kannski tæknilega séð óþarfi en staðreyndin er hins vegar sú að það er alltaf eitthvað annað sem tínist til og sitt sýnist hverjum hversu gáfulegt það er, að ýmislegt annað sé verkefni ríkisins.

Svo eru það samskipti við umheiminn. Sumir vilja að hér sé rekin ríkistrú á sama tíma og það á að vera trúfrelsi, en aðrir vilja menningarstyrki, landbúnaðarstyrki, fjölmiðlastyrki, stjórnmálastyrki og alls konar aðra atvinnustarfsemi og sýnist sitt hverjum um hvað er nauðsynlegt og hversu nauðsynlegt hvert þessara verkefna er. Sumum finnst allt eiga að vera í ríkisrekstri og sumum finnst ekkert eiga að vera í ríkisrekstri og allt þar á milli. En hver svo sem skoðun hvers er þá ættum við að vilja vita ýmislegt um tillögur ríkisstjórnarinnar um þessa 1.300 milljarða kr. sem á að eyða í alls konar verkefni á næsta ári. Kannski svimar fólk yfir 143 milljörðum sem eiga að fara í sjúkrahúsþjónustu eða kannski blöskrar fólki að sjá alla biðlistana, ástandið á bráðamóttökunni og hvernig nota þarf sjúkrahús sem hjúkrunarheimili.

Nú er það svo að heilbrigðismál eru kostnaðarsamasta verkefni ríkisins í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar, samtals tæplega 328 milljarðar kr. á fimm málefnasviðum. Félagsmálin eru næstumfangsmest með 326 milljarða, rétt tæplega heilbrigðismálin. Þriðja umfangsmesta málefnasviðið eru mennta- og menningarmál með 133 milljarða og svo vaxtagjöldin rétt á eftir með 127 milljarða. Ef við skoðum þetta frumvarp ríkisstjórnar til fjárlaga þá skiptir svo sem minna máli hvað fólki finnst um mismunandi verkefni. Það sem við eigum að vilja vita er skoðun stjórnvalda, að við erum að greina það hvernig stjórnvöld fara með þennan pening. Það er okkar verkefni. Við viljum að stjórnvöld rökstyðji hvers vegna þau þurfi 37 milljarða í málefni í málefni dómsmála, eða 35 milljarða eða hvað sem það er. Við viljum að stjórnvöld geti útskýrt af hverju þetta kostar svona mikið eða af hverju þetta er svona ódýrt og hvað verið er að gera til að gera þetta hagkvæmara. Það er það sem við viljum vita. Við reynum að spyrjast fyrir en almennt séð fáum við ekki svör.

En aldrei fáum við svör, ekki heiðarleg svör alla vega, útúrsnúninga ef eitthvað er. Til dæmis ef stjórnvöld segjast vilja efla verknám þá viltu vita hver staðan er í dag, í dag, þ.e. hversu margir eru í námi og vilja komast í nám, hvernig áætlað er að aðstæður breytist, kannski eru að koma stórir árgangar á næstu árum, og svo bara hvað efling verknáms þýðir eiginlega í hugum stjórnvalda. Undanfarin ár hefur nefnilega oft verið fjallað um það hversu fáir komast að, hversu mörgum er hafnað og áhyggjur stjórnvalda af því. Samt er staðreyndin sú að það eru stjórnvöld sem úthluta skólum ákveðið mörgum nemendum og segja við skólann að ekki verði greitt fyrir fleiri,

um. Svo verða allir brjálaðir þegar rúmlega 200 er hafnað. En það var ákvörðun stjórnvalda að fjármagna bara 980 eða hver sem talan er. Þannig að hvað þýðir efling verknáms og hverjar eru í alvörunni áhyggjur stjórnvalda þegar það er ákvörðun stjórnvalda að fjármagna ekki fleiri pláss?

En þetta kostar af því að verknám er dýrara en bóknám og þá er augljósa spurningin: Hversu mikið? Fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir 1,3 milljörðum meira til framhaldsskólanna á næsta ári miðað við árið í ár. Frábært, er það ekki? 1,3 milljarðar, það er hægt að gera fullt fyrir það væntanlega.

En hvað er eiginlega að gerast? Samkvæmt frumvarpinu er einfaldlega sagt, með leyfi forseta: „Fjárheimild málaflokksins er aukin um 200 m.kr. til þess að efla menntun í landinu og að auki er almennt útgjaldasvigrúm málaflokksins 100 millj. kr.“ Hvað þýðir þetta eiginlega, að það eru 200 milljónir til að efla menntun í landinu og útgjaldasvigrúm upp á 100 milljónir? Stutta svarið er einfaldlega að stjórnvöld hafa ekki hugmynd um það og geta þar af leiðandi ekki svarað spurningum um það

þessar 300 milljónir notaðar til að koma til móts við fjölgun nemenda í sjálfstætt starfandi skólum í samningssambandi við mennta- og barnamálaráðuneytið. Það kemur til móts við hallarekstur vegna námsorlofs og til að greiða niður hagræðingarkröfu málaflokksins, annað nafn yfir aðhaldskröfu. En hversu há er aðhaldskrafan,

orð og aðgerðir fara ekki alveg saman. Að efla starfs- og verknám getur þýtt að bæta við 300 millj. kr. í heilt framhaldsskólakerfi með annarri hendi og á sama tíma taka í burtu rúmlega 360 millj. kr. með hinni. Á sama tíma eiga allir að hlaupa hraðar, auka gæði og gera meira fyrir sama fjármagn og áður. er svo að það á að þróa áfram og innleiða reiknilíkan. Það er nefnilega gamalt og úrelt og tekur ekki tillit til ýmiss konar kostnaðarbreytinga, nýrra tækja og tækni og ýmislegs svoleiðis. Þarna búast allir við því að breytingarnar verði til hækkunar, hvað þá ef nemendum í starfs- og verknámi fjölgar hlutfallslega umfram þau sem eru í námi til stúdentsprófs þar sem það nám er dýrara. En nei, það verkefni á að vera innan ramma, sömu peningarnir og áður.

það. Þetta er dæmi um skort á gagnsæi í fjármálum ríkisins. Hérna er ríkisstjórnin að fara fram á heilan milljarð í eitthvað einhvers staðar á málasviði háskólans en finnst greinilega ekki þörf á að útskýra það frekar.

þarna á milli, en það gerðist ekkert frá því í haust og þangað til núna sem getur útskýrt þetta mikinn mun. Þetta bara gengur ekki Þá myndi ég vilja spyrja: Hver er staðan í þessu stærsta verkefni ríkisins? Samkvæmt fjármálaáætlun eru helstu áskoranirnar að fjárhagsstaða Landspítala er mjög erfið og skortur hefur verið á hjúkrunarfræðingum. Ástandið er svona, eins og er sagt í fjármálaáætlun, með leyfi forseta: „Mestur vandi tengist þó mönnun hjúkrunarfræðinga. Landspítali hefur þurft að loka rýmum vegna skorts á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum, auk þess sem umtalsverður hluti þessara stétta mun hefja töku lífeyris á næstu árum.“ Lausnin á þessu er samkvæmt ríkisstjórninni að efla mönnun. Það hlýtur að vera að fjölga starfsfólki og nýta þekkingu þess sem best. Það hljómar skynsamlega. En hvernig á að fara að því? Jú, það eru tilgreind þrjú verkefni: 1. Vinna áfram með tillögur fjögurra vinnuhópa frá árinu 2020.

það sem var í fyrra, það er hinn svokallaði fjárlagarammi. Svo koma nýjar tillögur frá ríkisstjórninni, stefna stjórnvalda, og það býr til fjárlagaramma næsta árs.

ramma fyrra árs, sem sagt sömu peningar og áður. Ég bara skil ekki hvernig þessi verkefni geta fjölgað starfsfólki fyrir sama pening og er nú þegar í notkun, þ.e. innan ramma. Á næsta ári á samkvæmt fjármálaáætlun að vera næstum 3% minni starfsmannavelta á Landspítalanum, þetta er samkvæmt mælikvörðum í fjármálaáætlun. Það eiga að vera 1,5% minni veikindafjarvistir, sem ég held að sé mjög auðvelt

Það verður gríðarlega stór og mikil áskorun. Síðan er 11% hærra hlutfall hjúkrunarfræðinga sem á að vera á bráðalegudeildum. Þetta á að vera á næsta ári

32% fleiri sem hafa beðið skemur en 90 daga eftir liðskiptaaðgerð og 11% fleiri sem hafa beðið skemur en 90 daga eftir þjónustu á BUGL. Þetta eru markmiðin

Það er sérstaklega með þessum 12,2 milljörðum sem verið er að leggja inn á milli umræðna. Nánar tiltekið úr minnisblaði fjármálaráðuneytis til fjárlaganefndar,

Af þessum útgjöldum er í rauninni bara 5,1 milljarður sem er að fara í þessi verkefni sem voru talin upp hérna áðan. Umframútgjöld hjá Sjúkratryggingum Íslands er leiðrétting, lyfjakostnaðurinn er leiðrétting og kostnaðurinn vegna kórónuveirufaraldursins er eins konar vaxtakostnaður faraldursins fyrir heilbrigðiskerfið.

í fjárlögum 2022 var hinn svokallaði reiknaði raunvöxtur, sem er í rauninni bara fjölgun og öldrun þjóðar sem veldur fyrirsjáanlega meira álagi á heilbrigðiskerfið, ekki hluti af fjárframlögum til Landspítalans. Sú upphæð

sem er skrýtið. Þeir tæpu 5 milljarðar sem koma nú í breytingartillögum virðast nær því að vera raunhæf upphæð sem lagar þennan blekkingarleik sem ríkisstjórnin virðist hafa leikið við framlagningu fjárlagafrumvarpsins. Það þurfti víst að láta eitthvað líta aðeins betur út heldur en það var í raun og veru.

Hér mætti hafa aðeins meira gagnsæi um það hvernig þessir fjármunir eiga að nýtast en hér má þó reikna með því að eitthvað vinnist niður af biðlistum og öðrum hnökrum í heilbrigðiskerfinu. Þetta er samt bara rétt rúmt 1% af heildarútgjöldum sérhæfðrar sjúkrahúsþjónustu þannig að það er erfitt að sjá þetta

þar sem þurfti að fara í ýmis aðhaldsverkefni til að ná rekstri Landspítala réttum megin við núllið, að það líti út fyrir að núverandi fjárframlög viðhaldi því ástandi. Við stöndum einmitt í þessari blekkingu að fjárlagafrumvarpið er lagt fram vanfjármagnað með tilliti til heilbrigðisþjónustu og svo er komið með 12 milljarða til að segja: Við erum að efla þetta, í alvörunni. En þegar við greinum þetta í sundur, tökum til hliðar kostnaðinn sem er vegna lyfjanna og vegna reiknaða

heild sinni væri að ná að sinna þjónustuþörf væri það bara hluti af eðlilegum rekstri. En það hefur hins vegar ítrekað verið lýst yfir neyðarástandi á vissum sviðum heilbrigðiskerfisins og óljóst hvernig komið verður til móts við það. Niðurstaðan er því að hér er ekki um niðurskurð að ræða miðað við fyrra ár heldur nær því að halda í horfinu. Ef það verður einhver árangur er það með endurskipulagningu innan ramma. Kaldhæðnislegt.

Þetta er sami peningur og hefur alltaf þurft. Næststærsta verkefni ríkisins eru félagsmálin. Í þau fara 326 milljarðar kr. Þetta eru málefnasvið aldraðra, örorku og fatlaðs fólks, fjölskyldumála, lýðheilsumála, húsnæðis- og skipulagsmála og vinnumarkaðsmála. Stærstu breytingarnar í fjárlagafrumvarpi eru 12,5 milljarðar aukalega í málefni aldraðra,

Uppsafnað tekjutap einstaklings með hámarksgreiðslur og heimilisuppbót á tímabilinu 2008 til 2022 er tæpar 13 milljónir króna á verðlagi janúar 2022 en um 11,7 milljónir á meðal samskonar einstaklinga sem nutu ekki

Því miður er algengt að spáin sé ekki nákvæm og yfirleitt er spáin of lág og þar liggur ástæðan fyrir þessari gliðnun. Spáin hefur verið of lág og það er gert ráð fyrir minni verðbólgu heldur en reynist síðan vera og einnig að laun hækki minna en raunin Það leiðir til þessarar gliðnunar, að lífeyrir almannatrygginga hækkar hlutfallslega minna en laun allra annarra og stundum minna en verðbólgan meira að segja, en í heildina hefur hann hækkað meira en verðbólga. Það er t.d. út af einstaka leiðréttingum sem hafa verið gerðar af og til í gegnum árin. Staðan er sú að lífeyrir almannatrygginga hefur hækkað umfram verðlagsþróun en ekki umfram laun. En fyrir árið í ár var tekin upp nýbreytni eftir,

uppfært með verðlagi og fleiru, og þar fengum við í hendurnar svart á hvítu hverju munaði frá því að lög um almannatryggingar tóku við árið 1997.

Verðbólgan er ekki jákvæð en að það sé ekki kjaragliðnun er jákvætt. Ég hvet til þess að það verði gerðar betrumbætur á því hvernig lífeyrir almannatrygginga er uppfærður á hverju ári.

Ef við berum launavísitöluna saman við þróun launa hjá hinu opinbera, hjá sveitarfélögunum, þá sjáum við mjög mikla fylgni á milli þess

Umboðsmaður Alþingis hefur einnig bent á það að þarna vanti betri skilgreiningar til þess að það sé hægt að reikna þetta rétt. Hins vegar erum við með skilgreiningar í lögum um það hvernig við uppfærum laun þingmanna, merkilegt nokk. Af hverju þá ekki að nota sömu skilgreiningar? Það er alla vega tillaga mín.

anda laga um opinber fjármál í vinnu okkar hérna á Alþingi og að ríkisstjórnin gerði það. Ég myndi vilja setja upp eitthvað eins og „Ísland milljón“, hvernig lítur Ísland út þegar það búa milljón manns á Íslandi? Ef við hugsum ekki um það núna þá gerist það bara eins og fólki og sveitarfélögum hingað og þangað finnst hverju sinni og við endum í einhverju stjórnleysi

Ég held að það sé bara þannig sem við getum í rauninni gert áætlanir fyrir fjárlög eins og við erum að tala um núna

Og hvað er verið að gera í húsnæðisstuðningi hjá þessari ríkisstjórn? Það er í nefnd, það er enn í nefnd, átti að klára í nefnd í byrjun október eða eitthvað svoleiðis. En skilaboðin sem við virðumst vera að fá er að það sé verið að bíða eftir einhverjum kjarasamningum, þá sé hægt að birta það hvernig þetta á að vera.

Ég átta mig ekki á svona vinnulagi. Erum við með ríkisstjórn hérna sem er að setja fram sína stefnu eða er hún bara að setja fram einhverja stefnu sem hún nær fram í samningaviðræðum

af því að stjórnvöld eiga að starfa með fyrirsjáanlegum og gagnsæjum hætti. Það er ekkert að því að stjórnvöld séu að semja við verkalýðshreyfinguna, alls ekkert, en á þessum tímapunkti þá er það eitthvað fyrir næstu fjármálaáætlun. Tímapunkturinn er bara þar núna. Við erum að fara að afgreiða fjárlög 2023. Að segja okkur að það séu 1,7 milljarðar í varasjóði til þess að koma til móts við verkalýðshreyfinguna, en við vitum ekki enn þá hvernig það skiptist á milli málaflokka, er bara ekki boðlegt.

ég vil bara segja að ég fylgi honum alveg í því að svona byggðastefnuleg sjónarmið, þ.e. byggðastefnu fyrir allt Ísland, ekki bara landsbyggð, væri áhugavert að ræða.

Augljóslega hef ég efnislega gagnrýni líka en þetta er ekkert endilega versta eða besta frumvarpið efnislega heldur er þetta versta frumvarpið hvað gagnsæi og nákvæmni varðar,

setja ekki út einhverja milljarða hingað og þangað til þess að komast að einhverjum tölum í heilbrigðiskerfinu eða nýjum upphæðum fyrir lífeyri aldraðra eða eitthvað því um líkt í þetta skiptið. Það er ekki á mína ábyrgð að gera það.

við erum alltaf með kostnaðarmat og við erum alltaf með ábatagreiningu og við erum alltaf með mat stjórnvalda á því hvað þau þurfa til að sinna lögbundnu verkefnum, þ.e. við eigum að vera með það en við fáum það hins vegar ekki. Það er hin eina rétta tala sem við getum síðan rifist um fram og til baka hvort sé nógu há eða of lág eða hvað sem er. En ef við fáum ekki þessa tölu

Hin óskrifuðu meginmarkmið ríkisfjármála um að hrófla ekki við hagsmunum stórfyrirtækja og fjármagnseigenda, þrátt fyrir vaxandi ójöfnuð, fá áfram að ráða för. Áhrif heimsfaraldurs á ríkisfjármálin eru að mestu gengin yfir og dregið hefur stórlega úr atvinnuleysi auk þess sem ferðaþjónustan hefur tekið við sér. Við höfum átt því láni að fagna að hagvöxtur hefur verið umfram væntingar á þessu ári,

þá mun það að sjálfsögðu hafa töluverð áhrif á vöxt hagkerfisins þegar hún loks tekur við sér að nýju. Nú virðast þau áhrif vera komin fram að fullu og því má líta á það sem svo að hagvaxtartölur næsta árs gefi mun skýrari mynd af íslensku efnahagslífi. Að sama skapi gefur fjárlagafrumvarp næsta árs mun betur til kynna stöðu ríkisfjármála heldur en fjárlagafrumvörp síðustu þriggja ára. Staðan er sú að tekjur ríkissjóðs duga ekki til að reka heilbrigðiskerfið, almannatryggingakerfið, menntakerfið og ekki einu sinni vegakerfið. Ríkisstjórnarflokkarnir virðast ekki geta komið sér saman um hvaða stefnu skuli taka í mikilvægum málaflokkum og því er fjármálaráðherra falið óskorað vald til þess að viðhalda undirfjármögnun velferðarkerfisins um ókomna tíð. Þrátt fyrir lítið atvinnuleysi og ágætishagvöxt finnst varla sá maður sem myndi lýsa efnahagsástandinu um þessar mundir sem góðæri. Húsnæðisverð hefur margfaldast undanfarin ár og verðbólga mælist í dag rúm 9,3%. Þá hefur stríðið í Úkraínu haft áhrif á framleiðslu og dreifingu ýmissa nauðsynjavara með tilheyrandi áhrifum á verðlag á nauðsynjum. Við megum þakka fyrir okkar grænu orku, en finnum engu að síður fyrir verðhækkunum á eldsneyti og matvöru.

Ríkisstjórnin hefur ekki kynnt neinar markvissar aðgerðir til að vinna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar, sérstaklega á hina efnaminni, og virðist ætla að halda að sér höndum í þeim efnum þar til kjarasamningaviðræður eru lengra komnar.

hafa aukist um 53%. Kaupmáttur meðaltekna fjármagnstekna hefur aukist um 85% frá árinu 2011

81% fjármagnstekna rann til efstu tekjutíundar á árinu 2021. Það skýrir af hverju ráðstöfunartekjur topp 10% landsmanna jukust þrefalt á við hin 90% landsmanna á árinu 2021. Þetta þýðir það að hinir ríku verða ríkari og fátæku fátækari. Húsnæðisverð hefur hækkað svo mikið að heil kynslóð er að festast á leigumarkaði og mun að óbreyttu aldrei geta keypt eigið húsnæði. Einu sinni var stjórnmálaflokkur á Íslandi sem lagði áherslu á séreignarstefnuna og að fólk ætti að eiga kost á að eiga sitt eigið húsnæði. Nú er öldin önnur.

Börn sem fá aðstoð foreldra sinna við kaup á fasteign fá í kjölfarið að njóta þeirrar eignamyndunar sem fylgir þegar fasteignaverð hækkar. Jafnaldrar þeirra sem eiga ekki eins sterkt bakland festast á leigumarkaði og ná jafnvel aldrei að safna sér fyrir útborgun. Það getur munað tugum milljóna króna í eignamyndun milli jafnaldra eftir því hvor fær foreldralán fyrir útborgun. Réttur sérhvers foreldris er að styðja við börnin sín. Við viljum hins vegar ekki að ungt fólk sem ekki á foreldra með fjárhagslegt bakland til að styðja börn sín til íbúðarkaupa verði útilokað frá því að eignast eigin fasteign. Það eykur stéttaskiptingu og eignaskiptingu. Öryrkjar og eldri borgarar horfa upp á tugprósenta kjaragliðnun sem vex ár frá ári vegna þess að lífeyrir almannatrygginga heldur ekki í við launaþróun líkt og lög kveða á um. er verið að tala um hina margumtöluðu 69. gr. almannatryggingalaga. Öryrkjar eru múraðir inn í rammgerða fátæktargildru sem þeim er gert ómögulegt að brjótast úr.

Þetta er eitt helsta baráttumál Flokks fólksins, að berjast gegn keðjuverkandi skerðingum á öryrkja og aldraða, afli þeir sér tekna, atvinnutekna eða tekna gegnum lífeyrissjóð eða séreignarsparnað. Öryrkjabandalagið þarf reglulega að standa að dómsmálum til að standa vörð um hagsmuni öryrkja. Það er í raun orðinn viðvarandi hluti af starfsemi samtakanna vegna þess hversu gjarnan ríkið fer á svig við eigin lög í framkomu sinni gagnvart öryrkjum. Ríkisstjórnin hefur svo sannarlega ekki tekið utan um fátækt fólk. Öðru máli gegnir um yfirstéttina. Ríkisstjórnin hefur gert það að forgangsverkefni að greiða götu þeirra sem nóg hafa á milli handanna. Eitt fyrsta verk ríkisstjórnarinnar á síðasta kjörtímabili var að lækka veiðigjöldin. Ríkisstjórnin réttlætti lækkun bankaskattsins með vísan til heimsfaraldurs

hendi, faraldurinn er ekki fyrir hendi lengur, a.m.k. ekki í þeim mæli sem var þegar hann geisaði hvað mest. Fjármálaráðherra hefur tvívegis selt hluti ríkisins í Íslandsbanka hf. á undirverði, fyrst með almennu útboði og nú síðast með svokölluðu tilboðsfyrirkomulagi þar sem ákveðnir aðilar gátu skráð sig sem hæfa fjárfesta með lítilli fyrirhöfn, keypt bréf á afslætti og selt þau um hæl með miklum hagnaði. Við söluna réð íslenska klíkufúsksamfélagið enn eina ferðina ríkjum og það í allri sinni dýrð. Fyrir 40 árum hélt Vilmundur Gylfason þingræðu í þessum sal um valdakerfið sem brást fólkinu í landinu. Eignatilfærsla þess tíma var vegna heimatilbúinnar kreppu ónýts stjórnkerfis. Nú er það vegna fúsksölunnar á Íslandsbanka. Salan á Íslandsbanka í vor bendir ekki til þess að orðið hafi breytingar.

Í 69. gr. laga um almannatryggingar segir að greiðslur almannatrygginga skuli taka árlegum breytingum til samræmis við launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag. Undanfarinn áratug og lengur hafa stjórnvöld virt 69. gr. laganna að vettugi.

og 4,9% á næsta ári. Frá því að frumvarpið var lagt fram hefur ekki dregið úr verðbólgu og nú er spáð rúmlega 8% verðbólgu í ár og 6% verðbólgu á næsta ári. er því fyrir að verðlag hækki umtalsvert meira en samkvæmt upphaflegri spá. Af þessum sökum leggur ríkisstjórnin til 7,4% hækkun fjárhæða almannatrygginga í stað 6%. Öryrkjabandalagið hefur kallað eftir því að hækkunin verði 10% milli ára og bendir á að örorkulífeyrir er nú langt undir lágmarkslaunum og lægri en atvinnuleysisbætur. Það er með öllu ólíðandi að nær helmingur örorkulífeyrisþega

Það munar um minna fyrir þennan hóp. Samfélagið á ekki að dæma öryrkja og eldri borgara í fátækt. Það eiga allir rétt á mannsæmandi lífi í íslensku samfélagi. Frítekjumörkin eru fryst ár frá ári með framlengingu bráðabirgðaákvæða almannatryggingalaga og laga um félagslega aðstoð. Það hefur þær afleiðingar að tekjur öryrkja og eldri borgara skerðast alltaf meira og meira.

Um síðustu áramót samþykkti Alþingi að hækka frítekjumark ellilífeyris vegna atvinnutekna úr 100.000 kr. á mánuði í 200.000 kr.

Þeir öryrkjar sem hafa framfærsluuppbót og reyna fyrir sér á vinnumarkaði verða því áfram fyrir skerðingu sem nemur 65% af atvinnutekjum þeirra, þar til framfærsluuppbótin hefur verið skert að fullu. 65%, það eru

Flokkur fólksins tekur undir það, enda fráleitt að skerðingarnar bitni hvað mest á þeim sem reyna að komast inn á vinnumarkað. Þetta eru einmitt einstaklingarnir sem ríkið á að hvetja til frekari atvinnuþátttöku. frekari atvinnuþátttöku. Íslenska ríkinu ber skylda til þess að hvetja öryrkja til atvinnuþátttöku, ekki að draga úr henni eins og er verið að gera með núverandi skerðingum. Þetta tengist atvinnufrelsi sem eru stjórnarskrárvarin réttindi og sjálfsbjargarviðleitni hvers einasta einstaklings í lífinu. Ég vil nú fara yfir mikilvæg málefni sem virt eru að vettugi í þessu fjárlagafrumvarpi. Oft er hægt að gera mikið fyrir lítið. Fjárlaganefnd hefur það viðfangsefni við afgreiðslu fjárlaga hverju sinni að forgangsraða fjármunum þannig að þeir nýtist þegnunum og íslensku samfélagi sem best.

SÁÁ hefur í mörg ár kallað eftir auknum framlögum til að samtökin geti veitt þjónustu sem sannarlega er þörf á í baráttunni gegn fíknisjúkdómum. Hver einasti Íslendingur þekkir fjölmörg dæmi þess hve skaðleg fíkn er og hve mikilvægt það er fyrir fíkla að geta leitað sér aðstoðar þegar þörfin er mest. Það er smánarblettur á íslensku samfélagi að starfsemi SÁÁ sé undirfjármögnuð um hundruð milljóna króna. milljóna króna. Í umsögn samtakanna kemur fram að inn í rekstrargrunninn vanti 450 millj. kr. á ári. Að óbreyttu muni fjárskorturinn leiða til skertrar þjónustu. Samtökin hafa sent frá sér neyðarkall.

þar sem í fyrra var einnig veitt tímabundið framlag að sömu fjárhæð, eða 120 millj. kr. Það er með öllu óboðlegt að halda framlögum sem þessum í gíslingu ár eftir ár og eyrnamerkja þau sem tímabundin framlög. Með réttu ætti að hækka rekstrarframlögin varanlega,

Annað atriði sem mig langar að fara í lýtur að leiðsöguhundum. Á síðasta kjörtímabili samþykkti Alþingi frumvarp Flokks fólksins um leiðsöguhunda. Ríkið ber því lagalega ábyrgð á að fjármagna innflutning og þjálfun leiðsöguhunda. Upphaflega var 10 millj. kr. ráðstafað til verkefnisins, en fjárhæðin rétt svo nægir til að greiða laun fyrir þjálfara leiðsöguhunda. Lögin tryggðu einnig rétt notenda til að ferðast á milli landa með leiðsöguhundi án þess að bera sérstakan kostnað vegna þess. Í framkvæmd hefur sá þáttur laganna verði virtur að vettugi og er það miður. Í umsögn Blindrafélagsins um frumvarpið kallar félagið eftir auknum fjármunum til að hægt sé að framfylgja nýju lögunum. Blindrafélagið bendir á í umsögn sinni að fjármagn vanti til að úthluta nýrri tegund hjálpartækja, svokölluðum stækkunartækjum. Hvert tæki kostar allt að 1 millj. kr. en tækin eru bylting í lífi sjónskertra. Talið er að tækin muni nýtast um 150 manns sem ekki gátu nýtt sér eldri tegundir hjálpartækja.

veiðigjaldið. Ísland er land mikilla auðlinda. Sjávarauðlindin hefur tryggt okkur lífsviðurværi síðustu þúsund árin, og síðustu hundrað árin hefur hún fært okkur frá því að vera fátækasta ríki Evrópu í að vera eitt ríkasta samfélag heims. Í dag er staðan þannig að kvótakerfið hefur fært stórútgerðinni einkaafnot af sjávarauðlindinni. Að nafninu til á að greiða fyrir afnot sjávarauðlindarinnar, en tekjur ríkissjóðs af veiðigjaldinu duga ekki einu sinni fyrir rekstri Fiskistofu, Hafrannsóknastofnunar

Þjóðin hefur orðið af tugum milljarða króna á undanförnum árum vegna þess að gjaldið er allt of lágt. Bankaskattur.

Stóru viðskiptabankarnir þrír skiluðu hagnaði upp á 60 milljarða kr. á fyrstu níu mánuðum ársins. Ástæðan fyrir þessum ofurhagnaði bankanna er algjör skortur á samkeppni á bankamarkaði. Ríkið, eigandi Landsbanka og Íslandsbanka, virðist ekki hafa neina eigendastefnu þegar kemur að samkeppni á bankamarkaði. Að halda því fram að hærri bankaskattur leiði einungis til hærri vaxta er að halda því fram að samkeppni á íslenskum bankamarkaði sé engin og að íslenska ríkið,

Mig langar núna að fara yfir breytingartillögur Flokks fólksins við frumvarp til fjárlaga sem hér er til umræðu. 1. Felldar verði brott heimildir til sölu á eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Lagt er til að fella brott frekari heimildir til sölu á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka og Landsbanka. Einnig er lagt til að fella brott heimild til að selja hlut ríkisins í sparisjóði Austurlands. Austurlands. 2. Lagt er til að hækka bankaskattinn aftur í fyrra horf. Við það myndu tekjur ríkisins hækka um 9 milljarða kr. á næsta ári.

Vegna hækkunar útvarpsgjalds vegna verðlagsbreytinga um 7,7% milli ára mun framlag ríkisins til RÚV hækka um 290 millj. kr. Framlög til innlendrar kvikmyndagerðar eru á sama tíma lækkuð um rúmlega 400 millj. kr. Það er með öllu óboðlegt að Ríkisútvarpið skuli fá sjálfkrafa hækkun á ríkisframlögum þegar verðbólga er mikil. Stuðningur við innlenda kvikmyndagerð er mikilvægur til eflingar á þessari mikilvægu listgrein og því er lagt til að sú hækkun sem ráðgert er að fari til RÚV renni í staðinn til Kvikmyndasjóðs.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

Hún lýtur að góðgerðarfélögum sem annast matarúthlutanir. Lagt er til að styrkja góðgerðarfélög sem annast matarúthlutanir um 150 millj. kr. Á hverju einasta ári berast fregnir um fólk sem bíður í röðum eftir mat. Nú er staðan orðin sú að samtökin eiga ekki nóg fyrir alla sem þurfa á hjálp að halda. Ef við ætlum að teljast til siðmenntaðra þjóða hljótum við að geta styrkt þessa starfsemi svo enginn þurfi að líða hungur á Íslandi.

Eins og áður sagði ber þetta frumvarp til fjárlaga merki þess að vera frumvarp hinnar íslensku yfirstéttar, frumvarp ríkasta hluta samfélagsins, ríkustu tekjutíundarinnar þar sem fjármagnstekjur hafa aukist gríðarlega á síðustu árum.

ekki gagnvart 10% ríkasta hluta þjóðarinnar. Það er gott að vera í þeim hópi. Það er þægilegt að vera í þeim hópi og notalegt. En það er ekki hægt að segja það sama um fátækasta hluta Íslendinga.

Og núna kom það fram hjá dómsmálaráðuneytinu að þegar dómsmálaráðuneytið sendir tillögur til fjármálaráðuneytisins og ráðherranefndar um

stofnunarinnar. Hvað er það sem á að gera? Á að fjölga starfsfólki? Á að fjölga aðgerðum eða eitthvað svoleiðis? Við fáum ekki upplýsingar um það. Við fengum upplýsingar núna um að það væru 750 millj. kr. sem ættu að fara í liðskiptaaðgerðir.

þetta er orðatiltæki sem ætti að banna í fjárlagafrumvarpi, ætti ekki að vera þarna. Þetta er svo mikið stofnanamál en það hefur enga merkingu, enga þýðingu.

vekur upp hjá mér mjög margar spurningar. Það var samt gott að heyra í síðasta svari við andsvari hér áðan að það er einmitt gott að búa á Íslandi. Við skulum ekki gleyma því. Það er alveg ofboðslega gott að búa á Íslandi og Ísland er gott land einmitt vegna þess að því er svo vel stjórnað.

allra tekjuhópa hækkað og kaupmáttur aukist. Allir tekjuhópar greiða nú minni tekjuskatt en áður nema þeir sem hafa allra hæstu tekjurnar, þeir greiða meira. 83% af nettótekjum hins opinbera koma frá tekjuhærri helmingi skattgreiðenda.

við hv. þingmann að þær fullyrðingar sem hér er farið með í þessu nefndaráliti eiga bara ekki við rök að styðjast. Vonandi getum við sameinast um það að staðreyndirnar eru að undanfarinn áratugur hefur einkennst af mikilli kaupmáttaraukningu þar sem tekjur hafa hækkað á sama tíma.

Það er gott að vera í þessari efstu tíund, þeir fá 81% af öllum fjármagnstekjum og þetta er ekki skattlagt nægjanlega, þeir eru ekki að borga sinn hluta til íslensks samfélags. Það er það sem ég sagði í lokaorðum mínum og lagði mikla áherslu

á við hin 90% landsmanna. Þetta er aukin tekjuskipting. Þetta er aukin efnahagsskipting. Það er þetta sem ég er að gagnrýna. Ég tek það fram að auknar fjármagnstekjur geta verið góðar. Það er búið að hækka hlutabréf og annað slíkt. Það er ekkert að því. En það þarf að borga sinn hluta til samfélagsins.

að við erum búin að ná að örva efnahagslífið og atvinnulífið og hvað það væri jákvætt fyrir allan íslenskan almenning að þessar skattgreiðslur skili sér til hins opinbera þar sem við erum einmitt að sanna það hvað við erum mikið velferðarríki.

Er það þá sýn Flokks fólksins að það sé best að ríkið haldi á eignarhlutum í öllum fjármálafyrirtækjunum? Hvernig ætlar hv. þingmaður þá að tryggja samkeppni á fjármálamarkaði? Hvernig talar þetta saman? Fyrir mér gerir það það

kjölfar heimsfaraldurs. Það kom alla vega skýrt fram að þar var glíman misjöfn, misjafnar aðstæður á milli þjóða og augljóst að engin ein lína var rétt í þeim efnum eða hægt að leggja einn mælikvarða yfir þróun efnahagsmála heilt yfir. Við áttum við heimsfaraldur að stríða. Við Íslendingar tókumst á við heimsfaraldur í upphafi með mjög vel stæðan ríkissjóð og gátum brugðist við með því að verja atvinnutækin og störfin og ég held að staða ríkisfjármála beri þess rækilega vitni. Okkur tókst að verja samfélag okkar allra. Öðruvísi er vart hægt að túlka þann viðsnúning sem orðið hefur á málum hér á landi ekki þarf að horfa mjög víða til að sjá að það gengur verr að ná tökum á efnahagsmálum en hér á landi. Virðulegur forseti. Það má segja að það sé auðveldara að bregðast við áföllum og móta viðbrögð við kreppu þegar frá líður en ekki á meðan við stöndum frammi fyrir kreppunni.

hæft betur því efnahagshruni sem varð hér fyrir rúmum áratug. Í raun og veru varð niðurstaða okkar fundar sú að hagfræðin ætti ekki einhlít svör um hver viðbrögð þjóða ættu að vera við skyndilegri kreppu í heimsfaraldri og ofan í kaupið að stríð hefði brotist út í Evrópu. Heimsfaraldurinn var í sjálfu sér nóg en við stöndum frammi fyrir þeirri staðreynd að ófriðarástand hefur haft mikil áhrif á þróun efnahagsmála og það snertir okkur og ekki síst helstu viðskiptaþjóðir okkar. Allt hefur þetta áhrif og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um hvernig fer. En hvernig á þá að bregðast við? Ég leyni því ekki að með því að skoða og reyna að skilja viðbrögð við efnahagsástandi dagsins í dag

og viðurkennir að niðurgreiðslur og aðgerðir þjóða til að glíma við hátt orkuverð, a.m.k. til heimila, séu verjanlegar. Þetta eru talsverð tíðindi en ég held að þau séu skiljanleg. En það hefði einhvern tíma þótt tíðindi að slík viðurkenning bærist úr þeirri átt. Í raun má segja að umræða okkar í haust hafi leitt til þeirrar niðurstöðu að ekkert eitt ráð væri augljóst annað en að halda vel utan um ríkisfjármálin og beita ríkissjóði með skynsamlegum hætti eftir þeim sveiflum sem efnahagslífið væri að sveiflast eftir. Líklega liggur svarið ekki fyrir fyrr en hagfræðingar reyna að greina viðbrögð við efnahagskreppu seinni ára, við efnahagskreppu heimsfaraldursins, og þá verða væntanlega ráðin skýr þegar frá líður. Okkar leið hér á landi var að verja störf og verðmæti og standa með heimilum og fyrirtækjum, láta sterkan ríkissjóð milda efnahagslegan samdrátt með stuðningi en ekki síst að ráðast í fjárfestingar og uppbyggingu.

Og þar fram eftir götunum og mætti lengi telja. Við erum enn að hreinsa út úr kerfi ríkissjóðs áhrifin af heimsfaraldrinum og við stöndum enn þá með stórt gat og hallarekstur á ríkissjóði. Við vorum hér fyrir réttu ári síðan að ræða og samþykkja fjárlög og vorum hóflega bjartsýn með framtíðina. Við höfðum sem áður vandaðar áætlanir er við samþykktum fjárlögin með um 190 milljarða kr. halla. Rétt eins og við ræddum í umræðu um fjáraukalög þessa árs núna fyrir nokkrum dögum síðan raungerðist ekki sá mikli halli. Niðurstaðan varð mun hagfelldari, spár og veruleiki eru sitthvort en niðurstaða ársins var mun betri. Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2023 tel ég að beri raunverulega sama boðskap í för með sér, mikill þróttur og kraftur í efnahagslífi sem muni á endanum leiða til minni hallareksturs. Heildartekjur allra tekjuhópa hafa hækkað undanfarin ár,

Svo hár hefur vöxtur fyrstu níu mánaða ekki mælst síðan árið 2007. Þjóðarútgjöld jukust á sama tíma um sömu prósentu, eða um 7,4%. Þar af reyndist vöxtur einkaneyslu um 10,9%, samneyslu um 1,9% og fjármunamyndun um 5,2%. Útflutningur jókst um 22,9% að raunvirði en innflutningur um 22,1%. Minnt skal á að forsendur fjárlagafrumvarpsins í haust voru byggðar á sumarspá Hagstofunnar um 6% hagvöxt á yfirstandandi ári.

Lægri hagvaxtarspá á næsta ári er því ekki forsendubrestur heldur munum við byrja nýtt ár á mun sterkari og hærri landsframleiðslu en sumarspáin sagði til um. Rétt eins og fyrir ári síðan gerum við okkur vonir um að afkoma ríkissjóðs verði betri en frumvarpið gerir ráð fyrir en við reisum ekki setningu fjárlaga á vonum og væntingum heldur leggjum til grundvallar þau gögn sem við við ætlum að fangi þróun mála hvað best. Á það skal minnt, og er ekki ný staðreynd, að okkur gengur ekki alltaf vel að fanga með spám veruleika efnahagsmála í sterkri uppsveiflu. Að sama skapi fylgjum við ekki alltaf vel eftir spám í kröppum samdrætti. Það má lengi deila um við hvað við eigum að styðjast við við gerð fjárlaga en þetta eru alla vega þau stuðningstæki sem við notum og mikilvægt að við höldum því til haga að hafa samfellu í hvernig við notum þessi stuðningstæki. Er þá ekki eðlilegt að spurt sé hvort útgjöld séu ekki þanin um of? Er ekki verið að tefla í tvísýnu? Ég held að það sé spurningin sem okkur sé hollt að ræða í þessari umræðu. Ég held að svörin við þeirri spurningu geti verið mörg. Viðbætur hér á milli umræðna eru gríðarlega miklar en ég minni á að hagspár skýra það að stórum hluta. Við getum líka sagt að fjárlaganefndin hafi metið það svo að veikleikar væru í áætlanagerð í framlögðu frumvarpi og við því hafi þurft að bregðast með endurskoðun útgjalda. En meginmálið er, virðulegi forseti, að ríkisstjórnin er innan fjármálastefnu sinnar og fylgir þeirri stefnumörkun sem birtist þar og í fjármálaáætlun. Ég held að þeir sem gagnrýna útgjöld og telja þau of mikil hafi vissulega nokkuð til síns máls en á móti kemur að við erum að fylgja þeim markmiðum sem við höfum sett okkur og erum ekki að brjóta á þeirri fjármálastefnu sem ríkisstjórnin þá starfar eftir. Þetta frumvarp styður við þau markmið sem við höfum sett okkur í þróun efnahagsmála og peningamálastefnu, frumvarpið veikir ekki þau markmið. Ég vil minna á að hér erum við að ráðast í talsvert aukin útgjöld án þess að komi til skattahækkanir, án þess að setja á hvalrekaskatta, eða hvað allir þessir skattar eru nefndir, til þess að láta afkomu ríkissjóðs á nokkurn hátt líta betur út. út. Líka má skoða þennan útgjaldaauka sem áherslur sem ríkisstjórnin vill leggja í kjölfar þess að hafa lagt fram fjárlagafrumvarp, í kjölfar þess að hafa fengið umsagnir um frumvarpið, í kjölfar þess að nefndin hefur unnið með frumvarpið

sé lág eða næsta engin, svona í samræmi við aðra grunnþjónustu í þessu samfélagi. Ég vísa til framsöguræðna sem haldnar voru hér í dag. Þá vil ég árétta að þetta er stuðningur

Um fjármál heilbrigðiskerfisins mætti halda langa ræðu. Hér eru sjónarmið um að það eigi að tengja útgjöld til heilbrigðismála sem hlutfall af landsframleiðslu, sem ég tel ekki mjög heppilegan mælikvarða, en hver svo sem

sé byggð þannig upp að markmiðin séu skýr sem sett eru og þau séu mælanleg. Fjárlaganefnd hefur lagt mikinn tíma í að ræða fjármögnun heilbrigðiskerfisins, málaflokk sem tekur til sín langstærstan hluta þeirra fjármuna sem fjárlög kveða á um eða um 330 milljarða kr. Nú vil ég aðeins segja að verkefni heilbrigðisráðherra á hverjum tíma er gríðarlega mikið og mikilvægt, en ég held að það sé eðlilegt að við veltum líka upp ákveðnum spurningum sem okkur væri

ekki síður að ná að greina betur og skilja stöðu heilsugæslunnar. Bæði heilbrigðisstofnanir og heilsugæslurnar gegna lykilhlutverki í að minnka álag á Landspítalann og þess vegna eru tillögur hér við 2. umr. fjárlaga mjög mikilvægar til að bregðast einmitt við þeim þætti, að við gerum hvað við getum til að minnka álag á Landspítala. Í breytingartillögum okkar eru síðan fjölmargar aðrar aðgerðir sem lýsa mætti nánar og ræða nánar, eins og að ráðast að mönnunarmálum. Þá vil ég ekki gleyma umræðu um mönnunarmál heilsugæslna úti á landsbyggðinni og mönnunarmál almennt í heilbrigðiskerfinu, vilja fólks til að vinna við þær aðstæður sem þar eru skapaðar. Í kjölfar heimsfaraldurs held ég að það sé nauðsynlegt að heilbrigðisyfirvöld ræði við þessar starfsstéttir allar um hvernig við getum aftur endurreist merki þessa starfs og skilið áhyggjur þeirra starfsmanna sem þar

til starfa í heilbrigðisstofnunum í kringum landið. Mönnunarvandamál heilbrigðisstofnana úti um land er eiginlega sjálfstætt umræðuefni en risastórt vandamál. Við erum hérna með byggðarlög í landinu sem hafa ekki aðgang að lækni öðrum en þeim sem fást til skamms tíma til afleysinga. Það segir sig sjálft að við slíkar ráðstafanir slitnar ákveðinn þekkingarþráður sem þarf að myndast í slíkri starfsemi þar sem læknir hefur ákveðna innsýn inn í líf samfélags og sjúklingur þarf ekki á hverjum einasta tíma að byrja á að setja nýjan lækni inn í þær aðstæður sem hann sem hann býr við eða er að glíma við. Ég ætla ekkert að fara mikið dýpra í þessa umræðu hér en okkur er tamt að nefna svæði í okkar eigin kjördæmum. Ég ætla ekki að fara út í langa lista í þeim efnum en aðeins að segja mönnunarmál heilbrigðisstofnana allt í kringum landið eru ekki bara fjárhagsmál þeirra heldur líka verkefni samfélaganna þar, hvernig við tökum á móti þessu starfsfólki, af hverju það vill ekki velja sér búsetu úti á þessum svæðum. Ég hvet eindregið til þess að við tökum upp miklu breiðara samtal heilbrigðisyfirvalda og sveitarstjórna á þeim svæðum þar sem þessi vandamál eru og við ræðum hvernig fleiri geta lagt fram tillögur, lagt fram úrbætur til að

að leita út fyrir hið opinbera kerfi. En að sama skapi er mikilvægt að við nýtingu þeirra fjármuna, um 750 millj. kr., verði gert það sama og við gerðum hér fyrir nokkrum árum þegar sambærilegt átak var gert, að fjármunir verði nýttir á grundvelli verðkönnunar og hagkvæmni.

En í því samhengi, og þá ekki vegna heilbrigðismála sérstaklega, vil ég segja að okkur á Alþingi ber líka að líta í eigin barm: Hvaða aðhald veitir Alþingi? Hvernig rækjum við hlutverk okkar og skyldur? Ég Ég þekki þá sögu nokkuð vel hvernig þingið rýndi hér á árum áður og veitti aðhald með allt öðrum hætti en við gerum nú eða komumst í að gera nú

Virðulegur forseti. Ég mun á vettvangi nefndarinnar þurfa að leggja fram hugmyndir mínar í þeim efnum en ekki hér í þingsal og ná samstöðu um þær með allri nefndinni hvernig og hvaða vinnubrögð við getum beitt við

að það eigi að vera forgangsverkefni fjárlaganefndar að leggjast yfir það að meta þá málaflokka sem við höfum verulega aukið fjármuni til á undanförnum árum, hvernig nýting þeirra fjármuna er og hvernig þau markmið sem við settum okkur hafa gengið fram og reyna að leggja einhvern dóm á þær á þær aðgerðir okkar. Fyrstu fjárlög eftir lagabreytingu um opinber fjármál 2015 voru samþykkt á Alþingi haustið 2017. Frá þeim tíma hafa áherslur í umfjöllun nefndarinnar verið á málefnasvið og málaflokka.

og meiri og markvissari vinna er við að ræða stefnumörkun og forgangsröðun. Þetta þýðir að ráðherrar viðkomandi málaflokka svara meira fyrir fjármögnun einstakra viðfangsefna og stofnana en það þýðir ekki að Alþingi eða fjárlaganefnd hafi ekki hlutverki að gegna í þeirri umræðu. Því er afar mikilvægt að stefnumörkun og ráðstafanir, sem sumar hverjar eru ákvarðaðar af Alþingi eða með beinum hætti með aðgerðum ráðherra, séu gegnsæjar og markvissar. Það verður að segjast eins og er að það blasir við núverandi meiri hluta fjárlaganefndar að skerpa má á því að ráðherrar upplýsi betur um væntanlegar aðgerðir sínar sem hafa með beinar pólitískar áherslur að gera og áhrif á starfsemi stofnana. Sérstaklega er hér átt við starfsemi stofnana ríkisins eða verkefni á þeirra vegum sem flutt hafa verið út á landsbyggðina. Það er eðlileg og augljós ástæða fyrir því að við dreifum með markvissum hætti störfum ríkisins um landið. Eðli verkefna og stofnana er með þeim hætti að í nútímaumhverfi er það ekki flókin aðgerð. Markvisst hefur verið unnið að því að dreifa störfum út um land. Störf án staðsetningar eru til að mynda leið til þess. Það er að hluta til svar við gagnrýni á það að flytja starfandi stofnanir út á land en miklu frekar að stofnanir ræki hlutverk sitt á grunni þess að þær séu að þjóna öllu landinu. Langoftast er það mjög vel gert og hefur ekki aðeins þýðingu fyrir þá starfsmenn sem hafa þá þann kost að velja sér búsetu óháð staðsetningu stofnunar eða starfs. Þá hefur það haft gríðarleg áhrif og mikilvæg á viðkomandi byggðarlög þar sem viðkomandi starfsmenn eru búsettir. Aukin fjölbreytni starfa hefur margvísleg og jákvæð áhrif á samfélög. Stundum eru störf flutt með pompi og prakt út á land. Þingmenn viðkomandi kjördæma fagna, stjórnarþingmenn fagna djörfung ríkisstjórnar sinnar, samflokksmenn fagna ráðherrum sínum og sveitarstjórnarmenn á viðkomandi svæðum fagna að sama skapi

Það er einn af fylgifiskum breyttrar umræðu um fjárlög og pólitískt aðhald að umræða um það þegar stofnarnir taka störf til baka eða færa í önnur héruð er ekki hér á borðinu. Það eru helst sveitarstjórnarmenn sem þurfa að bera þann kyndil og það merkilega er að margar sveitarstjórnir verða að sérstöku baráttuafli fyrir viðkomandi stofnanir. Um þá má nefna fjölmörg dæmi. Forstöðumenn stofnana eru oft og tíðum í þröngri stöðu. Þeir þurfa að halda rekstri sínum innan heimilda. Þá sýnist það oft vera þægilegasta leiðin að skera niður í starfsemi sem er lengra frá viðkomandi höfuðstöðvum.

að þar sé allt saman illa gert. Ég er einungis að draga fram að til viðbótar því hlutverki sem fjárlaganefnd gegnir um aðhald, hvernig við nýtum fjármuni, hvernig þeim markmiðum og stefnu sem við setjum okkur á hverjum tíma

Ég held að við getum gert svo miklu betur í þessum efnum og það sé nauðsynlegt að við tökum þessa umræðu bara fordómalaust upp á yfirborðið. Ég held að hver sem hefur setið í ríkisstjórn, hvort sem það eru flokkar sem eru nýstofnaðir eða ekki, hafa enn ekki komist í ríkisstjórn eða hvaða flokkar það eru, verði að láta sig þetta varða og þessar leikreglur verða að vera býsna skýrar svo við séum ekki hér í þessum ræðustól

Opnun útibúa starfsstöðva opinberra stofnana hefur reynst ágæt leið til að fjölga störfum á landsbyggðinni en því fylgir kostnaður fyrir viðkomandi stofnun og ætti að viðurkenna hann. Ég held að það sé einn þáttur af því sem við höfum ekki haft nægjanlega sýn á að þegar stofnun er sagt að flytja starfsemi út á land eða stofnun ákveður að flytja störf út á land þá þurfi líka að viðurkenna það með ákveðnum hætti í fjárveitingum til viðkomandi stofnana. Þannig að ég ætla ekki að hengja frakka minn í þessum efnum eingöngu á snaga forstöðumannanna, eins og ég var að reyna að lýsa, heldur þurfum við með margvíslegum hætti að gera þetta ágæta verkefni okkar, að flytja störf út á land, mun heilbrigðara en það er í dag.

Við erum hér að leggja til breytingar vegna stuðnings við orkuskipti í samgöngum. Ég vil sérstaklega draga hér fram stuðning við hreinorkubíla og þá kerfisbreytingu sem við erum að gera. Eftirspurn eftir hreinorkubílum af keyptum bílum er ánægjuleg, það er ánægjulegt að sjá hvernig íbúar landsins taka við sér og vilja taka þátt í orkuskiptum með því að kaupa hreinorkubíla.

á liðnu ári og við munum eftir lagabreytingunni sem varð hér um varmadælur til að gera þær að áhugaverðari kosti. Mér er sérstaklega umhugað um orkumál á Vestfjörðum. Vegna skerðingar og afhendingar skerðanlegrar orku frá Landsvirkjun í ár til Vestfjarða varð að brenna þar mun meiri olíu en áður, eitthvað sem ekki passar í það samfélag sem við viljum að þróist hér, að nota minni olíu. Á árinu 2021 var olíunotkun 210.000 lítrar en árið 2022 var notkunin eftir hálft ár komin í 2,1 milljón lítra. Þetta finnst mér ástæða til að draga fram hér til að undirbyggja ekki síður þann veruleika eða undirbyggja tillögugerð í þessum efnum og líka að draga fram þann veruleika sem Vestfirðingar standa frammi fyrir þar sem þeir fá mestalla sína

dreifbýlis og þéttbýlis, þ.e. dýrasta gjaldskrá þéttbýlis á að vera viðmið fyrir gjaldskrár dreifbýlis. Við erum að reyna að jafna þennan mun og við erum að bæta í þetta fjármunum, oft og tíðum í átökum hér við lokafrágang fjárlaga á hverju ári,

og við erum að greiða dreifiveitunum þar út sína eignarhluta — að nota þær breytingar og nota þá fjármuni sem þar færast til á milli eignaraðila

vonir um að við getum í það minnsta á næstu misserum sammælst um að við eigum að hætta því að flokka landsmenn með þessum hætti. Þó svo að við ráðum ekki öllum dreifiveitunum og þær séu ekki allar á hendi ríkisins þá er

þá held ég að í það minnsta á þeim ófriðartímum sem við lifum nú hafi ekki síður vegna þeirra ófriðartíma afhjúpast að það er málaflokkur sem við höfum og verðum að horfa meira til.

Á margan hátt má segja að breytingartillögur endurspegli mjög vel það sem kom fram í umsögnum og í gestakomum fyrir fjárlaganefnd á liðnu hausti og var óvenjulega mikið brugðist við í þeim efnum.

lagt fyrir þingið breytingartillögur til þess að reyna að jafna þennan dreifikostnað og sannast sagna hefur árangurinn ekkert verið glæsilegur í því. Það er ekki vegna þess að ekki hafi verið vilji til þess að ganga þessa leið eða fylla upp í þetta gat. Orkunotkun, endurbyggingarþörf og fleiri þættir í

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir þessar skýringar og átta mig á að verkefnið er stærra og vonast til þess að við förum að sjá breytingar í þessu samhengi vegna þess að þessi markmið liggja fyrir í áætlunum stjórnvalda og við þau er ekki staðið. En mig langaði til að nýta þennan stutta tíma fyrst við erum í stuttum andsvörum til að koma inn á annað málefni sem snýr m.a. að kjördæmi hv. þingmanns sem mér finnst mjög eðlilegt að ræða í samhengi við umræðu um dreifingu á störfum um land allt. Það

nýsköpunarsjóði, hvað sem þeir heita allir. Ég ætla að hinu leytinu að segja að sóknaráætlanir sem hafa verið keyrðar á undanförnum árum og hafa umtalsverða fjármuni eru líka dæmi um það að við getum með ótrúlega litlum fjármunum

niður einhverjar stöður vegna skorts á fjárheimildum því að fjárheimildirnar eru samþykktar hérna. Væntanlega eigum við að geta séð hvert er markmið þeirra fjárheimilda sem við samþykkjum hér, t.d. hvað varðar starfsmannahald og dreifingu starfa og ýmislegt svoleiðis. Þannig að ég klóra mér í hausnum og velti því fyrir mér hverjum er eiginlega um að kenna. Er það fagráðuneytið sem leggur ekki til nægilegar fjárheimildir til að það náist að sinna þessum verkefnum? Er það fjármálaráðuneytið sem segir nei? Er það ríkisstjórnin sem segir nei? Er það Alþingi sem segir nei?

Ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni hvað þetta eftirlit varðar en það hefur verið í skötulíki á þeim tíma sem ég hef verið í fjárlaganefnd. Eftirlit með framkvæmd fjárlaga hefur ekki verið mikið og þegar allt kemur til alls þá snúast lög um opinber fjármál dálítið um að setja þessi smáatriði í hendur ráðherra. Hann setji fram sín markmið og þau atriði sem hann þarf að passa upp á í stefnu stjórnvalda og hvernig hann ætlar að passa upp á að henni sé framfylgt.

að láta það ógert að spyrja um áhrif viðkomandi fjárveitingar, hvað hún þýðir fyrir mismunandi þætti í rekstri málaflokka ráðuneytisins og m.a. þennan þátt sem lýtur að þeim störfum sem

vegamál, orkuöryggi, orkuverð og þessir þættir. Það eru grunnþættirnir sem við eigum að sameinast um að ræða. Þess vegna var ég að tæpa á því líka og ítreka það aftur að við getum með eignarhaldi á þessum fyrirtækjum núna stigið ákveðið skref til að bæta þessi búsetuskilyrði.

mætti vera miklu ítarlegri og nákvæmari í meðförum fjárlagafrumvarps. Ég ætla ekkert að segja annað. Oft liggur það nú fyrir hvernig ráðuneyti bregðast við aðhaldskröfu og sýna það í sínum kynningum og það er vel gert. ég er að taka utan um þann þátt hvaða áhrif sú útfærsla hefði á viðkomandi stofnanir sem sagt er að eigi að taka aðhaldskröfu út á. Reyndar finnst mér aðhaldskrafan vera óttalegt vandræðafyrirbæri, ég verð bara að játa það.

hvaða áherslur ráðherrar leggja í fjárbeiðnum sem við fáum ekki að sjá, sem mér finnst nú algjört aukaatriði oft á tíðum og bara feginn að sjá þær ekki. En hvaða áform hefur ráðherra um að nota þessa peninga og hvað vill hann gera nýtt

og kölluðu eftir því að reksturinn yrði styrktur um 1.200 millj. kr. á ári til þess að þær gætu a.m.k. sinnt þeirri lögbundnu þjónustu sem til er ætlast af þeim. Og ég vil spyrja hv. þingmann: Hvernig brást stjórnarmeirihlutinn við þessari umsögn? Hvaða breytingar voru gerðar í þessum efnum á fjárheimildum sem hafa með almenna sjúkrahúsþjónustu að gera?

Það er alveg rétt að á fund fjárlaganefndar komu forstöðumenn heilbrigðisstofnana til að ræða sína fjárhagsstöðu og lýstu henni með ítarlegum hætti. Við höfum áður tekið fundi með

eru til annarra liða sem líka munu renna til þessara heilbrigðisstofnana sem lýstu þessum fjárhagsvandræðum sínum. Við spurðum sömuleiðis heilbrigðisráðuneytið um viðbrögð við þessari umsögn heilbrigðisstofnana

Það sem ég vil koma inn á í mínu seinna andsvari er að Sjúkrahúsið á Akureyri gerði fjárlaganefnd grein fyrir því að spítalinn þyrfti hálfan milljarð til viðbótar til þess eins að geta haldið sjó á næsta ári og sinnt lögbundinni þjónustu. Hvernig var brugðist við þessu? Ekki af meiri þunga en svo að það vantar enn þá 250 milljónir upp á. Hefur hv. þingmaður engar áhyggjur af því að þetta geti kallað á þjónustuskerðingu og muni bitna á sjúklingum á næsta ári eða hallast meiri hlutinn að því að stjórnendur séu að ýkja vandann, að það þurfi raunverulega ekkert svona mikla fjármuni til að spítalinn geti haldið sjó og sinnt þeirri þjónustu sem krafist er af honum?

að vera að ræða pólitík. Heimsfaraldurinn á ekki lengur sviðið og það þarf að fara að horfast í augu við það hvaða pólitík birtist okkur hér í fjárlögum ríkisstjórnarflokkanna þriggja, Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna. Meiri hlutinn stendur hér og segir okkur sögur af því að horfur séu betri en vænta mátti og það er alveg rétt

kjörtímabil stóðu stýrivextir í 1,25% og verðbólgan mældist 4,4%. Tölurnar þá voru fínar en það voru blikur á lofti en það hentaði ríkisstjórninni ekki að tala um þessar blikur. Þess í stað sagði hæstv. fjármálaráðherra almenningi frá því að við værum að renna inn í nýtt lágvaxtaskeið. Hann kaus að segja ungu fólki þá sögu að vextir væru orðnir sögulega lágir en sagði aftur bara hálfa hálfa söguna. Vextir á Íslandi eru aldrei lágir til lengri tíma. Fjárfesting í húsnæði, í heimilum, er stærsta fjárfesting flestra á ævinni og stjórnvöld eiga og verða að tala af ábyrgð um hver veruleikinn þar að baki er. Íslenskt lágvaxtaskeið getur aldrei orðið annað en stuttmynd með íslensku krónuna í aðalhlutverki. Unga fólkið, sem finnur nú mjög fyrir vaxtahækkunum, veit að orð hæstv. fjármálaráðherra voru ekki rétt. Ekkert í fyrri sögu Íslands gat gefið tilefni til að ætla að vextir hér myndu haldast lágir. Til þess hefur íslenska krónan einfaldlega ekki styrk. Samt fór Sjálfstæðisflokkurinn fram með þetta loforð í kosningum, loforð sem beindist ekki síst að ungu fólki og fyrstu kaupendum fasteigna, loforð um að vextir yrðu hér lágir nánast til frambúðar. Við sáum flettiskilti í kosningabaráttunni þar sem ráðherrar Sjálfstæðisflokksins lofuðu ungu fólki lágum vöxtum ef atkvæði væri greitt Sjálfstæðisflokknum. En nú er staðan eins og hún er og þá þarf að fara að ræða pólitík. Markmiðið hlýtur að vera að beita ríkisfjármálunum þannig að niðurstaðan verði samfélag sem við erum stolt af. Markmiðið á að vera sanngjörn niðurstaða og niðurstaða í þágu almannahagsmuna. Í nýju fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er viss feimni við framtíðarsýn, feimni við hugmyndafræði, viss feimni við forystu og að sumu leyti feimni við að þjóna almannahagsmunum. Spurningarnar hérna í umræðunni eru stundum tæknilegar en í grunninn grunninn snýst nálgunin og umræðan og hin pólitíska rökræða einfaldlega um hvernig samfélag við viljum búa í. Hvernig þjónustu viljum við fyrir fólkið í landinu? Hvernig skiptum við kostnaðinum af þessari þjónustu? Hvernig viljum við standa að tekjuöflun fyrir ríkissjóð? Hvaða kerfi þjóna almannahagsmunum og hvaða kerfi þjónar hagsmunum hinna fáu? Við eigum að ræða framtíðarsýn. Við eigum að þora að horfa lengra fram í tímann en bara á næsta dagskrárlið. Afgerandi stuðningur mælist í skoðanakönnunum við frekari samvinnu Evrópuþjóða innan Evrópusambandsins og þar hefur breytt heimsmynd eftir stríðið mikið að segja en líka sú staðreynd að verðbólga í Evrópu hefur ekki þurft að leiða til og framkallað jafn harkaleg viðbrögð vaxtahækkana og hér á landi. Og hvers vegna er það? Eins leiðinleg og umræða um vexti er þá þarf að geta séð þetta samtal sem réttlætismál, hvers vegna stjórnvöld geta hugsað sér að leggja það á fólkið í landinu, heimilin í landinu, að vera föst í gjaldmiðli sem kostar heimilin sturlaðar upphæðir, sem gerir að verkum að fólk þarf að borga íbúðina sína tvisvar ef ekki þrisvar vegna vaxta. Hér er mikið talað um að það sé verðbólga erlendis og þar séu vextir líka að hækka. Hvort tveggja er rétt en vextir á Íslandi hækka margfalt á við það sem önnur Evrópuríki eru að glíma við. Að fara vel með fjármuni ríkisins — og ég nefni þetta í því samhengi að við erum að ræða fjárlög ríkisins felur til lengri tíma líka í sér að velja gjaldmiðil sem auðveldar almenningi lífið í stað þess að gera honum lífið erfiðara, sem auðveldar fólki að eignast húsnæði, sem auðveldar fólki matarinnkaupin, sem gerir vaxtaumhverfið á Íslandi sambærilegt við löndin í kringum okkur. Þetta á að vera langtímamarkmiðið og ríkisstjórnin og aðilar vinnumarkaðarins verða að horfast í augu við þann kostnað sem fólkið í landinu tekur á sig til að halda í krónuna. En þetta vill ríkisstjórnin ekki ræða,

Á sama tíma blasir líka við okkur að heilu atvinnugreinarnar hafa yfirgefið erfiðan veruleika íslensku krónunnar og valið sér að starfa og gera upp í öðrum gjaldmiðlum, einfaldlega vegna þess að það er betra, því fylgir meiri festa. En eftir situr almenningur, heimilin í landinu og litlu fyrirtækin. Forseti. Forseti. Mig langar að ræða aðeins um verðbólguna og þátt húsnæðisverðsins þar. Fjárlagafrumvarpið er þögult um þetta stóra hagsmunamál heimila og fjölskyldna landsins. Það er óskandi að eitthvað gerist fyrir 3. umr. af hálfu meiri hlutans en jafnvel eftir alla vinnu haustsins þá ríkir þögnin hér enn. Þrátt fyrir miklar yfirlýsingar hæstv. innviðaráðherra er niðurstaðan núna að ríkisstjórnin virðist ætla að skila auðu. Í allt sumar og í allt haust hefur þessi erfiða staða verið til umfjöllunar og ört hækkandi vextir á húsnæðislánum. Fjárlagafrumvarpið boðar lítil svör hvað varðar verðbólguna sjálfa

Hátt íbúðaverð er mikil áskorun og það hefur verið rætt um vaxtabætur og húsnæðisbætur fyrir fjölskyldurnar og barnabætur. Ég er á því að í þessu ástandi sé það rétt skref og þingflokkur Viðreisnar mun leggja fram breytingartillögur þar um. þessar í þágu heimila gætu við núverandi aðstæður líka liðkað fyrir kjarasamningum. Ríkisstjórnin hefur talað um að það þurfi að verja viðkvæmustu hópana fyrir áhrifum verðbólgunnar og við erum ríkisstjórninni sammála um það. En ég sakna þess að sjá engar aðgerðir hér fyrir 2. umr. Mér finnst það með nokkrum ólíkindum. Tekjuöflun þessarar ríkisstjórnar felst á sama tíma fyrst og fremst í því að auka skattbyrði millitekjufólks og lágtekjufólks sem fær á sig töluverðan skell, sama unga fólkið og finnur fyrir hækkandi vöxtum á íbúðarláninu, finnur fyrir hækkandi verðlagi úti í samfélaginu, barnafjölskyldurnar. Hingað á að sækja tekjur. Þessar aðgerðir bíta auðvitað viðkvæmustu hópana fast. Hér erum við aftur komin í samtal um pólitík. Það hvernig stjórnvöld beita sköttum og hvar þau beita sköttum hefur mikil áhrif og það speglar hugmyndafræði.

Hæstv. fjármálaráðherra talar um að ríkisfjármálin þurfi og eigi að styðja við markmið Seðlabankans, hann talar um að ríkisfjármálin eigi að styðja við markmið Seðlabankans um verðbólgu en hann styður þessi markmið í reynd ekki með ákvörðunum sínum. Það er a.m.k. erfitt að sjá markviss skref og markvissar aðgerðir í þeim efnum. Hæstv. fjármálaráðherra talar um þetta en gerir lítið. Fyrir vikið er Seðlabankinn einn einn með það að verkefni og grípur til vaxtahækkana aftur og aftur. Sömu stjórnvöld auka svo byrðar fjölskyldna og heimila með gjaldahækkunum og auka þannig kostnað heimilanna. Krónutölugjöldin hækka miðað við vísitölu eins og venjulega þótt þau geti með þeim hætti hækkað verðbólguna enn þá frekar. Frú forseti.

heyrðum við síðan þau ótrúlegu ummæli, vil ég leyfa mér að segja, hæstv. heilbrigðisráðherra að uppsögnin hafi ekki komið honum á óvart. Á sama tíma stendur ríkisstjórnin hér og meiri hlutinn og talar um innspýtingu í heilbrigðiskerfið.

Mig langar til að nefna handahófskennt dæmi, stöðuna á krabbameinsdeild Landspítalans. Þar búa sjúklingar, heilbrigðisstarfsfólk

að ríkisstjórnin er að stoppa í götin núna og það er gott og þeir 2 milljarðar sem fara til Landspítalans hafa auðvitað þýðingu. En þetta mun ekki breyta stóru myndinni, ekki þegar framtíðarsýnina skortir í ofanálag. Þjóðin er, að ég held, öll sammála því að vilja gera meira og betur í þessum málaflokki. Þjóðin er einhuga um að vilja halda því norræna módeli sem við byggjum á um að aðgengi að heilbrigðisþjónustu skuli vera óháð efnahag. En heilbrigðisráðuneytið hefur fyrir fjárlaganefnd í haust margsinnis

fimmta árið í röð. Sú staðreynd gerir að verkum að sjúklingar greiða hærri gjöld fyrir heilbrigðisþjónustu og þau sem geta það ekki þurfa fyrir vikið að neita sér um heilbrigðisþjónustu.

Margsinnis spurt en fæ engin svör, sama hversu mjög ég reyni. Auðvitað segir það í sjálfu sér allt sem segja þarf um hver staðan er þar og hverjar fyrirætlanirnar að viðbótin er lítil sem engin þrátt fyrir mikið tal um mikilvægi geðheilbrigðisþjónustu, t.d. vegna unga fólksins okkar eftir heimsfaraldur. Það er svarað með þögninni. Á einum gjaldalið sjáum við 400 milljónir en við sjáum líka 400 milljónir í mínus. Mér sýnist sem 100 milljónir liggi fyrir í þetta verkefni. Hvað sem því líður þá er niðurstaðan sú að sálfræðiþjónusta verður áfram heilbrigðisþjónusta fyrir þá sem hafa ráð á henni. Það er vitað mál, mál, t.d. hvað varðar foreldra unglinga, að margar barnafjölskyldur geta ekki leyft sér kostnað upp á 20.000 kr. fyrir hvern tíma þar.

Við vitum hver staðan er varðandi mönnun á heilbrigðisstofnunum. Mönnun er — og það kemur fram í öllum umsögnum allra umsagnaraðila sem komu fyrir fjárlaganefnd — stærsta áskorun heilbrigðiskerfisins. Hér eru engin teikn teikn á lofti um að ráðast í úrbætur hvað varðar vinnuaðstæður eða vinnuálag, teikn um hvata sem geta t.d. haldið í hjúkrunarfræðinga en stórt hlutfall þeirra er horfinn til annarra starfa innan fimm ára frá því að þeir hefja störf á Landspítalanum. engin teikn um það hvernig við ætlum að laða sérfræðilækna heim úr námi heldur. Það þarf að styrkja heilbrigðiskerfið til lengri tíma litið. Þingsályktunartillaga Viðreisnar um bætt kjör kvennastétta var samþykkt árið 2018 en ríkisstjórnin hefur ekkert gert með þá þingsályktun. Heilbrigðisstarfsfólk er í dag eftirsóttustu starfskraftar heims og við þurfum ekki bara að bjóða mannsæmandi kjör og vinnuaðstæður heldur þurfum við að standast samkeppni að utan. Laun eru stór þáttur þar en ekki síður þættir eins og vinnuumhverfi, tækifæri til starfa, hvert álagið er í starfi, stafræn uppbygging og innviðir. Það er svo margt sem hægt er að gera og ég nefni aftur þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta, hjúkrunarfræðinga þar með talinna. Það er liður í því að styrkja heilbrigðiskerfið til lengri tíma litið og fyrir þessu hefur Viðreisn, eins og ég segi, talað árum saman. En til þess að fara í þetta þá þarf forystu um uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu til lengri tíma litið og líka viljann til að nýta allt okkar góða fagfólk sem hefur menntun á sviði heilbrigðisvísinda. Hér liggur fyrir vandi sem snýr að vinnuaðstæðum, vinnuálagi, fjárfestingum í heilbrigðiskerfinu og samspili og samstarfi stofnana og aðila. Forseti. Við ræðum líka oft um innviði í þessum sal og þar hef ég margoft bent á það að þar undir er löggæslan svo sannarlega. Þetta vill gleymast. Hér er sama staða uppi og í heilbrigðiskerfinu því að við erum að horfa á mynd sem er margra ára gömul. Hér koma inn viðbætur og ég óska hæstv. dómsmálaráðherra til hamingju með þann góða árangur sem hann virðist hafa náð í samningaviðræðum við fjármálaráðherra. En þetta er að gerast eftir áralangt fjársvelti Fangelsismálastofnunar t.d. sem hefur sætt hagræðingarkröfu á hverju einasta ári frá 2008. Ég lagði nýlega fram fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra um biðlista í fangelsi. Auðvitað væri það dálítið fyndið ef staðan væri ekki svona alvarleg, að ríkisstjórninni takist að skapa biðlista eftir úrræði sem menn vilja ekki þiggja. Svörin báru með sér það sem ég þóttist vita. Hundruð manna bíða afplánunar, fólk sem hefur hlotið dóm en er ekki boðað í afplánun vegna þess að Fangelsismálastofnun hefur ekki burði til að nýta öll pláss vegna fjárskorts. Fjöldi lögreglumanna hefur ekki vaxið í samræmi við þörf, í samræmi við fólksfjölda og fjölgun ferðamanna hér á landi. Ég hef margsinnis í þessum sal talað um tímann sem það tekur fyrir dómsmál, sakamál, að fara í gegnum kerfið og þau skilaboð til þolenda sem bíða árum saman eftir niðurstöðu, þá staðreynd að dómar fyrnast, þá staðreynd að réttindi fanga eru ekki virt að öllu leyti í íslenskum fangelsum. Við erum að tala um öryggi borgaranna. Það er grundvallarskylda ríkisins að tryggja öryggi borgara landsins, öryggi fólksins í landinu, og það hefur verulega vantað upp á að sá vilji hafi verið sýndur í verki. er niðurstaðan eftir margra ára dvöl Sjálfstæðisflokksins í dómsmálaráðuneytinu sem fer með öryggi borgara landsins. Þegar við skoðum þessa innviði saman, heilbrigðiskerfið annars vegar réttarkerfið hins vegar, þá má segja að pólitík þessarar ríkisstjórnar hafi að vissu leyti ógnað hagsmunum almennings. Frú forseti. Niðurstaðan í ár er sú að ríkisstjórnin leggur nú á borð fjárlagafrumvarp með 118 milljarða kr. halla. Frá því að frumvarpið var fyrst lagt fram í september hefur hallinn farið frá 90 milljörðum og upp í 118. Hefur þetta einhverja þýðingu? Stundum mætti ætla að svo væri ekki. Hér er a.m.k. furðu lítið talað um þennan þátt málsins. Stundum tala stjórnmálamenn og jafnvel heilir stjórnmálaflokkar eins og skuldir skipti ekki máli, séu bara tölur á blaði. En þetta er mjög varhugaverður og jafnvel hættulegur málflutningur. Við sjáum það rækilega núna þegar við erum komin í 2. umr. um þetta frumvarp.

og auðvitað hafa svimandi há vaxtagjöld áhrif á getu og burði ríkissjóðs til að fjárfesta í grunnþjónustu. Það blasir við. Á það ekki að vera markmiðið að geta varið fjármunum í annað en vaxtagjöld? Það dugar þess vegna alls ekki í fjárlagapólitík að neita að ræða halla, neita að ræða skuldir. Frú forseti. Ég nefndi það hér fyrr í kvöld, í andsvörum við formann fjárlaganefndar, að ég líti svo á að þetta fjárlagafrumvarp hafi meiri þýðingu en oft áður. Vitaskuld er það svo að öll fjárlagafrumvörp hafa þýðingu en aðstæðurnar núna, verðbólgan, háir vextir, kjarasamningar, alvarlegar blikur á lofti erlendis, eru allt þættir sem við verðum að vera vakandi fyrir. Það þarf t.d. ekki mikið að breytast erlendis til þess að staða okkar hér breytist fljótt. Ég nefni ferðaþjónustuna sem dæmi. Það er þekkt úr hagrannsóknum að þegar kreppir að þá eru ferðalög, afþreying og annar slíkur munaður það fyrsta sem fer út úr bókhaldi heimilanna. Við reiðum okkur mjög á ferðaþjónustu. Við verðum að vera vakandi fyrir því sem er að gerast hér heima en líka erlendis. Ríkisstjórnin segir sjálf þannig frá að afkoman sé betri en reiknað hafi verið með og vissulega er sitthvað jákvætt hér. Ég ætla ekki að slást í hóp með þeim sem segja að hér ríki svartnættið eitt og að öll vond veður séu ríkisstjórninni að kenna. En eftir stendur að þriðji stærsti fjárlagaliður íslenska ríkisins er vaxtakostnaður. Hvers vegna er ég að leggja svona mikla áherslu á þetta atriði? Það er vegna þess að vaxtagjöldin á Íslandi eru mjög há í öllum samanburði. Ekkert annað OECD-ríki býr við eins há vaxtagjöld af vergri landsframleiðslu og Ísland þrátt fyrir að margar þjóðir skuldi langtum meira en Ísland. Það þýðir að kostnaður þess að fjármagna rekstur ríkissjóðs með lánum og lántökum, eins og hér er verið að gera, er meiri hér en annars staðar. Ríkissjóður hefur núna verið rekinn með halla frá árinu 2019. Það er útlit fyrir að uppsafnaður halli áranna 2019–2023 muni nema um 780 milljörðum kr. og gert er ráð fyrir að hallareksturinn haldi áfram út árið 2027. Ríkissjóður er þá samkvæmt því rekinn með tapi

Auðvitað var hér heimsfaraldur en ég nefni þetta tímamark vegna þess að tapreksturinn var hafinn fyrir Covid og fyrir efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldurs. Og nú á að halda honum áfram langt fram á næsta kjörtímabil. Það á að vera keppikefli og markmið að greiða niður skuldir vegna þess að það er í þágu hagsmuna almennings.

Ég minni á álit fjármálaráðs á síðustu fjármálaáætlun sem varpaði ljósi á kerfislægan hallarekstur ríkissjóðs þar sem tekjum er eytt samstundis eða um efni fram.

en ekki síður af kerfislægum hallarekstri og óábyrgri hagstjórn í formi skuldasöfnunar og aðhaldsleysis. Heiðarlegur glannaskapur má segja að þetta sé. Það á auðvitað að vera hlutverk stjórnarandstöðu að gera athugasemdir við það þegar ríkisstjórn getur ekki brúað bilið milli útgjalda og tekna, meira segja við þær aðstæður að efnahagsaðstæður eru með henni. Það gerir að verkum að lífskjör eru tekin að láni, reikningur sendur á næstu kynslóð. Ég vil aftur fá að staldra við þann punkt að það er búist við áframhaldandi hallarekstri og skuldasöfnun út árið 2027. Það er merkilega lítið rætt um þá staðreynd hér og ég skil reyndar vel að meiri hlutinn forðist það samtal. Frú forseti. Mig langar að hafa nokkur orð um tekjuöflun í þessu frumvarpi.

Við heyrðum hérna strax í september tal um lækkun framlaga til stjórnmálaflokka upp á einhverja tugi milljóna, lækkun á ferðakostnaði ríkisins, atriði sem fram komu og eru bein afleiðing af heimsfaraldri, frestun viðbyggingar við Stjórnarráðið.

hagnaður greinarinnar að mig minnir um 65 milljarðar eftir skatta og gjöld. Það eru mikil gleðitíðindi og við eigum að vera stolt af sjávarútveginum. enn er staðan sú að þjóðin fær ekki sinn sanngjarna hlut fyrir afnot af sameiginlegri auðlind okkar allra. Veiðigjöldin standa varla undir fiskveiðieftirliti enda enda tek ég eftir því hér í kvöld og reyndar í allri umræðu um þetta frumvarp að orðið veiðigjald heyrist ekki af hálfu þingmannameirihlutans, heyrist ekki þegar forystumenn ríkisstjórnarinnar tala um fjárlagafrumvarpið. Það er með nokkrum ólíkindum og eitthvað svo dæmalaust lýsandi um pólitík þessarar ríkisstjórnar að meira að segja í þessari stöðu, 118 milljarðar í mínus, hvarflar ekki að mönnum að líta til þess hvort eðlileg gjaldtaka í sjávarútvegi geti verið eitthvað til að horfa á. Mig langar líka til að rýna aðeins hvað ríkisstjórnin á við um áframhaldandi sölu á Íslandsbanka. Það er mikilvægt að fjármunir sem fengjust af sölu læsist ekki inni heldur verði nýttir til að greiða niður skuldir. Fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir að sölunni verði fram haldið. Skýrasti dómurinn held ég um árangur hæstv. fjármálaráðherra af síðustu sölu er hins vegar sú staðreynd að yfir 60% landsmanna treysta honum ekki til að halda áfram og mér virðist af fréttatilkynningu ríkisstjórnarinnar um síðustu páska að ríkisstjórnin geri það ekki heldur. Skriflegt svar hans við fyrirspurn minni sem barst í gær bendir til þess að sala á næsta ári sé alls ekki gefin. Það er auðvitað skýrasti dómurinn um frammistöðu ráðherrans. Ferlið sigldi í strand í kjölfarið. Hér skiptir auðvitað miklu að vanda til verka og hér er traust auðvitað lykilbreyta. En reikningurinn er sem fyrr sendur á almenning sem verður þá af þessum tekjum í bili ef salan er sett á bið. Auðvitað skiptir það máli fyrir ríkissjóð við núverandi aðstæður að söluandvirðið fáist til að greiða niður skuldir og verja til brýnna verkefna.

en ég á mikið inni. Ég hef nefnt áherslu okkar á frekari fjárfestingu í heilbrigðiskerfinu og hana viljum við sjá. Ég hef lagt áherslu á

eru þýðingarmiklir þættir þar og þetta eru atriði sem geta liðkað fyrir gerð kjarasamninga. Ég sakna þess líka að sjá ekki í þessu frumvarpi heilbrigða gjaldtöku fyrir afnot af sjávarauðlindinni en ætla að játa að það að það kemur mér ekki vitund á óvart. Ég vil líka leyfa mér að nefna græna skatta og sakna þess að sjá enga markvissa sýn um loftslagsmál í þessu frumvarpi. Þar ætla ég að leyfa mér að tala líka sem nefndarmaður í umhverfis- og samgöngunefnd því

Ég held að það skorti í sjálfu sér ekki upp á viljann þar en vinnubrögðin eru ekki nægilega fókuseruð og ég held að formaður fjárlaganefndar sé mér sammála um mikilvægi þess að við skerpum á þessu.

Það er ekki gæfulegt svar í samhengi við skýr markmið stjórnvalda. Að vísu tókst fjármálaráðherra að mig minnir að taka þetta hlutfall upp í 20% en þá var hann farinn að skilgreina byggingu Landspítalans sem græna

viss tregða við að taka ákvarðanir. Ég sakna þess að það er engin merkjanleg áhersla á hagræðingu af hálfu ríkisstjórnarinnar í frumvarpinu og menn lýsa því yfir af fullum þunga að stefnt sé að halla í níu ár samfleytt. Ég hef talað um það hvað skuldirnar kosta ríkissjóð vegna þess hve kostnaðurinn af vaxtagjöldum er mikill og það er mikið almannahagsmunamál að lækka þann kostnað. Þannig verjum við lífskjör, þannig verjum við samkeppnishæfni Íslands og þannig verjum við velferðina og fjárfestingar í velferð. Fjármálaráðherra talaði í september um það, þegar hann kynnti fjárlagafrumvarpið fyrst, að það væru tækifæri í einfaldara ríkiskerfi. Það eru mikil tækifæri þar. Ég er honum einlæglega sammála um það. En ég saknaði þess að hafa ekki séð þá, og heldur ekki núna fyrir 2. umr., neinar konkret tillögur í þeim efnum, um tækifærin í einfaldara ríkiskerfi. Það þarf konkret tillögur. Það þarf kjarkinn til að taka markviss skref um aðhald í ríkisrekstri. Að síðustu finnst mér vanta svör og sýn um aðgerðir gegn verðbólgunni sjálfri. Það er ekki rétt, þó að meiri hlutinn tali stundum þannig þegar við erum að ræða um fjárlagagerðina, fjárlagafrumvörp og fjárlög, að hér sé um óbreytanlegar stærðir að ræða, einhver náttúrulögmál. Það er pólitík að velja að skilja skuldir eftir fyrir börnin okkar. Það er pólitík í því hvernig ríkisstjórnin skattleggur og skattleggur ekki. Það er pólitík í því að fjárfesta ekki í grunnþjónustu í samræmi við þörf. Allt er þetta til marks um pólitík, ekki náttúrulögmál heldur stefnu ríkisstjórnarinnar.

blússandi hagvöxtur, hátt atvinnustig, mikil þensla. Samt er lagt fram fjárlagafrumvarp í haust sem gerir ráð fyrir að 89 milljarða fjárlagahalla, hallarekstri á næsta ári. Það sem gerðist svo í kjölfarið er að það kemur í raun enn dekkri verðbólguspá og meginvextir Seðlabankans eru hækkaðir enn frekar. Ég held að þessi síðasta hækkun um 25 punkta hafi komið mörgum á óvart.

vandamál að í þessum mikla halla, þegar útgjöldin eru með þeim hætti sem þau eru, er samt ekki verið að fjárfesta af krafti í grunnþjónustu og þeim þáttum sem ég nefndi í ræðu minni.

ekki þarna ákveðin snjóhengja sem mun falla á okkur, bæði á næsta ári og þar næsta, ef okkur tekst ekki að reka ríkissjóð með ábyrgari hætti?

þá leiðir það auðvitað af sjálfu sér að þetta tímabil er líklegt til að lengjast, tímabil verðbólgu og tímabil hárra vaxta. Seðlabankinn hefur beint orðum sínum til atvinnulífsins. Seðlabankinn hefur beint orðum sínum til almennings. Fólk þorir varla að játa á sig í dag að hafa einhvern tímann farið í sólina til Tenerife. Seðlabankinn hefur líka lýst því hvert hlutverk og ábyrgð ríkisstjórnarinnar er í þessum efnum. Mér hefði fundist að Seðlabankinn gæti stundum verið

Andrés Ingi Jónsson og ég verð nú að segja að eilífðirnar hefðu mátt vera tvær, svo gagnmerk var yfirferðin og ansi áhugavert margt sem fram kom. En mig langar að spyrja að einu sem er sameiginlegt áhugamál okkar í grænu málunum, það er þessi hrópandi skortur á gagnsæi eða þessi tilfinning sem við fáum alltaf fyrir því að það sé bara enginn heima þegar við bönkum upp á í ráðuneytinu. Hérna erum við með minnisblað sem barst til fjárlaganefndar í nóvember um framlög til loftslagsmála. Um þetta minnisblað var beðið í apríl. Það var beðið um að fá minnisblað þar sem væru teknar saman tölur, sambærilegar þeim sem voru í þarsíðustu fjármálaáætlun. Það tók næstum hálft ár að skrapa þessum tölum saman.

hvernig aðgengi að gögnum getur verið. Mér finnst ég líka hafa uppgötvað ákveðinn sannleika við þetta tregðulögmál, þ.e. að gögn sem eru ekki endilega hliðholl stjórnvöldum geta verið lengur að berast en önnur. Þetta er svona partítilgáta hjá mér. Í fjárlaganefnd, rétt eins og í umhverfis- og samgöngunefnd, er það áberandi að fyrir þá þingmenn sem hafa áhuga á grænum fjárfestingum, á því að fjárfest sé í þágu loftslagsmarkmiða, að tekin séu markviss skref í þágu loftslagsmarkmiða, er erfitt að fá yfirsýn um stöðu mála.

upphæð sem byrjar í 4,7 milljörðum og endar í 4,7 milljörðum á tímabilinu. Þetta eru rekstrarframlög. Sveiflurnar koma í millifærslunum eins og til rafbílakaupa. En þegar kemur að einhverjum grunnrekstri þá er flöt lína fram undan. að segja, vegna þess að hv. þingmaður talaði um kreatífar skilgreiningar á grænni fjárfestingu, þá eru nú heldur betur kreatífar skilgreiningarnar í þessu minnisblaði þar sem það er mat umhverfisráðuneytis og Veðurstofunnar að í víðum skilningi megi flokka alla starfsemi Veðurstofunnar undir loftslagsmál. Þannig næst að smyrja 3 milljörðum inn í þessa töflu.

hæstv. forsætisráðherra ekki síst mikið í því að tala um Ísland sem forystuþjóð á þessu sviði vegna þess að við höfum sett okkur góð markmið. Við erum enn þá alltaf bara að tala um markmiðin en ekki hvernig við ætlum að ná þeim fram. Þau eru ekki tímasett, þau eru ekki nægilega vel mælanleg og fjárfestingarnar í þeirra þágu liggja heldur ekki ljósar fyrir. Allt saman breytur sem eru ekki til þess fallnar að styðja við

Það sem við höfum talað um í samhengi við verðbólgu er auðvitað að ríkisstjórnin sé aðeins á bremsunni. Við töluðum um það strax í heimsfaraldri að það skipti máli að ríkið tæki sér hlutverk og stöðu í fjárfestingum þegar við horfðum fram á það

Það eru ýmis verkfæri til um þetta, ekki síst hvernig við beitum fjárfestingum ríkisins og hvenær ríkið hefur sig hægt þegar hlutirnir eru á leiðinni upp

Það er staðan. Ég stend líka við það að ég myndi vilja sjá meiri innspýtingu í heilbrigðiskerfið og við værum að horfa lengra fram í tímann þar. Ég hef líka staðið hér í þessum ræðustól og lýst yfir ánægju minni með margt af því sem hæstv. Þór Þórsson hefur sagt og hefur boðað en nú vil ég fara að sjá hann framkvæma í samræmi við sín góðu orð. Ég nefndi sálfræðiþjónustuna, ég hef nefnt samninga við lækna, þetta óþol ríkisstjórnarinnar fyrir sjálfstætt starfandi fagaðilum á sviði heilbrigðisþjónustunnar. Þannig að það er sitthvað gott en við erum ekki sammála um allt.

á hverjum einasta fundi og ég held að allir nefndarmenn deili þeirri sýn með mér. Spurning hvers eðlis hún er en þetta er alltaf áhugavert. Ég var einmitt að tala um það að verðbólgan hér, og ég hef nefnt þetta í þingsal áður, er ekki sú hæsta í Evrópu. Vextirnir eru vandamálið. Hvers vegna þurfum við að beita vaxtatækjum margfalt

Ég er nú sjálfur fasteignareigandi í Ósló, á þar litla íbúð. Það að eignast fasteign í Noregi er alveg jafn erfitt og á Íslandi, ef ekki erfiðara. Það er óvenju erfitt í dag á Íslandi vegna skorts á framboði af húsnæði. Íslenskur húsnæðismarkaður er ekki hluti af húsnæðismarkaði Evrópu, hann er staðbundinn,

Þessi fjárlög eru í sjálfu sér ekkert annað en velferðarfjárlög. Það er verið að taka verulega á þeim málaflokkum sem snúa að heilbrigðis- eða velferðarmálum í heild sinni. Þar er verið að gera verulega gangskör. Vissulega hafa þessir málaflokkar setið á hakanum undanfarið, það er óhætt að segja það. En nú er verið að blása til sóknar. Þeir sem leggja það á sig að lesa nefndarálit meiri hluta sjá að þar kemur þetta auðvitað verulega vel fram. Það eru gerðar ansi miklar breytingartillögur á milli umræðna. Fjárlaganefnd ásamt ríkisstjórn hefur tekið þetta til gagngerrar endurskoðunar og það má örugglega færa fram ansi mörg rök þess efnis hvers vegna svona lagað er gert, þ.e. að þurfa að bæta við rúmum 50 milljörðum á milli umræðna.

skuldastaðan er, það er hallarekstur og annað og skilaboðin voru skýr þegar fjármálaráðherra leggur fram frumvarp til fjárlaga hér í byrjun þings að við þurfum að stíga svolítið á hemilinn, við þurfum að stíga svolítið á bremsuna. Síðan förum við í þessa vinnu

það er stóraukning á milli umræðna. Ef við tökum bara heilbrigðismálin í heild sinni frá síðustu fjárlögum erum við að tala um rúma 17 milljarða. Það eru gríðarlegir fjármunir.

Þetta eru allt þörf og góð málefni sem styrkja og undirbyggja velferðarkerfi landsins og ekki veitir af.

Ég ætla að koma inn á það seinna í ræðunni að þar mætti síðan bæta enn frekar í og hvernig við horfum til næstu fjármálaáætlunar sem við förum að vinna eftir áramótin því að þörfin er mjög víða, alls staðar í samfélaginu. En staðan er bara þannig að við þurfum að gæta að okkur. Við þurfum að reyna að halda einhverju aðhaldi á útgjöldum ríkisins

eitthvert jafnvægi á útstreymi og innkomu. Lausnin felst yfirleitt í því að reyna þá að hafa meiri tekjur og það þekkjum við Íslendingar vel. Þá bara vinnum við meira.

En í því samhengi þá eigum við veruleg tækifæri í að auka tekjur okkar, ekki bara með því að leggja á aukin veiðigjöld eða leggja á hvalrekaskatt eða eitthvað svoleiðis.

að byggja upp samfélagið. Þetta þarf allt að haldast í hendur því að eins og komið hefur fram í ræðum fyrr í dag og í kvöld þá stefnir í ákveðinn hallarekstur næstu árin.

staldra við og klappa okkur á bakið þó að við séum komin á þennan stað og getum sagt að við séum hér með rétt um 33% skuldahlutfall af vergri þjóðarframleiðslu. Við eigum að gera enn betur.

eru greiningar á því í hvað peningarnir eru að fara nákvæmlega. Við þurfum að hugsa betur um það. Það þekkja allir sem hafa rekið fyrirtæki

það sé illa farið með fjármuni og að okkar fólk úti á akrinum, eins og við getum sagt, sé ekki að sinna sinni vinnu. En við þurfum alltaf að horfa til þess í hvað fjármunirnir eru að fara. eru að fara. Við getum alltaf sótt fram á hinum ýmsu sviðum og það eru málefnasvið

Þó svo að heilbrigðishlutinn sé að fá til sín verulega fjármuni og mikla aukningu

við forsvarsmenn þessara stofnana að róðurinn væri verulega þungur. En aftur á móti eru þarna einhverjir liðir innan ráðuneytisins sem er hægt að

sviði hringinn í kringum landið. Við megum ekki gleyma því að markmið þess að veita góða heilbrigðisþjónustu er að allir hafi jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu hvar sem þeir búa.

færir okkur alltaf fram á veginn. Það eru svo mýmörg dæmi alls staðar í kringum okkur sem segja okkur það að allt sem við framleiðum hér á landi, hvort sem það eru tölvuleikir eða lambalæri eða fiskur eða hvað sem er,

Við sjáum að það skilar sér alltaf. Það vekur mikla grósku, ýtir undir það að einstaklingar, fyrirtæki og fleiri fleiri finni sér ákveðinn farveg og það gerir að verkum að við erum alltaf að fara ákveðna leið til þess að horfa fram á við, skapa eitthvað, treysta byggðina þar sem við búum, til að reyna að skapa okkur betra líf hvar sem er á landinu.

úr verðbólgu að við erum ekki að sprauta inn fjármagni á þann markað. En þarna eigum við sannarlega mikið verk óunnið.

komast vel að því og halda betur um það og það verður mjög fróðlegt að fá skýrslu frá HMS

mikið verk óunnið. Þó hefur verið alveg gríðarlega mikið og vel gert á þessu kjörtímabili. En allt sem ég er að nefna hérna, sem snýr að nýsköpun, framleiðslu og uppbyggingu innviða,

hvort sem það snýr að heilbrigðisþjónustu, samgöngum, velferðarþjónustunni, grunnskólunum,

það, eftir að hafa farið í gegnum þessa vinnu og fengið að starfa með ákveðnum reynsluboltum sem eru í nefndinni, hvort sem er í stjórnarandstöðu eða ríkisstjórn,

farið í gegnum þessa vinnu þá finnst mér ég hafa séð það, og það kemur svo sterkt í gegn í þessu nefndaráliti sem við erum að fjalla um hérna, hvernig við ætlum að byggja landið og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur. Því er mikilvægt í þeirri vinnu sem tekur við núna eftir áramótin,

og síðan verðum við að trappa okkur niður. En við megum aldrei gleyma því í þessu samhengi að grunnurinn byggir alltaf á því, allt sem við erum að gera, að til þess að við getum haldið uppi ákveðinni þjónustu þá þurfum við að framleiða

Þú þarft alltaf að byggja á einhverjum sterkum stoðum til þess að geta veitt þá þjónustu sem þarf, sem byggir á velferðarkerfi

Til að byrja með eru þetta í rauninni tvö frumvörp sem við erum að fjalla um hérna. Það er annars vegar frumvarpið sem var lagt fram í haust og svo frumvarpið núna eftir breytingar með 54 milljörðum aukalega.

í samfélaginu sem hafa áhuga og getu og vilja til að gefa umsagnir um fjárlagafrumvarpið? Erum við í þinginu þá ekki að vinna án þeirra umsagna um stöðu mála eins og hún er núna eftir breytingartillögur ríkisstjórnarinnar? bara grundvallaratriði í allri vinnunni hérna af því að við erum ekki og getum ekki verið sérfræðingar í öllu og treystum á að þau sem vita og eru að vinna úti í feltinu geti komið með umsagnir um hver staðan sé.

Mér fannst hv. þingmaður koma verulega vel inn á það í ljósi þess að í umsögnunum er jú kallað eftir töluvert meira fjármagni á flestum sviðum.

Mér finnst mikilvægt að við höfum í huga hvar við erum að bæta þeim fjármunum við. Það eru nefnilega mörg málefnasvið sem eru ekki að fá neinar viðbætur, eins og ég kom inn í minni ræðu og það kalla ég líka að standa á bremsunni. Það er ákveðið aðhald þó svo að það sé verið að mæta bara lífsnauðsynlegu þörfum í kerfinu,

Ef ég reyni að svara spurningu hv. þingmanns, maður þarf líka stundum að klóra sér í höfðinu yfir ýmsum spurningum, þá tel ég að við höfum mætt þessu með því að standa á bremsunni

Það sem ég sé í fjárlagafrumvarpinu í haust er að heilbrigðiskerfinu var hafnað. Sem betur fer kom hagsveiflan fyrr til að redda því — að lágmarki.

þá skera menn allt við nögl. Síðan höldum við áfram í vinnunni og þá erum við komin á þann stað sem við erum í dag. Þetta eru þessar lífsnauðsynlegu viðbætur sem verið er að gera til þess að kerfið virki almennilega.

Hvernig stendur þá á því að barnabætur dragast saman að raunvirði í þessum fjárlögum? Ef þetta eru velferðarfjárlög hvernig stendur þá á því að gert er ráð fyrir að vaxtabætur til skuldsettra heimila haldi áfram að skerðast og að 2.800 heimili eru samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu alveg að detta út úr vaxtabótakerfinu? Hvernig stendur þá á því, ef þetta eru velferðarfjárlög, að forstjóri Sjúkratrygginga Íslands getur ekki lengur hugsað sér að gegna þessu embætti og vísar þar til vanfjármögnunar á þeim þeim verkefnum sem stofnunin kemur að og vanfjármögnunar í heilbrigðiskerfinu? Er hún bara að misskilja eitthvað og heimilin sem sjá barnabætur sínar rýrna að raunvirði, sem eru að detta út úr vaxtabótakerfinu — er þetta allt bara einhver misskilningur, fólk bara að misskilja þessa miklu velferðarsókn og þessi miklu velferðarfjárlög?

Ég held að það sé óhætt að segja að það sem við erum að ræða hér í dag er ekki komið til framkvæmda, í fyrsta lagi er það þannig. Það sem við erum að ræða núna er ekki komið til framkvæmda, það liggur alveg fyrir.

ákveðin skref sem eru tekin fram á við og þess vegna kallaði ég þetta velferðarfjárlög. Það er alveg hárrétt sem hv. þingmaður kom inn á að vandinn er víða en það sem búið er að gera núna og sem stendur í þessu nefndaráliti sem við erum að fjalla um hér í dag,

og tekið þar á mörgum þáttum. En vissulega eru þættir sem standa eftir og ég ætla ekki að gera neitt lítið úr því. En ég ætla bara að leyfa mér að segja að þessi fjárlög sem við erum að tala um hér eru

mér finnst hv. þingmaður svolítið vera að gefa það í skyn — hann kemur nú úr flokki sem gefur sig út fyrir að styðja félagshyggju — að hann muni fallast á einhverjar af þeim breytingartillögum sem við höfum nú þegar kynnt. Ég nefndi barnabætur og við kynntum í dag tillögur um að hækka bæði stuðning með hverju barni og viðmiðunarmörk í kerfinu þannig að fleiri fjölskyldur fái barnabætur en tíðkast í dag.

á fjárlögunum eins og þau líta út núna á þessum stað í ferlinu eftir að breytingartillögur meiri hlutans komu fram og það verði ekki farið strax í það að fella hverja einustu tillögu sem kemur frá minni hlutanum en

er verið að stórbæta í hluta sem snúa að heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni og löggæslunni og þar af leiðandi leyfi ég mér að kalla þetta velferðarfrumvarp. En aftur á móti eru þættir eftir, eins og hv. þingmaður kom réttilega inn á, þar sem við þurfum að grípa betur inn í. En það er einu sinni þannig að

þeim meintu metnaðarfullu áformum. Áformin standast reyndar ekki skoðun betur en svo að sjálft loftslagsráð, sá opinberi aðili sem sér um að hafa eftirlit með aðgerðum stjórnvalda,

Á sama tíma og aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar og bara lögmál eðlisfræðinnar kalla á það að losun dragist saman þá jókst hún vegna aðgerða ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og ef fram heldur sem horfir eru allar líkur á að Ísland muni engan veginn standa við skuldbindingar sínar. Það er ekki að sjá í þessum fjárlögum að verið sé að breyta um kúrs. er ekki stefnt að einhverju ráði að auknum metnaði eða þeim róttæku aðgerðum sem þarf að grípa til. Það þarf nefnilega að færa viðbrögðin á neyðarstig en ríkisstjórn Íslands virðist í rauninni hafa færst í þveröfuga átt og á köflum finnst manni hún nánast vera búin að gefast upp þess að hafa séð hér á síðustu mánuðum ráðherra koma hvern á fætur öðrum með nýjar og uppfærðar áætlanir eins og þau ættu að gera með reglulegu millibili. Enn er verið að spila eftir löngu úreltri handbók. En það sem er kannski verst og það sem er alvarlegast og það sem er hættulegast er að það skín í gegnum öll orð stjórnarliða og hvernig þau bera sig í þessum umræðum að þau átta sig ekki á þau séu jafnvel haldin þeirri ranghugmynd að ríkisstjórnin sé að sýna mikinn metnað og hún sé að ná miklum árangri. Þetta er jafn rangt og það er hættulegt. Það er margt sem mig langar að ræða í þessu samhengi en mig langar að byrja á því að tæpa aðeins á markmiðunum sjálfum og fjármagninu sem hefur verið varið til að ná þeim fram. Ég bið forseta forláts, ég á eftir að nefna dálítið af tölum en ég held að í ljósi þess að við erum að ræða hér fjárlög sem eru stútfull af tölum þá verði mér fyrirgefið það. Hver eru markmið Íslands varðandi samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda? Það skrýtna er að það er ekki auðvelt að svara þessari spurningu. Ef við förum yfir feril ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þá byrjaði stjórnin á því að setja sér markmið um 40% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. voru sömu markmið og Evrópusambandið setti sér. Þetta var eðlileg ráðstöfun í ljósi þess að Ísland og Noregur eru í samfloti með Evrópusambandinu varðandi heildarmyndina. Þessi losun skiptist í þrjá hluta: ETS-kerfið svokallað, viðskiptakerfi með losunarheimildir sem t.d. álverin á Íslandi falla undir. Þar hafa stjórnvöld kannski ekki stjórn á mörgum ventlum í vélinni. Þetta er sameiginlegt evrópskt kerfi sem loksins á síðustu árum er farið að skila einhverjum árangri í að byggja upp þann markað sem þarf með losunarheimildir til þess að það myndist hvati fyrir mengandi starfsemi að draga úr mengun frekar en að borga fyrir losunarheimildirnar.

stundum kallað samfélagslosun, sem er þá í rauninni allt hitt sem við gerum. Þar eru fiskiskip, samgöngur á landi og sjó, losun

Þetta er restin. Þarna hafa íslensk stjórnvöld alla ventlana, þarna geta þau stýrt öllu, geta sett gulrætur og svipur inn í hvata- inn í hvata- og lastakerfi, geta sett reglur, ívilnanir, mengunargjöld og bara hvað sem er sem stjórnvöld vilja gera.

myndi Ísland þurfa að draga úr samfélagslosun um 29%, við fengum dálítið góðan díl þar. Þessi 29% urðu síðan grunnurinn að aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum. Allar aðgerðir í þeirri áætlun miðuðu við að ná þessu 29% marki í þeirri heildarmynd sem aðgerðaáætlunin nær yfir.

fljótt aftur eftir meiri yfirlegu en það liðu rúm tvö ár þangað til að hún var endurskoðuð.

Þarna hefði ríkisstjórnin auðvitað átt að nýta tækifærið þegar hún dustaði rykið af aðgerðaáætluninni og gerði hana skýrari, hún hefði átt að nýta tækifærið og auka metnaðinn í leiðinni eins og Parísarsáttmálinn gerir kröfur á stjórnvöld að gera með reglubundnum hætti. Í staðinn beið ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur þess að Evrópusambandið næði saman um aukinn metnað sín megin þar sem heildarmyndin fór upp í 55%. Þá ákvað ríkisstjórnin að stíga fram, ekki fyrir skjöldu heldur fyrir aftan skjöldinn, og í skjóli þess að Evrópusambandið væri hvort eð er að gera þetta þá sagði ríkisstjórnin: Við ætlum að auka metnaðinn og taka þátt í þessu 55% sameiginlega markmiði Evrópusambandsins. Vandinn er að Evrópusambandið er frekar svona seigfljótandi ákvörðunartökufyrirbæri þannig að það er enn ekki búið, núna tveimur árum eftir að

Það sem er svo sláandi við þetta er að í millitíðinni endurnýjaði ríkisstjórnin heitin og skrifaði í stjórnarsáttmála sinn að hún ætlaði ná fram 55% samdrætti á samfélagslosuninni, á þeirri losun sem Evrópusambandið hafði sagt að þyrfti ekki að ná nema 29% samdrætti á. Ríkisstjórnin ætlaði að ná 55% sjálfstæðum samdrætti Íslands.

losun milli áranna 2020 og 2021 sýndu að ef samfélagslosunin er greind sérstaklega þá er að þá er að nást samdráttur þar. Hann nær rétt svo undir þau mörk sem 29% markmiðið setur Íslandi. Það þýðir að

En þar sem ekki er búið að útfæra þetta meinta 55% markmið ríkisstjórnarinnar með neinum öðrum hætti en að setja það fram í stjórnarsáttmála fyrir ári þá er Umhverfisstofnun ekki í færum með að benda sérstaklega á þetta og gagnrýna né heldur Evrópusambandið sem ætti að hafa eftirlit með með skorti á efndum Íslands í þessu sameiginlega markmiði Íslands og ESB. Hver af þessum tölum er þá markmið Íslands? Allar aðgerðir miða enn við 40% samdrátt.

eru í rauninni bara óljósar hugmyndir sem hvergi hefur hrint í framkvæmd. Það hefur ekki verið brugðist við þessu af neinu viti í síðustu fjárlögum eða fjármálaáætlunum. Það hefur verið hent einn einum og einum milljarði hér og þar til að

í það átti að setja mikið af fjármununum á síðustu fjárlögum. Nú er lagt til að leggja milljarð í ívilnanir til bílaleigufyrirtækja, kem aðeins að því síðar.

þá væri hollt fyrir okkur á þingi sem flest að lesa úttekt sem loftslagsráð gerði á opinberum fjármálum og loftslagsmálum, skilaði

voru tekjur íslenska ríkisins 3,5 milljarðar, árið 2020 voru tekjurnar 6 milljarðar. Það var áætlað að tekjur ársins 2021 yrðu 845 milljónir. Svo spurði ég ráðuneytið hvernig það sæi fyrir sér að tekjurnar þróuðust á næstu árum.

Í greiningu loftslagsráðs er bent á að það sé þvert á móti mögulegt að losunarheimildum muni fjölga á næstu árum. Um það stendur umræðan innan Evrópusambandsins þessa dagana. Tillaga framkvæmdastjórnar ESB um að fjölga uppboðsheimildum fyrir tímabilið fram til 2030 er hluti af pakka sem er kallaður „Fit for 55“, með leyfi forseta, sem við gætum kannski

þessum mikilvæga tekjustofni. Hann er ekki bara hugsaður til þess að ná

Í dag er staðan nefnilega sú að sjóðurinn fær til sín 100 millj. kr. á fjárlögum á ári og eftir að búið er að greiða af þessum 100 milljónum það

félagasamtaka eða fyrirtækja eða nýsköpunar, til einstaklinga eða hverra þeirra sem dettur í hug að vinna að einhverjum ferskum og nýjum lausnum á loftslagsvandanum. Þetta er ekki há upphæð og þar að auki er þetta ekki í samræmi við það sem lagt var upp með þótt þetta sé reyndar því miður í samræmi við lög um loftslagsmál eins og þau eru í dag.

Það væri töluvert hærri upphæð heldur en þær 100 milljónir sem skammtaðar eru í dag. Þetta er ekki eitthvað sem íslensk stjórnvöld heldur er þetta beinlínis í samræmi við tilskipunina sem ETS-kerfið byggir á. Þar segir að nota skuli a.m.k. 50% af tekjum af uppboði á losunarheimildum í eitt eða fleiri verkefni af því tagi sem þar eru talin upp. Í svari sínu benti ráðuneytið mér hins vegar á að Ísland sé ekki í Evrópusambandinu og því hafi þetta ekki bein áhrif á Ísland, sem er svo sem ágætt að fá staðfestingu á. En það breytir því ekki að þetta er góð hugmyndafræði. Það er í samræmi við mengunarbótaregluna að eyrnamerkja þann pening sem tekinn er af mengandi stóriðju um gervalla Evrópu og beina þeim fjármunum í grænu lausnirnar sem þarf til að bregðast við afleiðingum þessarar mengunar. Hins vegar er það þannig að hreintrúarstefna hæstv. fjármálaráðherra, hann var

Þar með hvarf þessi möguleiki á að loftslagssjóður yrði stór, stöndugur og sterkur og stæði undir þeirri

við það frumvarp sem við ræðum í dag er að láta loftslagssjóð hafa þá fjármuni sem ríkið fékk vegna tekna af ETS-kerfinu á síðasta ári, ekkert 50%. Það er komið mun meira og brýnna og skýrara neyðarástand heldur en fyrir tíu árum.

svo eru fleiri aðilar sem kannski á yfirborðinu eru ekki með mjög augljósa snertifleti við loftslagsmál sem greinilega hafa ekki nógu djúpa eða trausta þekkingu á málaflokknum eins og fjármálaráðuneytið sem heldur utan um um mjög mikilvæga þætti málaflokksins. Þá langar mig að segja örlitla dæmisögu, dæmalausa dæmisögu um vandræðagang við að fá einfaldar upplýsingar út úr stjórnsýslunni.

og 7. apríl óskaði umhverfis- og samgöngunefnd eftir því í gegnum fjárlaganefnd að fá samantekt á útgjöldum til loftslagsmála í áætluninni. Sambærileg samantekt hafði verið í áætluninni árið áður, mjög gagnleg gagnleg rammagrein sem var þar helguð framlögum til loftslagsmála þar sem sást stöplarit og sundurgreint og þetta var allt ofboðslega skýrt og aðgengilegt.

excel-töfluna ofan úr hillu og senda beint til okkar og biðjast bara forláts á því að hafa ekki prentað þetta í fjármálaáætluninni eins og árið áður. Það var nú alls ekki raunin. Eftir margítrekaðar og endurteknar tilraunir til að fá þessar upplýsingar til Alþingis barst minnisblað loksins 8. nóvember. að minna á upphafsdaginn, 7. apríl samþykkti nefndin að kalla eftir þessum tölum. 8. nóvember bárust þær. Apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember — sjö mánuðir. Í millitíðinni var búið að samþykkja fjármálaáætlunina sem hefði náttúrlega ekki átt að gera án þess að hafa þessar tölur á hreinu og það var búið að leggja fram

og með tilliti til aukinnar almennrar umræðu um loftslagsmál að fullt tilefni sé til að bæta gagnsæi og framsetningu upplýsinga um kostnað og tekjur vegna aðgerða í loftslagsmálum svo að upplýst umræða geti átt sér stað.“ Þetta skrifaði ráðuneytið í blaði sem tók okkur sjö mánuði að fá utan um upplýsingar sem það birti ári áður á skýran og aðgengilegan hátt

ára. Þeir miklu erfiðismunir sem þurftu til að draga þessar upplýsingar út úr ráðuneytunum voru bara með ólíkindum. En gott og vel. Hvað kemur í ljós hér? Það kemur í ljós að þegar litið er bara á þau útgjöld sem flokkuð eru til loftslagsmála þá er línan algerlega flöt árin 2023–2027. Hún fer úr því að vera 4,7 milljarðar 2023 í það að vera 4,7 milljarðar 2027. Hér er rétt að taka fram að inni í þessum tölum eru ekki t.d. millifærslur sem eru það sem við köllum ívilnanir til rafbíla, sem eru í rauninni stóru tölurnar þegar kemur að framlagi ríkisstjórnarinnar til loftslagsmála. Þar erum við að tala um kannski tvöfalda þessa upphæð á ári vegna þess að ríkisstjórninni er mjög umhugað um að hjálpa

Undir blandaða flokkun fellur t.d. Umhverfisstofnun sem þó hefur nokkuð með loftslagsmál að gera en það kemur fram að það liggur ekki fyrir greining á umfangi hvers flokks sem stofnunin heldur utan um, þ.e. náttúruvernd, umhverfismál og loftslagsmál. Mér finnst þetta mjög furðulegt því ég hef ekki tekið eftir öðru en að Umhverfisstofnun sé með mjög þróað verkbókhald og það er mjög undarlegt að það nái ekki til stóru myndarinnar, hverjir helstu málaflokkarnir eru sem hún sinnir og hvert umfang þeirra er. Það sem mér fannst kannski enn áhugaverðara var það mat umhverfisráðuneytis og Veðurstofunnar að í víðum skilningi megi flokka alla starfsemi Veðurstofunnar undir loftslagsmál. Já, hugsaði ég. Þannig að eldgosavöktun, jarðskjálftavöktun, flugveðursþjónusta. Er fólk ekki að teygja hugtakið aðeins of langt? Er þetta ekki full kreatíf uppsópun á útgjaldaliðum til að geta látið tölurnar líta vel út?

hætti. Það er mjög fegrandi túlkun hjá ríkisstjórninni að telja þetta erlenda styrkjafé sem

vegna þess að þar er kannski stærsta sóknarfærið hjá okkur til að koma böndum á þessa samfélagslosun sem ég nefndi áðan, sem sagt allt fyrir utan allt fyrir utan stóriðjuna. Ef við skoðum losun á beinni ábyrgð Íslands, þessa samfélagslosun, þá er eldsneytisnotkun 58% af henni.

En kerfið sem er við lýði þar er enn þá það sama og það var fyrir þremur, fjórum árum. Það hefur ekkert breyst frá því að þessi ríkisstjórn tók við alla vega. Hvað þýðir það að við séum með sama kerfi til að hvetja áfram orkuskipti í vegasamgöngum, hvetja áfram orkuskipti í fólksbílum í dag eins og þegar ríkisstjórnin tók við? Það þýðir að tvö fjárlög í röð er ríkisstjórnin ekki búin að nýta tækifærið til þess að hvetja til orkuskipta í vegasamgöngum áfram. Þótt rafbílavæðingin gangi ágætlega þá gengur hún ekki nógu vel. Þessi tvö glötuðu ár ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, 2022 og 2023, eru dýr vegna þess að bílar sem eru settir á göturnar á þessum árum verða væntanlega flestir enn á götunum árið 2030 þegar kemur að uppgjöri Parísarsáttmálans. Þá læt ég ósagt hversu lítið ber á aukinni áherslu á almenningssamgöngur eða stórtækar ívilnanir í þágu hjólreiða,

Við náum ekki öllu okkar fram með því að vera með jafn marga bíla en bara skipta um mótor í þeim öllum, gera þá alla að rafmagnsbílum, heldur með því að fækka bílum og láta þá keyra minna að meðaltali. En gott og vel. Mig langar að nefna þetta í samhengi við kynningu sem Orkustofnun var með í síðustu viku á orkuskiptalíkani sínu, sem ég mæli aftur með að allir þingmenn leiki sér í. Kynningin var undir yfirskriftinni: Er pláss fyrir einn bensínbíl í viðbót? Ef við ætlum að ná markmiðum Íslands í loftslagsmálum er pláss fyrir einn nýskráðan bensínbíl í viðbót? Svarið var nei, eiginlega ekki. Það er eiginlega ekkert pláss fyrir nýskráningar á fólksbílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti. Það að taka ákvörðun í dag um að hleypa fleiri bensín- og dísilbílum á göturnar

50% árið 2030 hvað varðar hópferða- og vöruflutningabíla, þá bara náðist markmiðið. Þetta, frú forseti, er eitthvað sem þarf að gerast en þetta gerist ekki með því að vera bara með ívilnanir á rafmagnsbílum, vera ekkert að skoða breytingar á gjaldtöku á bensín- eða dísilbílum og ekki heldur að vera búin að færa í orð hvernig eigi að banna

Síðan örstutt varðandi þennan milljarð sem verið er að láta til bílaleiganna til að ná samdrætti í losun þar með því að þær rafbílavæðist í auknum mæli. Það er áætlað í nefndaráliti meiri hlutans að þetta skili 3,5 kílótonnum í samdrætti í losun. Ég veit ekki alveg hvort þetta er reikningsvilla eða ekki vegna þess að það myndi þýða að hvert tonn kostaði 285.000 kr. í samdrætti í losun en til samanburðar þá fann Hagfræðistofnun Háskóla Íslands út

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína og hann fjallaði mikið um loftslagsmál sem eru honum hugleikin.

Fjallað er um losunarbókhald gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis á Íslandi í árlegri landsskýrslu Umhverfisstofnunar til ESB og Sameinuðu þjóðanna vegna Kyoto-sáttmálans og Parísarsamkomulagsins.

Losun á ábyrgð stjórnvalda er sú sem ríki og íbúar eru ábyrg fyrir. Hún var óbreytt milli 2017 og 2018

Munum við standast Kyoto? Nei. Við féllum á því prófi og við erum væntanlega að greiða rúmlega 800 milljónir í sektir fyrir að hafa ekki staðist skuldbindingar Kyoto og það þrátt fyrir að ríkisstjórnin sem sendi samninganefnd til Kyoto hafi náð að kreista út undanþágu þannig að það var hægt að slá hér upp tveimur álverum í viðbót án þess að það teldist inn í þetta bókhald. Stór hluti af þessari gífurlegu aukningu sem varð var utan bókhalds. Samt runnum við á rassinn með þetta, algerlega.

Þess vegna er þetta alvarleg staða, eins og ég byrjaði ræðu mína á að segja. En hér höfum við líka allt að vinna. Tökum bílaleigurnar sem dæmi. Af hverju er endalaust verið að búa til einhver veik ívilnanakerfi til að hjálpa þeim að komast yfir í rafmagnsbíl, vegna þess að það skiptir svo miklu máli fyrir eftirmarkað á bílum? Af hverju getur Ísland ekki farið að markaðssetja sig sem landið þar sem þú kemur ekki bara til að sjá hreina og fallega náttúru heldur þar sem þú keyrir bara um á hreinni og grænni orku? (Forseti hringir.) Að allir bílaleigubílar á Íslandi verði rafmagnsbílar,

ja, hvað getum við kallað það, montrassapistla. Það þyrfti bara að banna ríkisstjórnum að skrifa svona innantóman texta einfaldlega vegna þess að hættan er að þær fari að trúa því að þær séu í alvörunni að gera þetta, sem er bara alls ekki málið. Ísland er ekki í fremstu röð. Þau eru ekki að taka forystu. Á sama tíma og þau voru að skrifa þennan texta þá jókst losun Íslands um 3%. Það er ekki vegna þess að þau voru í fremstu röð. Nei, það er vegna þess að þau voru léleg og eru enn. Þetta er eins og Greta Thunberg sagði, eintómt bla, bla, bla. Það er það eina sem þessi ríkisstjórn hefur fram að færa í loftslagsmálum. Snýst þetta um Kína og Bandaríkin? Þetta snýst um alla stærstu losendurna. Þetta snýst líka um þá sem smærri eru. Þetta snýst líka um það að þó að Ísland sé tölfræðilega svo lítið að það skipti eiginlega engu máli í losun þá erum við engu að síður eitt ríki á meðal allra hinna. Það er litið til okkar sem fyrirmyndar vegna þess að við eigum góða sögu að segja í orkuskiptum fyrri áratuga, vegna þess að við höfum græna ímynd. Þess vegna er ábyrgðarhluti hjá ríkisstjórninni að vera með innstæðulaust mont. Það sem við ættum að gera væri að taka alvöruskref og sýna fram á hvað ríki eins og okkar getur. Við höfum allt til að bera, við höfum orkuna, við höfum fjármunina, við höfum menntunarstigið, við höfum viljann til þess að taka orkuskiptin með trompi

ríki sem er búið að taka þetta skref sem við öll hin stefnum að. Það gæti haft miklu meiri áhrif en allar þær virkjanir sem fólki dytti í hug að troða hingað og þangað til að framleiða

Frú forseti. Fjárveitingavaldið liggur hjá Alþingi, ekki hjá ríkisstjórn og ráðherrum. Þetta er alveg skýrt samkvæmt stjórnarskrá íslenska lýðveldisins. Svo erum við með lög um opinber fjármál og ákvæði í þingskapalögum þar sem er t.d. kveðið á um að frumvarp til fjárlaga skuli lagt fram á fyrsta fundi haustþings á hverju Af hverju? Jú, til að Alþingi gefist tími og ráðrúm til að rýna frumvarpið, til að fjárlaganefnd gefist svigrúm til að kalla umsagnaraðila á sinn fund, til að þingmenn, jafnvel þingmenn úr fleiri flokkum en þeim sem tilheyra stjórnarmeirihlutanum hverju sinni — ég veit að þetta er róttæk hugmynd — geti komið sér saman um ákveðnar breytingar á fjárlögum. Fjárveitingavaldið á að liggja hjá Alþingi, ekki bara að nafninu til heldur líka að forminu til og að efninu til. Þannig er umgjörðin okkar um opinber fjármál hugsuð.

mikið áhyggjuefni hvernig hið eiginlega forræði yfir fjárlagavinnunni og fjárlagagerðinni er smám saman að færast frá þinginu yfir til framkvæmdarvaldsins.

sem ríkisstjórnin hafði ekki komið sér saman um hvernig yrði nýttur. Svo fara af stað umræður hér í þingsal, m.a. við ráðherra hvers og eins málefnasviðs

hið eiginlega frumvarp tekur ekki á sig mynd fyrr en löngu seinna þegar ríkisstjórninni þóknast að leggja fram sínar breytingartillögur sem meiri hluti fjárlaganefndar tekur svo upp og gerir að sínum. Þetta var svolítið svona í fyrra, þetta var bagalegt þá en að mörgu leyti skiljanlegt, bæði af því að Alþingi kom saman mjög seint á árinu af því það var kosið að hausti og af því að það gerðist pínulítið í Norðvesturkjördæmi, munið þið. En núna er þessi málsmeðferð og framkvæmd á

taka undir það hér fyrr í dag að þetta væri ekki verklag sem hugnaðist henni. Ég vona að við getum sameinast um það hér að haga þessum málum öðruvísi á næsta ári.

við gerum helst athugasemdir við, annmarkana á þessu frumvarpi, það sem okkur finnst helst vanta upp á o.s.frv. Ég hef ekki miklu við hennar umfjöllun að bæta og held ég noti tíma minn hér í dag frekar sparlega og fullnýti ekki þessar mínútur. Ég vil þó koma inn á örfá atriði. Til að byrja með vil ég segja nokkur orð um almannatryggingar og málefni fólks sem reiðir sig á almannatryggingakerfið. Eins og við vitum hafa kjör öryrkja, fólks með

sem kveður mjög skýrt á um að þessar greiðslur skuli fylgja launaþróun. Tekjulægri eldri borgarar hafa líka fengið að finna fyrir þessari kjaragliðnun.

er að bregðast allt of mörgum, bæði öryrkjum og tekjulágu eldra fólki. Þetta er bæði vegna þess að greiðslurnar eru of lágar út af þessari kjaragliðnun sem ég nefndi áðan

okkur taki í því hvernig við umgöngumst þessa 69. gr. almannatryggingalaga. Nú liggur fyrir að í þessu frumvarpi til fjárlaga, ef við tökum mið af þeim breytingartillögum sem liggja fyrir frá meiri hlutanum, munu greiðslur almannatrygginga hækka um 7,4% þann 1. janúar næstkomandi til viðbótar við 3%

mjög rækilega eru þau að ákvörðun greiðslna skuli taka mið af launaþróun. Í greinargerð þessa frumvarps segir að í ljósi þess að ekki séu fleiri kjarasamningshækkanir fyrirliggjandi á yfirstandandi kjarasamningstímabili

að um leið og samningar nást núna á næsta ári og um leið og það fer að komast einhver mynd á launaþróun á næsta ári, þá verði farið í það að hækka greiðslur til samræmis við hækkun á vinnumarkaði. Nú höfum við þegar fordæmi um það að greiðslurnar séu hækkaðar á miðju ári þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við verðum að huga sérstaklega að. Ég vil skora á stjórnarmeirihlutann á Alþingi að gefa öryrkjum þessa lands og tekjulægra eldra fólki mjög skýr skilaboð um að þessi kjaragliðnun milli launa og lífeyris verði stöðvuð af því að þetta er ekki bara brot gegn 69. gr., þetta er ekki bara brot gegn lögum um almannatryggingar heldur er þetta óréttlátt

síðasta þriðjung ræðu minnar til að fara nokkrum orðum um þær aðgerðir sem við í þingflokki Samfylkingarinnar kynntum í dag, sem er í rauninni okkar andsvar, okkar stóra framlag inn í þessa fjárlagaumræðu. Þetta eru tillögur að aðgerðum sem snúast annars vegar um það að verja heimilisbókhaldið hjá almenningi á tímum verðbólgu og vaxtahækkana og hins vegar að sporna gegn þenslunni og vinna á verðbólgunni með mjög skynsamlegum og hnitmiðuðum sértækum aðgerðum á tekjuhlið ríkissjóðs. Nú er staðan þannig í samfélaginu að greiðslubyrði íbúðalána hjá nýjum lántakendum hefur aukist að meðaltali um 13.000–14.000 kr. á mánuði frá ársbyrjun 2020 fram í ágúst 2022.

Þetta er kostnaður sem er að bætast ofan á almennar verðlagshækkanir. Verðlagseftirlit ASÍ hefur áætlað að mánaðarleg útgjöld fjölskyldu með tvö börn sem býr í eigin húsnæði og er með 50 millj. kr. lán hafi hækkað um 128.000 kr. á síðastliðnu ári. risastórar fjárhæðir, heilmikill kostnaður. Einu sinni var nú kerfi hérna sem greip fólk við svona aðstæður. Það hét vaxtabótakerfi. Ég segi einu sinni af því það er varla svipur hjá sjón lengur. Það var einmitt hannað til að dempa höggið við nákvæmlega svona aðstæður og létta undir með heimilum þegar greiðslubyrði af húsnæðislánum rýkur upp í þessu óstöðuga hagkerfi okkar. okkar. Samkvæmt greinargerð með fjárlagabandorminum er gert ráð fyrir að það verði bara áframhald á þeirri þróun að vaxtabótakerfið drabbist niður, að vaxtabætur skerðist. Þar segir, með leyfi forseta: „Mikil hækkun fasteignamats ásamt hærri tekjum mun leiða til aukinna skerðinga á árinu 2023 og mun hækkun vaxta hafa takmörkuð áhrif vegna mikilla skerðinga.“

við það að fasteignamatið sé hækkað hjá Þjóðskrá. Framteljendum sem fá óskertar vaxtabætur fækkar um 170 og framteljendum sem verða fyrir fullum skerðingum, þ.e. heimilum sem falla alveg út úr vaxtabótakerfinu, fjölgar um tæplega 2.800. Þetta er húsnæðisstuðningsstefnan sem er rekin á vakt þessara þriggja flokka. Þetta eru þessi miklu velferðarfjárlög, svo ég noti nú það hugtak sem ég heyrði hér áðan frá þingmanni úr stjórnarliðinu. Það er bara mjög aðkallandi, frú forseti, að við vindum ofan af þessari stefnu.

skattskrifstofa fjármála- og efnahagsráðuneytisins vann að beiðni efnahags- og viðskiptanefndar þá er þetta hækkun sem myndi kosta 700 milljónir og þessar milljónir renna að langmestu leyti til fjórðu, fimmtu og sjöttu tekjutíunda. Þetta eru heimili sem hafa fundið mest fyrir vaxtahækkunum undanfarna mánuði og mestu áhrifin eru hjá einhleypu fólki, einstæðum foreldrum sem hafa lágan tekjustofn

þess vegna höfum við í Samfylkingu lagt til að það verði lögð á leigubremsa að danskri og skoskri fyrirmynd. En við teljum líka eðlilegt að hækka aðeins húsnæðisbætur og styðja betur við fólk í gegnum barnabótakerfið, bæði með því að auka stuðning sem er veittur með hverju barni og með því að auka þekjuna á kerfinu, þ.e. hækka viðmiðunarmörkin þannig að bæturnar nái til fleiri fjölskyldna og fjölskyldur séu ekki að detta út úr kerfinu.

eru í raun afkomubætandi fyrir ríkissjóð og myndu þannig hjálpa til við að ná niður verðbólgunni. Tekjurnar sem við erum að kalla eftir að verði sóttar eru meiri heldur en þau útgjöld sem við erum að boða. Þá held ég að við þurfum að huga sérstaklega að því að það eru ákveðnir geirar í efnahagslífinu sem standa alveg gríðarlega vel og þurftu ekki að bera

hækkað alveg gríðarlega í verði og stóru útgerðirnar á Íslandi njóta góðs af því. Þegar það verður til svona hvalrekagróði þá er eðlilegt að sækja auknar tekjur þangað.

Þar skiptir auðvitað sköpum þessi tugmilljarða stuðningur sem bankarnir fengu í rauninni með óbeinum hætti frá skattgreiðendum þegar fyrirtækjum í ferðaþjónustu og fleiri greinum var forðað frá gjaldþroti á tímum farsóttarinnar.

bankaskatturinn myndi skila allt að 9 milljörðum meiri tekjum á næsta ári ef skatthlutfallið væri hið sama og það var árið 2020. Hér

hækkun á skatthlutfallinu sjálfu leggst nær einvörðungu á tekjuhæstu 10% skattgreiðenda. Það er þannig hægt að hækka fjármagnstekjuskattinn úr 22% upp í 25% án þess að þorri fólks finni nokkuð fyrir því. Þetta eru 4,5 milljarðar u.þ.b. sem leggjast nær einvörðungu á tekjuhæstu 10% skattgreiðenda.

á næsta ári og þrátt fyrir að svo komi fram enn þá dekkri verðbólguspá og vextir hækki enn meira, þá séu það viðbrögð fjárveitingavaldsins á Alþingi eða meiri hlutans í fjárlaganefnd

Forseti. Ég ætla að byrja á að þakka hv. þingmanni þessa yfirferð en langar kannski sérstaklega að byrja á þessum þessum upphafspunkti hans, sem kom líka fram í andsvörum við nokkra þingmenn hér fyrr í dag, að það er ekki bara eins og ríkisstjórnin sé að fljúga blindflug þegar kemur að efnahagsmálum og fjárlagafrumvarpinu og stóru myndinni,

og breytir því síðan í veigamiklum atriðum þegar desember er löngu byrjaður, þegar við þurfum að fara að klára þetta. Þetta er tveimur vikum eftir að við áttum að fá í hendurnar tillögur fyrir 2. umr. fjárlaga. Eins og hv. þingmaður segir þá snýr þetta ekki bara að þinginu sjálfu heldur öllum umsagnaraðilum sem komu til okkar með sitt álit á fjárlagafrumvarpi sem var síðan kannski bara ekkert alvörufrumvarp.

vera einn af þeim mikilvægari. Félagið Feminísk fjármál hefur tekið að sér að safna saman sérfræðiþekkingu

en ráðuneytin séu ekki enn þá búin að fatta það að þessi greining snúist ekki bara um að sýna stöðuna heldur eigi að bregðast við stöðunni þegar búið er að sýna hana. hana. Hefur eitthvað verið greint varðandi t.d. þær viðbætur sem er verið að setja inn? Hér sýna Feminísk fjármál að ríkisstjórnin hefur ekki gert það. En hvað er meiri hlutinn að gera með sínar tillögur? Er meiri hlutinn að gera vont verra?

talnavinnu og rýni, að bjóða fólki upp á það að skila umsögn um hálfklárað bráðabirgðaplagg.

senda aftur út núna umsagnarbeiðnir til sömu aðila, taka saman nákvæmlega þær breytingar sem hafa verið gerðar í millitíðinni til að þetta samráðsferli

rýna það væru sáttir við þær breytingar sem nefndin var að gera, hvort þær stæðust það sem hafði verið kallað eftir. Svo var annað frumvarp, sem ég man ekki alveg hvaða nefnd var með, sem snerist um reglur varðandi lágmarksstærð sveitarfélaga.

auðveldasta lausnin á þessu er nú samt sú að við fylgjum hér þingskapalögum og því ferli sem gert er ráð fyrir, bæði í ákvæðum þingskapa og lögum um opinber fjármál, og að

þegar við pælum í þessu út frá efnahagslegum forsendum þá skiptir máli hvaðan tekjur ríkisins koma og hvert þær fara. Við erum með mjög skýrt dæmi um það á undanförnum árum hvernig það að setja útgjöld á ákveðinn stað, t.d. í húsnæðisstuðning, hefur valdið rosalega mikilli verðbólgu og öllum þeim kostnaði sem henni fylgir. Það er í rauninni vegna ákvarðana stjórnvalda sem ætti að segja manni eitthvað um það hvernig ætti að koma til móts við þær verðbólguaðlaganir. Hitt er síðan hvaðan við fáum tekjurnar,

Í ákvörðunum okkar um það hvernig skatta á að leggja á og hvernig útgjöld á að koma með þá hljótum við að þurfa að taka tillit til þessa. En í tilviki þessa fjárlagafrumvarps og breytinga í bandormi þá er ekkert af þessu, ekki neitt. Það er mjög tilviljanakennt hvernig efnahagsákvörðunum er beitt í þessu fjárlagafrumvarpi og niðurstaðan er að

að þetta sé eitthvað sem við verðum að hafa í huga einmitt þegar kemur að tekjuöflun. Við getum tekið dæmi. Stóra aðgerð ríkisstjórnarinnar gegn þenslu í þessum fjárlagapakka, og fjárlagabandormi, og þá er ég að tala um þær ráðstafanir sem eru kynntar sérstaklega sem ráðstafanir til að sporna gegn þenslu, er þessi ofsahækkun á krónutölugjöldum. Þau eru hækkuð, ekki bara um 2,5% eins og oftast er gert í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabankans heldur hækka þau um 7,7%.

þær tekjuöflunaraðgerðir sem ég hef verið að nefna hér, þessar aðhaldsráðstafanir á tekjuhliðinni, séu miklu betur til þess fallnar að sporna gegn verðbólgu heldur en svona krónutölugjaldahækkun.

og verðstilling á henni. Það er ákveðinn kostnaður sem fylgir því að nota krónuna eftir því í

milliliður fyrir gamaldags vöruskipti þegar allt kemur til alls, skipti á tíma og vöru á milli fólks. Þegar við tökum ákvarðanir um að taka skatta eða greiða

Ég notaði orðið tekjuöflunaraðgerðir yfir aðgerðir sem eru til þess fallnar að auka gjöldin inni í þessari jöfnu. En eins og ég kom að hérna áðan þá held ég að það sé mjög mikilvægt í ríkisfjármálum og hagstjórn almennt að hafa það í huga að orð að orð eins og tekjuöflun er hálfgerð myndlíking. Það er ekki þannig að það séu teknir einhverjir peningar einhvers staðar, þeir lendi í einhverjum kassa og þeim sé svo útdeilt. Veruleiki

tala um tvö atriði sem eru nefnd í nefndarálitinu en virðist ekki vera nein útfærsla á í breytingartillögum hjá

eiga að vera á verksviði ríkisstjórnar, þeirra sem halda um stjórnartaumana, að móta samræmda stefnu í þessum efnum. En hvað varðar t.d. málefni fatlaðs fólks þá finnst mér einboðið að ríkissjóður eigi að fjármagna þessa þjónustu almennilega og það þurfi ekkert endilega að gera það með því að auka tekjustofna sveitarfélaga að öðru leyti, alla vega í þessu einstaka tilviki. Þetta er lögbundin þjónusta sem var færð yfir á sveitarfélögin sem hefur einfaldlega alltaf verið vanfjármögnuð og það er ríkissjóður sem hefur tækin til að afla tekna, miklu fleiri og fjölbreyttari leiðir til þess. Það er hægt að gera þetta í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Það eru ýmsar leiðir. En mér finnst algerlega borðleggjandi að þegar kemur að þessum atriðum, lögbundnum verkefnum sem hafa verið flutt yfir á sveitarfélög án þess að nægilegt fjármagn fylgi,

Þetta hefur sérstaklega slæm áhrif á nýsköpunina vegna þess að svo mikið af peningunum sem eru í þessum málaflokki fer beint til fyrirtækjanna sem verið er að styrkja, í sjóðina en ekki í reksturinn á sjóðunum og/eða stuðning við nýsköpunarumhverfið. Þar að auki er talað um, undir sveitarfélög og byggðamál, að það þurfi að efla atvinnuráðgjöfina

Við teljum það ekki á okkar verksviði að smíða einhver ný fjárlög frá grunni og leysa öll þau vandamál sem uppi eru í opinbera kerfinu á hverju einasta málefnasviði. Ég lít ekki á það sem hlutverk stjórnarandstöðunnar hverju sinni og geri ekki slíkar kröfur til til annarra flokka í minni hluta og mun ekki gera slíkar kröfur til þeirra flokka sem núna eru í ríkisstjórn og verða kannski einhvern tímann seinna í minni hluta þegar þar að kemur. Það getur vel verið að það séu gerðar athugasemdir og hnýtt í ýmislegt í þessu nefndaráliti án þess að það sé sett fram konkret heildarlausn á þeim málum. Mér finnst það bara eðlilegt og það tíðkast nú í nefndarálitum sem þessum